Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda, a prije nego što prozovem ili predložim da se postavi pitanje u skladu sa odredbama članka 144. Poslovnika obavještavam vas da Vlada i ministarstva nisu dostavila u propisanom roku odgovore na 56 zastupničkih pitanja i u skladu sa navedenom poslovničkom odredbom molim da se odgovori dostave u roku od 8 dana. Poštovane kolegice i kolege zastupnici idemo na aktualno prijepodne. Molim poštovanog zastupnika Nedžada Hodžića da postavi prvo zastupničko pitanje. **Hodžić, Nedžad (BDSH)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodine predsjedniče Vlade posljednjih mjeseci svjedočimo valu izbjeglica sa Bliskog istoka prije svega iz ratnih kaosom zahvaćene Sirije koji bolju i sretniju budućnost za sebe i svoju djecu pokušavaju naći u zemljama EU. Reakcije pojedinih članica EU kroz izjave njihovih čelnika ili praktične poteze vlasti pojedinih članica kreću se u dijapazonu od podizanja zidova na svojim granicama ili izjava o prihvatljivosti samo ne Muslimana pa do potpune otvorenosti i prihvatanja izbjeglica kao ljudi kojima naprosto treba pomoć. Moje pitanje glasi: Kako komentirate ovakva oprečna stajališta pojedinih članica EU o ovom pitanju i da li smo kao zemlja u potpunosti spremni ukoliko put izbjeglica prema razvijenim zemljama jednim svojim krakom krene teritorijom Republike Hrvatske jer će kriza na Bliskom istoku, prije svega u Siriji evidentno potrajati. Hodžić politiku drugih država u pravilu ne komentiram, mada kažem u pravilu. Imao sam neke komentare na politiku Budimpešte koju ne odobravam. Smatram da je štetna i opasna, aktualna politika, zidovi koji se grade. Ne samo da neće nikoga zaustaviti, nego šalju groznu poruku. Dobio sam, evo rijetko to govorim da me zovu ljudi. Dakle, zovu me stariji ljudi koji pamte Drugi svjetski rat u pravilu Židovi koji se zgražaju nad takvim stvarima. Znam da usporedba zvuči grubo, ali žica u Europi u 21. stoljeću ne da nije odgovor, nego je prijetnja. Međutim, da se vratimo na Hrvatsku, jer moja dužnost je da branim interese Hrvatskog naroda, hrvatskih građana i da se brinem za njihovu sigurnost i da se moja Vlada koja odgovara Saboru i hrvatskom narodu za to brine odgovorni da smo spremni. Spremni smo prihvatiti i ako hoćete usmjeriti te ljude i sasvim je svejedno koje su vjere i koje su boje i kakvu boju kože imaju. Tamo gdje oni očito žele svom silinom želje, srca, ambicije otići a to su Njemačka, Skandinavija, tih nekoliko zemalja. Zašto je to tako? Je li moglo bit drukčije? Je li Turska iz koje dolaze sigurna zemlja? To je u ovom trenutku potpuno sporedno pitanje. Dakle, ti ljudi su ovdje, to su ljudi, to su djeca, to su muškarci, to su i žene koji žele očito doći raditi, stvarati. Ne žele doći u Hrvatsku, ne žele ni u Mađarsku, zato mi i nije jasno evo opet komentiram u čemu je problem da prođu kroz tu državu. Kroz Hrvatsku će moći proći i mi na tome radimo intenzivno i spremamo se za takvu mogućnost, ne znači da će do nje doći. Sazvat će se i, sazvat ćemo predsjednica i ja očito, jer očito je da je namjera identična i moja i njezina da sazovemo Vijeće za nacionalnu sigurnost. Mislim da je to u redu, mada moram naglasiti da je za ovo odgovorna Vlada skoro isključivo ili samo Vlada, a Vijeće za nacionalnu sigurnost je jedno koordinacijsko tijelo koje nema izvršne ovlasti. Ali nije loše da sjednemo i da o tome razgovaramo mada moram ponoviti i naglasiti da su praktički svi članovi Vijeća za nacionalnu sigurnost osim Predsjednice Republike u dnevnoj koordinaciji, kontaktu i planovima. Jučer je ušlo 150 ljudi ili tijekom noći ako se ne varam u Hrvatsku. Dakle, postoji mogućnost da se jedan mali dio tih nesretnih ljudi, ljudi koji imaju želju i preko Hrvatske prebace tamo gdje žele doći i doći će tamo. Neće ih nitko spriječiti, nikakva žica, nikakve ograde. Mi ćemo dakle prije svega imati na umu interese Hrvatske, sigurnost Hrvatske. Ali isto tako nećemo zaboraviti na to da smo ljudi, mnogi Kršćani, većina Kršćani. Da je poglavar Katoličke crkve rekao da bi svaka župa trebala primiti, svaka kršćanska župa trebali primiti jednu obitelj je najmanje, u stvari nije bitno koliko ljudi, može biti i dvoje ljudi, može biti petero ljudi. Mnogi u Europi koji se busaju u prsa da su Kršćani i da žive te vrijednosti se ponašaju potpuno suprotno. Srećom još veći broj ih ima koji se ponašaju kao Kršćani i kao ljudi i to nećemo nikada zaboraviti. Ali odgovor na vaše pitanje, da potpuno smo spremni. Razmišljamo o tome cijelo vrijeme, razmišljamo, radimo i pripremamo se u slučaju da se dogodi takva situacija koja nikako ne može biti ni blizu u razmjerima kakve vidimo u Srbiji i u Mađarskoj. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvaljujem i premijeru. Ja bih samo želio izraziti svoje zadovoljstvo što su i vlasti RH, ali i građani, zbilja u komentarima koje možemo vidjeti kroz medije izražavali punu potporu tim ljudima. Jer su to ljudi sa svojim problemima i koji nisu zbog obijesti na granicama EU. S druge strane trebalo bi sva društva rasteretiti straha ili manipulacije strahom od drugoga, drugačijega, dakle od različitosti. Jer u povijesti je bilo ratova i pomjeranja naroda ovako u značajnijim brojkama. Ja ću samo podsjetiti da je u drugoj polovini 16. stoljeća nakon progona iz Španjolske u BiH koja je u to vrijeme bila u sastavu Otomanskog carstva, dakle de facto u nekakvoj varijanti islamske države, zbrinut ogroman broj Židova koji su do danas postali integralni dio tog društva. treba još jednom ukazati da strah od drugog i drugačijega je iracionalan i da ga treba eliminirati. Hvala još jednom. **Ilić, Marija (HSU)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje upućujem ministru zdravlja Siniši Varga, a ono glasi, odnosi se na 3% zdravstvenog doprinosa koje već 7 godina plaća iz svojih mirovina 34 tisuće umirovljenika. No da je to sve s naslova zdravstvene zaštite ne bi bilo problema ali oni uz ovaj doprinos plaćaju i dopunsko zdravstveno osiguranje, lijekove, a najčešće hitna snimanja i to kod privatnika koji koštaju. Dosada je više puta spominjana mogućnost smanjenja ili ukidanja tog doprinosa koji je dolaskom krize 2009. godine uvela bivša Vlada, a nastavila ova, kao jednu od proturecesijskih mjera. S obzirom da svi pokazatelji u zadnja tri tromjesečja govore o izlasku iz recesije normalno je očekivati i ukidanje doprinosa. Izlaskom HZZO-a iz Državne riznice krajem prošle godine vi ste ministre rekli da ćete nakon dubinskog snimanja stanja zavoda i stanja u zdravstvu razmotriti i mogućnost ukidanja tog doprinosa. Jesu li stvoreni preduvjeti za smanjenje ili eventualno ukidanje zdravstvenog doprinosa? Hvala. Zahvaljujem časni saborski zastupnice i zastupnici. Pitanje doprinosa u RH je regulirano Zakonom o doprinosima što je u domeni Ministarstva financija. Prema tome, za cjelovit i sveobuhvatni odgovor bi molio da pisanim putem uputite saborski upit prema Ministarstvu financija. Ali načelno kao ministar financija moram naglasiti da izlaskom iz Riznice je prvenstveno bilo izrazito bitno izdefinirati sve financijske okolnosti, ulaza financijskih sredstava u budžet u budžet zdravstva odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u uskoj suradnji sa Ministarstvom financija svaki dan postaje sve transparentnije i sve bolje. I moram naglasiti da se i u sferi zdravstva jako dobro osjeti gospodarski uzlet koji sad doživljava RH. Naime, doprinosi u zdravstvu bilježe rast u ovoj godini. Ono što isto tako treba naglasiti da sveobuhvatni gospodarski zalet RH naravno da će imati i jačanje i gospodarske moći stanovništva što uvijek ima utjecaj i na zdravstveno stanje i na potrošnju u zdravstvu. Umirovljenička populacija je značajni potrošač unutar sustava zdravstva, međutim osobno ne smatram opravdanim imati ovakav da se tako izrazim namet koji još od 2009. godine stavljen na umirovljeničku populaciju. Zakon o doprinosima i dalje taj dio regulira. Svjestan sam činjenice da je dato obećanje da će se ona maknuti, međutim obećanje je bilo temeljeno na financijskim pokazateljima iz 2011. godine što je dubinska analiza učinjena 2012. godine pokazala netočnim. Pune tri godine je trajala sanacija tih financijskih gubitaka iz 2011. godine. Ministarstvo financija je uspjelo kroz sanaciju plasirati 5,6 milijardi kuna za smanjivanje dospjelih dugovanja u sustavu zdravstva. Sad je trend da se to dugovanje u kontinuitetu smanjuje. I ono što je izrazito bitno da u narednom razdoblju vidimo sa strane zdravstva da će biti moguće maknuti taj 3% dodatak odnosno doprinos za zdravstveno za mirovine a konačno, finalnu riječ za to ima Ministarstvo financija. Vjerujem da ćemo moći u narednom razdoblju to ispoštovati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovana zastupnica Marija Ilić, očitovanje. **Ilić, Marija (HSU)** Zahvaljujem ministre na odgovoru. sigurna sam da s tim odgovorom se neće zadovoljiti grupacija umirovljenika kojih se to tiče. Naime, htjela bih samo apostrofirati da suština ovog problema nije u tome kolika je visina mirovina već je problem u tome što zarađene mirovine u ovom slučaju su dvostruko oporezivane. U tome je poanta. I to samo tih 34 tisuće umirovljenika. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar, zastupničko pitanje. Izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Bez obzira na ove leteće izmjene ja bih svoje pitanje uputio ministru financija, ali ne dr. Vargi, nego Borisu Lalovcu. Dakle, gospodine ministre 9.07.2015. godine najavili ste da zbog sumnji koje postoje nastavljate sa istragama nekih osoba iz bankarskog i gospodarskog miljea, radilo se o velikim poreznim utajama, neki su preveli u medijima da vi prijetite hapšenjima. Vi ste to ispravljali u svojim izjavama i rekli ste koliko vas mogu citirati uopće me ne zanimaju imena tih ljudi, svi oni imaju OIB i mi ćemo na taj način djelovati. Prošlo je gotovo 3 mjeseca od te vaše izjave u kojoj ste rekli da ćemo brzo doznati o čemu se radi. Do danas informacija nema. Ali ste zato zato 1.rujna u posjetu Bjelovaru izjavili kako ćete financirati izgradnju bjelovarske bolnice i to novcem koji ćete prikupiti od utajivača poreza. Radi se o iznosu od oko 100 milijuna kuna. Istovremeno Porezna uprava u Gradu Zagrebu uočila je velike tzv. kružne prijevare o kojima vam govore i neki novinari na televiziji i u pisanim medijima, otkrili su da su štete za državni proračun preko 100 milijuna kuna i za nagradu ste sve te ljude u poreznoj upravi smijenili. Moje pitanje glasi s obzirom da su bile identificirane neke sumnjive tvrtke da li ste vi smijenili te ljude zato što su došli do informacija koje kruže u javnosti? Ja nemam OIB pa ću govoriti o imenima, da je s tim firmama bio povezan gospodin gospodin Krešimir Milanović brat našega predsjednika Vlade? Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče nikad osobno nisam govorio da ministar financija provodi bilo kakve istrage ni da je to posao ministra financija. Znate da sustav OIB-a zahvaljujući gospodinu Šukeru koji ga je uveo tada, tih godina omogućeno je da se prate osobe bez obzira na ime i prezime. I OIB-i koje smo mi zaprimili u komunikaciji sa stranim poreznim upravama u razmjeni podataka je došlo da određeni hrvatski građani imaju velike iznose štednje u bankama u Italiji i u drugim zemljama. Ono na šta mi već radimo, pokušavamo 3, 4 mjeseca dobiti podatke je samo da dobijemo podatak da li je na te iznose uredno plaćen porez. Mogu vam reći da već 3, 4 mjeseca ne možemo dobiti podatak iz Republike Italije o građanima da li je uredno plaćen porez. Nas samo zanima da li su na tim iznosima koji se tamo nalaze da li su plaćeni porezi i mislim da je to temeljno pitanje društva da svi uredno moramo u RH plaćati poreze. I dalje nema nikakvih špekulacija da li se radi o poduzetnicima bankarima ili bilo kojim drugima. Vezano za kadroviranje u poreznoj upravi nit sam nit me zanima pojedina, na tim pojedinim nižim razinama. Ono što je bila funkcija ministra financija je zapravo da postavimo čelnog čovjeka koji je pomoćnik ministra financija za poreznu upravu. Ostale hijerarhijske razine sam zapravo dopustio samim tijelima, ljudima, najboljim ljudima da ih izvedu i da rade rade svoj posao. Znači vrlo jasno nema politikantstva u tom djelu. Nadam se ko god dođe na izbore da će nastaviti ove procese jer uredno plaćanje poreza jedno je od temeljnih načela koje govorimo i u Ustavu i samo se na tome moramo temeljiti, moramo svi biti jednaki pred zakonom. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Davorina Mlakara. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Gospodine ministre ne mogu reći da sam zadovoljan vašim odgovorom, ali je on u svakom slučaju očekivan. Nakon što ste vi i vaši kolege već u mnogo navrata u javnosti izjavljivali kako sve ove mjere koje provodite nemaju veze sa predizbornom kampanjom SDP-a i njegovih koalicijskih partnera nego vi brinete o građanima ove zemlje, ja mogu shvatiti i tu vašu izjavu jedino u varijanti da mi uopće nismo pred izborima. To bi značilo da ste vi nama otkrili tajnu da mi ustvari u izbore ne idemo. Ako je pak istina da će izbora ipak biti onda je ovo najskuplja predizborna kampanja, vjerojatno ne u Hrvatskoj, nego i u cijelom svijetu. I niste mi odgovorili na ključno pitanje, da li je moguće danas u Hrvatskoj da postoji zaštita političkog vrha onih tvrtki koje su i u službenim evidencijama iskazane kao sumnjive, čak i nepostojeće o čemu sve vam svjedoče novinari, a vi do tih podataka izgleda niste došli ili su bili prebolni da bi ih javno objavili. I moje vam je pitanje što ste onda prije 3 mjeseca bombastično najavljivali mjere istrage ako od toga nema ništa? To je poveznica s onim što ste rekli i ljudima u Bjelovaru, ako hoćete u mojoj izbornoj jedinici. 100 milijuna kuna za izgradnju bolnice će isto tako vidjeti kao što smo vidjeli rezultate vaših prvih istraga. U DORH-u postoji dokumentacija ljudi koje ste smijenili koji su se žalili USKOK-u na djelovanje porezne uprave, četvero ljudi ravnatelja ste smijenili u svojem mandatu i time vi uvodite reda. Teško je u to vjerovati. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Igor Kolman, zastupničko pitanje. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, cijenjeni predsjedniče i članice i članovi Hrvatske vlade moje je pitanje za ministricu graditeljstva, prostornog uređenja gospođu Anku Mrak Taritaš. Poštovana ministrice u Zagrebu je otvoren novi projekt POS-a, poticajne stanogradnje koji otvara neke nove mogućnosti, posebno mi se čini zanimljiv za mlade ljude kojima se omogućava da svoje prvo stambeno pitanje ne rješavaju odmah kroz kupovinu koja je uvijek, pa čak i kroz dobar program kao što je POS veliko opterećenje nego se otvara i mogućnost rješavanja stambenog pitanja kroz najam. Ja vas poštovana ministrice molim da nam ukratko objasnite detalje tog projekta i da nas izvijestite o napretku i o tome hoće li se taj projekt uskoro preliti i na druge hrvatske gradove? Zahvaljujem. Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje poštovana ministrica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupniče, zaista je riječ o jednom novom projektu u sklopu POS-a, mi imamo projekt koji se zove "POS najam", iz jednostavnog razloga što smo analizom utvrdili da dosta mladih ljudi u Hrvatskoj svoja stambena pitanja više nemaju i ne žele rješavati kroz kupnju nekretnine nego želi rješavati na nekakav drugi način, pri tom naravno žele biti mobilni u smislu da mogu rješavati i svoje potrebe za zaposlenjem na nekoj drugoj destinaciji. Mi ovaj čas u Hrvatskoj gradimo na tri lokacije zgrade, jedna lokacija je već gotova, riječ je Osijeku, gradimo dvije zgrade u Zagrebu koja je jedna pred dovršenjem, druga će biti prva … krajem godine i gradimo po projektu POS-a zgradu u Splitu. Namjerno smo se odlučili kada gradimo ostaviti dio stanova za najam iz jednostavnog razloga što pred dvije godine kada smo 70 stanova u Zagrebu odlučili staviti u najam na lokaciji Sopnica-Jelkovec imali smo zainteresiranih 700 ljudi za 70 stanova i to je bilo iskazano u tjedan Jednako tako s jučerašnjim danom je završen natječaj za najam na lokaciji u Zagrebu Klara iz jednostavnog razloga što je ta zgrada pred dovršenjem. S 15.listopadom ona treba biti gotova, a to znači da do kraja listopada očekujemo i tehnički pregled i prvih dana studenog useljenje. Mi smo ovaj čas odnosno podatke koje imam s jučerašnjim danom, a tu nisu uključeni zahtjevi koji mogu doći i poštom, imamo 900 zahtjeva za najam za 200 stanova što pokazuje da je u Hrvatskoj zaista velika zainteresiranost za najam, što je i jasno. Jasno iz jednostavnog razloga što i cijena iskalkulirana na način da kao da netko otplaćuje taj stan kroz 30 godina i nakon 30 godina zapravo se amortizira vrijednost stana. To drugim riječima znači, najam po kvadratnom metru između 19 i 25 kuna ovisno o veličini stana. Oni stanovi koji su veći je naravno manja cijena po kvadratnom metru, oni manji veća cijena. To otprilike u apsolutnoj vrijednosti znači sljedeće, stan od 45 kvadrata kada se uzme u najam to je najam u iznosu, mjesečna rata otprilike oko tisuću kuna što je zaista izuzetno povoljno. No međutim, taj najam treba gledati u punom širem kontekstu. Dakle mladi ljudi imaju mogućnost doći do svoje nekretnine i koristiti ju na relativno jednostavan način, siguran je partner jel s druge strane je država ta koja daje u najam, prema tome sklapa se ugovor na tri godine gdje država ne otkazuje osim u uvjetima da neko taj najam ne plaća. ono što je u tri godine uplaćeno za najam ako netko odluči kupiti taj stan naravno da mu to ulazi, smanji mu iznos kupnje tog stana. Sljedeće godine po jednim drugim uvjetima je, ali nešto što je zapravo pokazatelj zaista potrebe za najmom je Osijek. Dakle Osijek mi smo tamo napravili zgradu po modelu POS-a, ostalo nam je 30 stanova za najam, za tih 30 stanova za najam se javilo 67 ljudi, uvjet je da budu građani RH da nema nekretninu u tom mjestu i da može financijski otplaćivati. I u tih 67 zahtjeva su pokazali zahtjev za tri familije koje su iz Zagreba, ljudi koji su odluči iz Zagreba otići i raditi u Osijeku i na taj način tamo imaju mogućnost i rješavanje svog stambenog pitanja. Dakle, najam je nešto što sigurno ima budućnost. Model koji je ne samo da omogućuje da netko jednostavno i sa sigurnim partnerom može uzeti nekretninu u najam nego govori da možemo na taj način regulirati neregulirano tržište najma u Hrvatskoj.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Zahvaljujem poštovana ministrice, zadovoljan sam s odgovorom. Drago mi je da ovaj novi projekt "POS najam" ide naprijed, drago mi je čuti da će građanke i građani RH u cijeloj zemlji imati priliku sudjelovati u ovom projektu i drago mi je da

upućujem prema ministru znanosti, obrazovanja i sporta profesoru Mornaru. kao i protekle školske godine bilježe sada više-manje uvriježenu praksu da školske godine u osnovnim školama i u srednjim školama započinju zajedničkim misama, ako ne u školskim objektima onda izvan školskih objekata u vrijeme školske nastave. Bojimo se da kao što je to slučaj sa ostvarivanjem programa nastave vjeronauka da i u ovom slučaju ta uvriježena praksa proizvodi praksu ograničavanja ili pak kršenja ustavne jednakosti vjerskih zajednica i pripadnika vjerskih zajednica pred zakonom i u međusobnim odnosima. Bojimo se da se događa to da sloboda za jednu vjersku zajednicu može se pretvoriti u praksu ne slobode za pripadnike drugih vjerskih zajednica ili oni koji to nisu koji nisu pripadnici vjerskih zajednica. Na to je nedavno upozorila i pravobraniteljica za zaštitu prava djece koja je posebno upozorila na to da postoji indicije da se krši Zakon o ne diskriminaciji. Moje pitanje vama gospodine ministre glasi, što će ministarstvo i što ćete vi učiniti da se ta kao što mediji izvješćuju i kao što je prema izvještaju medija u jednoj izjavi ministarstva ustaljena praksa otkloni ove opasnosti o kojima sam govorio? RH je pravna država i poštuje zakone koje je donijela i ugovore koje je potpisala. Moram podsjetiti da je 1997.godine ovaj Sabor donio Zakon o potvrđivanju ugovora između Sv. Stolice i RH o suradnji na području odgoja i kulture. U tom ugovoru u stavku 4. već se daje naznake da se neke vjerske aktivnosti mogu provoditi u školama a onda je temeljem toga zakona donesen potpisani ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije koji to sve skupa specificira u članku 11. stavak 2. koji da ga skratim kaže bogoštovni čini mogu se slaviti u školskim prostorima a odluku o tome donosi ravnatelj škole. Sudjelovanje na tim činima je slobodno, dakle nije obavezno i mi možemo jedino intervenirati ako se nekoga prisiljavalo da na tome bude. Hvala. Očitovanje, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani gospodine ministre, o tome da je Hrvatska pravna država sa uređenim zakonima, to mi zastupnici u Hrvatskom saboru znamo, možda najbolje. Međutim, mi ne upozoravamo samo na činjenicu o uređenosti zakona nego i na praksu. Postoje indicije da se ugovori koje spominjete tumače na način koji izlazi izvan okvira slova ugovora. I bilo bi možda vrijeme da ministarstvo u ovoj materiji provjeri da li je to doista tako a ne da se pozivamo samo na opći karakter zakona, odnosno na opći karakter ugovora. Jer iste zakone koje je potpisala Katolička crkva potpisale su i druge vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj temeljem ustavne jednakosti među njima, bez obzira na veličinu i bez obzira na utjecaj i moć. A što se tiče pitanje da nitko nikoga ne tjera i da su svi slobodni hoće li doći ili neće doći mi to ne znamo. Mi ne znamo kakva je atmosfera i koje su mogućnosti slobodnog izbora. S obzirom na praksu vjeronauka u školama po kojima se djecu ili drži na hodniku ili ih se stavi u jedan drugi dio razreda a ne omogući im se ono što bi im se trebalo omogućiti a to je nastava, bojimo se da se slična praksa događa i u ovim organiziranim oblicima početka školske nastave koja započinje kao što sam rekao sa vjerskim obredima, u jednoj sekularnoj državi. Ako je netko u međuvremenu promijenio hrvatski ustav bio bi red da hrvatski zastupnici to znaju. Damir Kajin, 6. zastupničko pitanje. Premijer je za guvernera Hrvatske narodne banke kojega je noto bene ova Vlada postavila rekao da se ponaša kao domobran ali kada je riječ o Raiffeisen kreditima imam dojam da se i još mnogo njih drugih ponaša kao domobran. Švicarski su lihvar, tu nemam nikakve dileme i jasno je da to treba ispraviti, treba pomoći ljudima, jasno ne ugroziti tečaj i ovako nizan, jadan kreditni reiting Republike Hrvatske. Ali što Vlada čini sa najvećom bankarskom prijevarom a to su krediti Raiffeisen zadruga ili kako ih mi zovemo posuilnica. One nisu imale odobrenje za rad u Hrvatskoj te zadruge iz Austrije izreketarile su na tisuće i tisuće ljudi. Danas se tim ljudima plijeni imovina, ljudi završavaju na cesti bez svojih domova, bez svojih kuća i vjerojatno će kao i stotine i stotine tisuća migranata morati egzistenciju sutra potražiti u nekoj nama susjednoj zemlji. A kada smo već kod migranata, Hrvatska živi u jednom virtualnom svijetu, doći će na moje, mi ćemo ove zime ovdje ako se nešto ne dogodi u Njemačkoj i Austriji to sutra, prekosutra morati zbrinuti, 50, 60, 70 tisuća ljudi a balkan možda preko 200 ili 300 tisuća ljudi i o tome treba progovoriti i reći ljudima istinu. Razumio sam poštovani kolega zastupniče da ste zastupničko pitanje postavili ministru Borisu Lalovcu. Izvolite ministre odgovor. Jednom i drugom? Kolega zastupniče, morate se odlučiti kome želite postaviti. …/Upadica se ne čuje./… Molim? Dakle promijenili ste stajalište, ministar pravosuđa, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče, da pitanje je podijeljeno između kolege i mene. Ovaj dio o izbjeglicama vam ja neću odgovarati ali što se tiče Raiffeisen štedionica, tu bih prvo rekao nisu samo one. Mi kada smo se počeli baviti s time, imate 43 razno razna oblika tih zadruga koje su davale te kredite. Nisu samo iz Austrije, dio ih je Mađarska, dio Češka. jako puno ljudi je ugroženo, problem nije samo hrvatski, problem je bio prije u Sloveniji, bio u Poljskoj, bio u Mađarskoj, bio u drugim zemalja, one se sada sele prema istoku zato što ovdje to više ne prolazi. I ja neću sada govoriti o tome tko je trebao reagirati kada se to davalo i tko nije reagirao. Jer ja ne mogu shvatiti da ako su takva pojava u tisućama a je da svi šute i da nitko nije upozorio građane da je to problem i da će sami sebe svojom voljom dovesti u problem. Jer ajmo biti realni, to jesu naivni građani koji su potpisali neke stvari koje su ih dovele u vrlo veliki problem. mi kao Vlada, kao država mi smo nekad dužni pomoći ljudima koji su se i doveli svojom voljom u problem. Dakle što ćemo ovdje napraviti, vrlo konkretno nemam puno vremena, ali biti će prilike rasprava o tome. Dakle mi u okviru Zakona o potrošačkom kreditiranju ići ćemo amandmanom koji će ići u tri smjera. Prvo postavlja se uopće pitanje jer se naši sudovi nažalost oglašavaju apsolutno nenadležnima za odlučivanje o valjanosti tih ugovora. Dakle to ćemo riješiti na način da su naši sudovi nadležni za propitivanje valjanosti tih ugovora. I to je prvo i osnovno pitanje kako ti ljudi mogu uopće ostvarivati pravnu zaštitu u Republici Hrvatskoj. To o čemu govorim počiva i na Briselu 1, počiva i na Uredbi iz 2012. godine dakle da potrošač može izabrati zapravo sud pred kojim će ostvarivati svoja prava. Dakle to je prvi smjer i to će ljudima dat zapravo mogućnost pravne zaštite. Da li će uspjet ili ne, to će se odlučivat u svakom pojedinom slučaju zato što moramo znat da su nažalost ljudi potpisivali svašta i na svoju štetu, ali će imat priliku dokazat što se događa. Druga stvar vrlo važna, obzirom mislim da moramo držat se vrlo čvrsto načela da krediti koji nisu dani od ovlaštenih osoba u Republici Hrvatskoj su ništetni. Odmah da kažem, to znači da ljudi moraju vratit ono što su primili ako se utvrdi ništetnost, ali s prvim korakom ćemo im dat mogućnost da to dokazuju. Da li će uspjet u svakom pojedinom slučaju ne znam zato što kad sam gledao te ugovore, a vjerujte izvukli smo ih stotine, isto kao i stotine presuda, onda vidite da je tamo potpisano da je kredit sklopljen u Austriji ili negdje drugdje, potpisano jedno, potpisano je drugo, dakle to će ovisit o činjeničnom stanju u svakom predmetu, ali dat ćemo im priiku da to mogu dokazivati. I treće, ono što se ljudima događa svakodnevno i to je problem, to jesu ovrhe, a prije nego što su se ovi postupci završili, dakle zaustavit ćemo postupke ovrha dok se ne utvrdi valjanost samih ugovora. Dakle to su tri mjere kojima će ti ljudi bit u prilici dokazivat pod 1 da li su ugovori valjani ili ne, ako nisu onda im dajemo zaštitu kroz ovu ništetnost. Ali tu napominjem da moraju vratit ono što su dobili i zaustavljamo ovršne postupke dok se ta pravna pitanja ne riješe. Neće biti lako jer su naši sudovi otišli u jednu praksu i ja uopće neću ovdje govoriti da li je dobra ili loša, nisam u poziciji, ne smijem o tome govorit, imam svoje mišljenje o tome, ali zato ćemo intervenirat zakonom. Evo hvala lijepo. Očitovanje, poštovani zastupnik Ante Babić. Švicarce i Raiffeisen zadruge moraju u isti paket ili dobro u ta dva zakona, nema veze, ali u isto vrijeme to treba riješiti. Oštećenici moraju imati isti status. Ako se pomaže jednima moramo pomoći drugima, ponavljam ne dovodeći u pitanje kreditni rejting Republike Hrvatske, pričuve i kunu koju valja čuvati kao zjenicu oka svoga. Jučer sam isto tako pročitao da je ministar financija od Austrije zatražio pojašnjenje ovih zelenaških kredita i dobro da se to čini i slažem se s vama da ove kredite treba tretirati kao ništavni. Trebaju vratiti novce, nikome ništa za ništa, to se razumije, ali ne pod ovim uvjetima koji su nam nametnuli. Moraju znači i takvi ugovori ne mogu konvalidirati, to je valjda jasno i moraju ili vraćati, nastaviti otplaćivati pod onim uvjetima pod kojim bi dobili kredit od Raiffeisena Zagreba u Hrvatskoj. I treba učiniti ono isto usput što čini Austrija sa onima koji su osmislili ovaj projekt. Austrija je pozatvarala direktore tih štedionica, a o Hypo banci da i ne govorimo. I kako to da nitko ne želi ta pitanja ili nije želio otvoriti, da ne govorimo o Hypo banci. Kako to da nitko ne pita tko je dobivao novac, na čije račune ide, koliko novaca ima u Lihtenštajnu, koji su to ljudi ljudi iz Istre, iz Zagreba koji su te kredite dobivali i nikome ništa. Imam dojam da se MUP, PNUSKOK, DORH, ponaša kao zaštitarska tvrtka upravo tih pojedinaca. Hvala lijepa. Sedmo zastupničko pitanje ovog prijepodneva, poštovana zastupnica Nevenka Bečić. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje bi uputila predsjedniku Hrvatske Vlade poštovanom gospodinu Milanoviću. Poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, nedavno je APN objavio javni poziv za prikupljanje zahtjeva za najam stanova izgrađenih temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Iz tog poziva proizlazi da je cijena najma stana stana 21 do 25 po m2. Nasuprot tomu imamo vlasnike privatnih stanova u kojima protiv njihove volje stanuju zaštićeni najmoprimci i koji odlukom Vlade Republike Hrvatske za najam svojeg vlasništva dobivaju po m2 do 2,70 kuna. Poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, ja vas najljepše molim da mi odgovorite da li vi kao savjesna i odgovorna osoba, kao predsjednik Hrvatske Vlade namjeravate i da li ćete uredbom izjednačiti visinu najamnine koju primaju vlasnici privatnih stanova sa onom po kojoj Republika Hrvatska iznajmljuje svoje vlasništvo, svoje stanove, a sve sukladno presudi Europskog suda za ljudska prava koja je obvezujuća za Republiku Hrvatsku i temeljem koje bi Republika Hrvatska elemente iz presude trebala implementirati u svoje zakonodavstvo što do dana današnjega nije napravila. (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Hrvatske Vlade Zoran Milanović. kad sam vidio najavu pitanja zaboravio sam da ste vi već u nekoliko navrata postavljali ovo pitanje, ali kao odvjetnik vlasnika a ne ovih ljudi koji žive u tim stanovima. Naravno, obje strane imaju svoje manje ili više legitimne pozicije i zahtjeve, ako ne legitimne ono opravdane, razumljive. Hrvatska država je u '90.-im godinama svašta vraćala, svakakve je nepravde ispravljala i prema veleposjednicima, megaposjednicima i prema onima kojima je oteto, koji su izbačeni nakon 45 godina, takvih je bilo dosta. Ona bivša država je uzimala sve i stavljala na hrpu državnog odnosno društvenog vlasništva. U pravilu nitko sebi nije nosio doma, to je sve ostalo državno, kako god to nazivali, državno ili društveno. '90. godine te nepravde se ispravljaju, međutim stvaraju se neke nove nepravde pa tako ljudi koji su imali taj peh da dobiju društveni stan u nekretnini koja je prije rata bila vlasništvo neke fizičke osobe ne mogu taj stan otkupiti, a svi drugi koji su u društvenim stanovima koji su novogradnje, nakon rata sagrađene su te stanove mogli otkupiti. Veliki dio stanovnika je k tome gradio svoje nekretnine ili ih financirao iz kredita koji su u vrijeme socijalizma dodjeljivani bez valutne klauzule, pa su se u stvari vrlo lako ne na 20, 30 godina nego u kraćim razdobljima ti krediti mogli isfinancirati. I sada je tu nekoliko tisuća nesretnika koji su imali taj peh da im država u najboljoj vjeri nadajući se da će režim biti dovijeka da te nekretnine na stanarsko pravo oni nemaju mogućnost da to otkupe kao svi drugi kao recimo mnogi od naših roditelja. s druge strane su ljudi čije interese vi zastupate. Dakle, država je tu zakazala jer je jedan problem koji je relativno mali s obzirom na to koliki broj ljudi tišti gurnula u stranu, ali to nije način rješavanja problema. Problem će uvijek isplivati. Ono što ja mogu ovdje reći, odnosno najaviti je bez obzira što se time nismo bavili, što se nije bavila ni jedna prethodna Vlada, pa ni one Vlade koje su to dopustile, da je to tema koja itekako zaslužuje interes vlasti. I u razdoblju koje je pred nama a koje će bit sigurno lakše i plodnije nego ovo iza nas, u kojem Hrvatska raste i nema povratka na staro Vlada će imati odgovornost da zaštiti interese i vlasnika i tu ste vi tehnički u pravu, ali i ljudi koji su neaktivnošću, sebičnošću, nemarom, a nagledali smo se tog nemara od bivših Vlada i kad su u pitanju švicarci po filozofiji lako ćemo. To će netko drugi riješiti, baš me briga, neću se zamjerati. Dakle, riješiti problem i najmoprimaca koji žive u stanovima koje ne mogu otkupiti, a 95% drugih ih je moglo i ovih koji su vlasnici. Ustavni sud se nikad o tome nije očitovao, to je zanimljivo. Možda je to prevruć krumpir, ali sljedeća Vlada će se time morati baviti. To nije više toliko velik financijski problem, to je pitanje pravde. Ali kao što sam rekao Hrvatska raste, riješit ćemo i one probleme koji su nekada nastali možda ne iz zlobe, možda ne iz zle namjere ali svakako iz nemara iz neorganiziranosti. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovana zastupnica Nevenka Bečić, očitovanje. Hvala lijepa poštovani predsjedniče hrvatske Vlade na danom odgovoru. Međutim, ja bih ipak nadopunila ovo što ste vi iznijeli, a to je da Ustavni sud jest očitovao se je i to 2008. godine kada je svojom direktivom uputio Vlade Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskom saboru upute da izvrše izmjenu i intervenciju u Zakonu o najmu stanova u pogledu onih odredbi koji su Ustavnim sudom, odlukama Ustavnog suda ukinute. Na žalost ta praznina u zakonu do dan danas nije ispravljena i u tom smislu vaše izlaganje i odgovor bih nadopunila. Nadalje, nadopunila bih također u pogledu toga da se radi o stanovima koji su uvijek bili privatno vlasništvo. Znači, ne radi se o onim stanovima koji su nacionalizirani, konfiscirani, nego i u komunističkom sistemu su ostali bili i uvijek su privatno vlasništvo. Međutim, propis bi trebalo donijeti po hitnom postupku upravo zbog presude Europskog suda za ljudska prava jer bi se promjenom propisa i uredbom onemogućila daljnja šteta na teret državnog proračuna koja će nastati zbog toga što vlasnici privatnih stanova nezadovoljni neučinkovitošću Vlade i našeg zakonodavstva ustaju sa novim tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava, a te presude su za Republiku Hrvatsku obvezujuće i već imamo presudu koja je postala pravomoćna u listopadu 2014. godine. državni proračun su enormno visoke i naprosto bi odgovorno trebalo pristupiti rješavanju ove problematike, jer Europski sud za ljudska prava je jasno naznačio da vlasnici stanova ukoliko već ne mogu doći do svog stana da usele u njega imaju zakonsko pravo i to temeljem članka 50. Ustava Republike Hrvatske i temeljem članka 1. Protokola uz Konvenciju o zaštiti … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… … europskih prava, pravo na tržišnu najamninu i u tom smislu smatram da vi kao odgovorna osoba možete napraviti puno. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Osmo zastupničko pitanje, poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Isključite se. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Svoje pitanje postavljam potpredsjedniku Vlade i ministru regionalnog razvoja i fondova EU. poštovani potpredsjedniče, ne tako davno smijali su vam se, prozivali su vas dežurnim optimistom Vlade. Štoviše bacali su crnilo pa i svjesno obmanjivali javnost iznoseći lažne podatke o stanju gospodarstva. Danas pred kraj mandata ove Vlade nakon 3 i pol godine mi imamo rezultate, imamo činjenice i realne brojke. Danas Hrvatska ima najnižu stopu nezaposlenosti u zadnjih 6 godina. Istovremeno sa druge strane raste broj zaposlenih. Raste broj zaposlenih i to već 5 mjeseci za redom. Bruto društveni proizvod u Hrvatskoj u drugom kvartalu za 1,2% je veći. Očekujemo da će do kraja godine biti i otprilike dva postotna boda veći. Ono što je posebno znakovito su strana ulaganja u Republici Hrvatskoj. Prisjetimo li se da su u 2011. godini ta strana ulaganja bila na razini od 1 milijarde eura, a da su danas tri puta veća ili 2,9 milijardi eura, onda je jasno da se u Hrvatskoj događaju pozitivni pomaci. Izvoz je u prvih 6 mjeseci u Republici Hrvatskoj porastao za 12,3% a industrijska proizvodnja za 3,9% na godišnjoj razini. Ti podaci rastu već 6 mjeseci za redom i to je potpuno jasno, stoga poštovani potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske zaduženi ste za gospodarstvo recite mi ili komentirajte potrebu dežurnih pesimista u Republici Hrvatskoj koji sve što se događa prikazuju negativno i koji ne vide niti jedan pozitivni pomak. Hvala lijepa. Odgovor, poštovani potpredsjednik Vlade Branko Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena zastupnice zahvaljujem na ovom pitanju. Ja zapravo nemam što reći nakon vas. Vi ste nabrojili Vi ste nabrojili sve pa nemam sad baš previše toga ponavljati. Međutim, treba reći ovim dečkima koji se smiju da i njima nešto kažem. Dakle, vi uporno vi uporno ponavljate još neke stvari, dakle manipulirate podacima pa kažete 100 milijardi kuna ova Vlada se zadužila otkad je došla u mandat, a zaboravljate da je prethodna točno 93 milijarde kuna se zadužila, da je digla kamate sa 5 milijardi na 10 milijardi. Mi smo ih sada zaustavili negdje na 11 i to već tri godine stoji na 11 milijardi. Da je deficit u zadnjoj godini bio 25 milijardi da smo mi to spustili na nekih 17, 18 opće države govorim, centralne države na 12. Da smo u ovoj godini konačno zahvaljujući prije svega ovom gospodarskom rastu ostvarili primarni suficit u proračunu, dakle kad maknete kamate, negdje oko 200, 300 milijuna primarnog suficita na kraju 8. mjeseca ove godine. To su sve rezultati koji se ne mogu osporiti, to brojke kažu i koliko god se trudili to osporiti ne ide dečki. Još nešto, rekli ste 100 tisuća izgubljenih radnih mjesta u ovom mandatu. Znate koliko je u vašem prošlom mandatu radnih mjesta nestalo prema EU metodologiji, prema anketi radne snage? 166 tisuća radnih mjesta manje. Došli smo u situaciju da je bilo negdje oko 70 tisuća ljudi koji rade formalno, a nisu primali plaću. Restrukturirali smo taj dio gospodarstva, porastao je nešto broj nezaposlenih ali je danas na našoj razini, dakle razini našeg mandata taj broj izravnat i negdje oko 5000 ljudi radi više nego na početku 2012. godine. Još nešto, rekli ste nešto i oko iseljavanja. To su vaše tri famozne brojke 100/100/100. Rekli ste da je zahvaljujući ovoj Vladi otišlo iz zemlje 100 tisuća ljudi. Opet krivo, Opet krivo, ja vas moram uputiti na službene statistike. Dakle, Hrvatska do prije dvije godine uopće nije imala negativni saldo u migracijama prema inozemstvu. Ne, bili smo u plusu. Pogledajte malo brojke. A onda ulazak u EU i otvaranje granica je zapravo doveo do toga da je negdje oko 35 tisuća ljudi u 2 godine otišlo van. Istovremeno se 20 tisuća doselilo u Hrvatsku. Znači, konačni efekt je negdje oko 15 tisuća manje ljudi u Hrvatskoj. Prema tome, dečki moji ova kampanja koju vi vodite na bazi brojki za koje vas sad i novinari prozivaju, ne mi iz oporbe nego vas novinari uče da to nisu te brojke, zapravo govori da to ne može proći. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege dozvolimo da građani čuju, oni su ovdje metar, oni su arbitri a ne, na radost, ne mi. I to je dobro. Oni prosuđuju, ocjenjuju i daju povjerenje. Poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Ništa? Hvala lijepa. 9. zastupničko pitanje, poštovana kolegica Karolina Leaković. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pitanje postavljam ministru znanosti, obrazovanja i sporta gospodinu Vedranu Mornaru, a odnosi se zapravo na neke pozitivne pokazatelje i projekte koje imamo u obrazovnom sustavu. Riječ je ponajprije o tome dakle da smo svjedočili nekim medijskim napisima kako ove školske godine neće biti u pravoj mjeri dakle ostvaren projekt asistenata u nastavi što naravno nije točno jer taj projekt ide i već su naravno potpisani i ugovori sa osnivačima škola i dakle asistenti su u razredima sa djecom s teškoćama u razvoju kojima je dakle pomoć u realiziranju nastavnog programa i potrebna. To naravno nije i jedini projekt ove Vlade koji je vezan za unapređenje obrazovnog sustava pa tako svjedočimo i sufinanciranju dakle prijevoza za školsku djecu. subvencioniranju udžbenika za onu djecu kojoj to roditelji nažalost ne mogu priuštiti. A putem natječaja u Ministarstvu socijalne politike i mladih također imamo sada i projekt osiguravanja toplih obroka za 17 tisuća djece koja su također u određenim socijalnim potrebama. Ministre, moje pitanje je zapravo upućeno u onom smislu dakle koliko će asistenata ove godine biti osigurano? Koliko je osigurano djeci? Je li točno zapravo da će djeca s poteškoćama u razvoju, dakle njih više od više od 1000 nego prošle godine, dobiti asistente odnosno više od 2000 u odnosu na prethodnu godinu? Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Vedran Mornar. **Mornar, Vedran** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Doista je točno da je ovo godine osigurano sredstava za asistente u nastavi više nego ikada i to na vrijeme. I to samo zahvaljujući primjerenoj suradnji između dva ministarstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i jednom doista predanom radu jedne grupe ljudi za koje se inače smatra da ne rade puno, a to su državni službenici po ministarstvima. U mojem ministarstvu radili su noćima i vikendima i ja im na tome iskreno zahvaljujem, a pritom još nisu prijetili štrajkom. Što se tiče asistenata u nastavi ja bih rekao da je ove godine osigurano 72,5 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda, da će se tome dodati još 7 milijuna kuna lutrijskih sredstava čime ćemo osigurati asistente u nastavi za više od 2 tisuće 500 potrebite djece. To je u odnosu na školsku godinu 2013.-2014.gotovo 10 puta veći broj, 10 puta. Tako da mislim da ovim zalaganjem, ovim trudom iako će se to naravno u javnosti i već se jest prikazivalo kao kupovina izbora ali to doista nije to nego je je pokušaj da se djeci kojoj to treba pomogne. Nije to jedina aktivnost koja se radi da se djeci sa teškoćama u razvoju olakša život i rad u školi. Mi smo donijeli pravilnik o obrazovanju djece s teškoćama u razvoju koji će doista svakom djetetu omogućiti jedan inkluzivni, jedno inkluzivno obrazovanje u redovitim školama, omogućit će im svakome da prema svojim mogućnostima, sposobnostima, potrebama, interesima rade u školi. Uvodimo red i u sustav pomoćnika kroz jedan nacrt pravilnika koji je ovaj čas na stranicama ministarstva i mislim da rezultati govore sami za sebe. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovana zastupnica Karolina Leaković očitovanje? Ništa. Hvala lijepa. Nastavljamo. 10.zatupničko pitanje današnjeg dana. Poštovani zastupnik Ivan Šimunović. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade Milanović, u danima kada je Hrvatska slavila Oluju svoju najveću pobjedu u povijesti, očito ojađeni urednici srpskog tjednika Novosti koji izlazi u Zagrebu i koji se financira novcem hrvatskih poreznih obveznika odlučili su poniziti hrvatski narod, odlučili su poniziti hrvatski narod i Osim što su Novosti povrijedile nacionalne osjećaje milijuna Hrvata u zemlji i inozemstvu istim tekstom obezvrijeđena su prava onih davanja u državni proračun od strane hrvatskih građana s obzirom na činjenicu da ovaj list financira upravo novcima onih s kojima su izopačenim tekstom prava Mi u Hrvatskoj stranici Ante Starčević smatramo da ovaj čin nikako nije bezazlen kako ga neki žele prikazati jer samo vam je Sigurnosna obavještajna agencija u ovom izvješću za 2015.godinu djelu koji se odnosi na ekstremizam u RH na stranici 11.izjavila citiram "I dalje su aktivne organizacije i pristaše četničkih pokreta u državama u okruženju a i šire, pri tome postoje i kontakti prema istomišljenicima u RH te prema ostalim organizacijama i pojedincima s velikosrpskim i ideološkim polazištima." Poštovani premijeru, znajući da ste upravo vi najviše u protekle tri godine nastojali eksponirati kao posljednji branik Ustava i zakona molim vas da kažete hrvatskom narodu što ste učinili po tom pitanju? Da se počinitelji iz tjednika Novosti sankcionirali, ali da se istim oduzmu dodijeljena sredstava, te da li je Vlada i na koji način reagirala na izvješća iz SOA-e o velikosrpskom ekstremizmu u Hrvatskoj? Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na zastupničko pitanje poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani zastupniče srce mi zaigra kada me član domoljubne koalicije naziva branikom Ustava i zakona. To jesam, to ću biti i planiram biti još 4 godine. Vaša stranka je bila vojni mimohod, za razliku od HDZ-a i to je dobro. Bili smo svi na taj dan ponosni, ali na jedan lijep, normalna način. To nije bilo upereno ni protiv koga i vidio sam u najavi vaše pitanje pa sam pročitao i tu šaljivu pjesmicu koju su objavile Novosti, Novosti se zovu jel tako, ne sviđa mi se to, dakle to je tako jedan oblik bezveznog ruganja. Dam si nokat odrezat da su autori toga Hrvati, mislim da znam i koji. To su ti dečki koji se vole šalit na nepriličan način. I da to financira Hrvatska vlada i bivša Vlada 8 godina HDZ-ova, i neće vas iznenaditi ako vam kažem da sam meta tih novina najčešće ili vrlo često ja osobno i moja stranka. Šta ćete, ne čitam to? Iznenadili bi ste se kad biste vidjeli što sve hrvatski proračun financira i kakve sve periodike i tjednike financiramo i kakve se ideje fašističke promiču u tim publikacijama. Demokracija, demokracija može iznjedriti i najopasnije tipove na vlast. Tu je narod, civilno društvo da se tome suprotstave. Ali drago mi je da dolazite iz stranke koja ipak bila za taj civilizirani mimohod. Onaj tko mu se ruga, to nije pitanje nacionalisti, vi niste nacionalist. Naprosto ako si patriot jednom u 20.godina valjda ulicama glavnog grada, Meke svih Hrvata mogu proći nekakvi strojevi za koje hrvatski ljudi plaćaju, na zapadu zemlje, ne na istoku, ne na granici sa Srbijom, ne sa Rusima, naša stvar, naša stvar i bit će naša stvar. A ja im mogu samo poručiti to su neukusne šale koje će jedan broj ljudi u Hrvatskoj iziritirati. Ja na to isto ne gledam sa simpatijama, ali to je sloboda, to je demokracija, to su slobodne novine. Da Vlada financira i brani taj prostor slobode jer novinarstvo je prostor slobode čak i pod cijenu neodgovornosti, hohštapleraja. Svakodnevno to gledamo. Znate u medijima je nekad bila kontrola, pa se znalo koji drug ili drugarica, mnogi su u međuvremenu okrenuli kapute, je smio pisati šta je smio pisati. To je bio mali broj ljudi, podobnih a onda dolaskom demokracije novinar je mogao biti svatko i svatko tko nešto želi ostaviti trag na papiru ili dana na screenu je novinar. Nama su profesori i učitelji, ma da su vjerojatno i oni bili u krivu, kad bi nas htjeli pohvaliti kad smo bili djeca rekli ti ćeš sigurno biti novinar. Valjda su nešto dobro u tome vidjeli, naročito stariji profesori. Danas novinarstvo se mora boriti i ceh za dignitet za kvalitetu i svoje profesije i ja tu nisam ni sudac, ni hodža, ni svećenik ništa, naprosto na njima je da se sami poslože. Hrvatska vlada će nastaviti financirati i Novosti i druge tjednike koji sa ove druge hrvatske, moje strane, ali ne u moje ime pišu svakakve stvari. Poštovani premijeru, ovo što su novosti objavile jednostavno je tekst pun mržnje kojoj manjina koja čak niti ne predstavlja mišljenje svih Srba u Hrvatskoj vrijeđa većinski hrvatski narod. Zamislite samo situaciju da su se Hrvati u Vojvodini odlučili ovako našaliti sa srpskom himnom Bože pravde, što bi bilo s tim ljudima? Dok mi u HSP Ante Starčević ne vidimo sankcioniranje ovakvih radnji niti osudu od Vlade od Vlade RH svjedoci smo sotoniziranja pjesme Čavoglave koja je izvedena na isti dan proslave "Oluje" u Kninu. Naime, nakon izvođenja pjesme u Kninu vaša policija nakon što se 25 godina pjesma neometano pjevala sada novčano kažnjavaju izvođača i autora Marka Perkovića Thompsona i to prvenstveno zbog pozdrava "Za dom spremni" na početku pjesme. Stječe se dojam da vaša Vlada nasilno želi izbrisati povijest Domovinskog rata, činjenicu da je pozdrav "Za dom spremni" bio obrambeni pozdrav, motivacija hrvatskih branitelja i da su ga u svom rukavu u Domovinskom ratu nosile branitelji HOS-a, suprotstavljajući se zvijezdi petokraki koji su nosili agresori na svim ratištima od Dubrovnika do Iloka. Mi u HSP-u Ante Starčević smatramo da se mora početi sankcionirati nošenje agresorskih simbola petokrake pod čijim su simbolima izvršeni najstrašniji zločini u RH. Tražim pisani odgovor. Hvala. Kolega Šimunović u ime demokracije i ovdje je dozvoljeno iznositi svoja stajališta, ali ne slažem se s vašim stajalištima i u tom smislu bilo bi korektno što je uopće prihvaćeno u Hrvatskoj da ne propagirate u Hrvatskom saboru, što je opće prihvaćeno u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnik Valter Boljunčić, 11.zastupničko pitanje. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Moje je pitanje upućeno predsjedniku Vlade, radi se o poduzeću TESU. TESU je proizvodno poduzeća, zapošljava 103 radnika i radi 100% za izvoz generatore, ima narudžbe do kraja godine i materijal. Isto tako TESU je u 100%-om vlasništvu države i to Ministarstva financija koji je istovremeno i najveći vjerovnik oko 25 milijuna kuna temeljem starog poreznoga duga i kamatama koje su nastala. Iako s druge strane TESU kao svojevremeno dio Uljanika nikad nije bio obeštećen za pomorsko dobro u iznosu od 100 milijuna kuna. Dugo vremena je njegov vlasnik država TESU gotovo pa onemogućavala poslovanje na način da je imao blokiran račun i prisilnu naplatu duga ali uz pomoć pa i Uljanika i grada ipak je to išlo. U sadašnjem trenutku u tijeku je predstečajna nagodba, isto tako postoji jedna jedina ponuda koja je došla za privatizaciju od Uljanika. Radnici koji rade nisu dobili plaću za travanj i dalje 4 plaće, a predstečajna nagodba za koju čak postoji indicija da neće biti baš toliko povoljna za TESU iako je jedini najveći vjerovnik država, dosta dugo čeka da se riješi, u situaciji kažemo koji TESU ima ugovorenu proizvodnju za izvoz. Mene zanima da li postoji način da se tim radnicima obezbijedi barem nekoliko plaća u ovom trenutku kada rade punom i što se može napraviti da ta predstečajna nagodba na jedan pošten način bude što prije gotova i da Uljanik temeljem svoje ponude privatizira to poduzeće koje je inače nekad bilo dio Uljanika? Svi radnici to sa željom očekuju da nastave sa radom. Hvala. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani predsjednik hrvatske Vlade, poštovani Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani zastupniče, mislio sam zloupotrijebiti govornicu i komentirati završni forte zastupnika HSP-a, ali neću mislim da je sve jasno. Mislim da se zna tko bi se u ovom trenutku od toga trebao ograditi, zna se ali neće, boji se. Jel tako dečki, kao što kaže Branko Grčić. Ova Vlada zajedno s vama je za Istru napravila puno, ne zato što Istri daje prednost pred Slavonijom ili pred Dalmacijom nego zato jer u tome vidi razvojno potencijal. U Uljaniku sam bio više puta ali ne kao maneken nego kao osoba koja rješava probleme, razgovarao sa predsjednikom uprave i cijelom uprave nekoliko puta uključujući i prije dva tjedna i o ovoj temi. Drago mi je da ste rekli pošten, na pošten način predstečajna nagodba, one su uglavnom bile poštene, a neke su bile nepoštene i mutne, ali uglavnom, uglavnom poštene sa namjerom da se sačuvaju radna mjesta, tako ćemo i u ovom slučaju neovisno o tome što je to državna imovina i što je to državno poduzeće. Jer u državnom poduzeću rade ljudi u pravilu muškarci u ovom poduzeću koji imaju svoje obitelji i oni su nam isti kao i ljudi koji rade u privatnom sektoru koji također imaju obitelji djecu, muževe i žene, tu nema razlike i tu nemamo pravo diskriminirati pa ni pozitivno diskriminirati. Prema tome o tome itekako vodim računa, znam šta se radi i učinit ćemo sve punim plućima kao i ove 3,5 godine i kada su u pitanju istarske ceste i kada su u pitanju sustavi vodovoda i odvodnje u koje u Istru zahvaljujući i kvalitetnoj pripremi europskih fondova u čemu je sudjelovalo i ministarstvo itekako, privučeno desetine i desetine da ne kažem stotine milijuna eura u konkretne stvari koje dižu vrhunsku kvalitetu života i usluge u Istarsku bolnicu koju je Istra zaslužila davno i koju smo počeli graditi ali u maniri Pelješkog mosta prije 7 godina nego zaista počeli raditi sa osiguranim sredstvima. Pula će imati i taj dio Istre najveći dio Istre kvalitetnu infrastrukturu. Naravno, sve je u ljudima na kraju. Ja vam na to mogu reći da sam kada je Uljanik u pitanju i cijela hrvatska brodogradnja uložio jako puno energije, vremena, želje, htijenja pa ako hoćete i putovao sa predsjednikom uprave Uljanika i drugim gospodarstvenicima i poduzetnicima i u zemlje u kojima su prodavali brodove, prodaju ih, isporučuju ih, ugovaraju nove brodove. Dakle itekako nam je stalo da Hrvatska kao jedina nova članica EU, naglašavam, jedina, sačuva brodogradnju i ne samo da je sačuva nego da ta brodogradnja bude konkurentna da se u Uljaniku grade brodovi za 200 milijuna eura po jedinici što ne rade ni Poljaci, ni Rumunji, ni Bugari, ni baltičke republike nitko, to se proizvodi u Hrvatskoj i na još dva mjesta na svijetu. Sutra idemo u Splitsko brodogradilište na polaganje kobilice, dakle isto zatvorena financijska konstrukcija za pet hrvatskih obalnih brodova, patrolnih brodova Obalne straže. To nismo godinama radili i to se radi u Hrvatskoj. 3.maj radi, Trogir radi. Nakon dvije godine u EU i propasti brodogradnje u istočnoj Europi Hrvatska je jedina zemlja među novim članicama Europske unije koja ima brodogradnju dijelovi te brodogradnje su svjetski konkurentni, dijelovi nisu, biti će, biti će, ali o tome još moramo raditi. Dakle imate moju pažnju pune 4 godine ali ne samo pažnju nego i angažman. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. 12. zastupničko

dakle dati te dvije plaće, da će se riješiti da će Uljanik moći preuzeti …/Govornik se ne razumije./…. Kada sam rekao da je on u državnom poduzeću tu sam mislio naglasiti situaciju gdje je sam svoj, gdje vlasnik svoje poduzeće stavlja u nezavidan položaj a nikako ne zato da bi radnici u državnim poduzećima trebali biti različitog statusa nego radnici privatnima. Kažem vlasnik blokira svoje poduzeće i siguran sam da brodogradnja u Hrvatskoj gdje Uljanik ipak perjanica ima dakle perspektivu i ne samo da ga možemo uspoređivati kao što ste rekli Bugarska, Poljska, Uljanik radi, skoro pa ga ne može nitko drugi raditi na svijetu. Dakle to govorimo o Japanu, Kina i to su konkurentni koji rade Uljaniku. Evo ja se nadam da ćemo izaći u susret jer TESU je inače jako razumije./… radio i za brodove i svi željno očekuju da se predstečajna nagodba što prije riješi, da mogu mirno sklapati nove ugovore i za sljedeće godine i da je to sigurno još jedan poticaj, kao što ste rekli, to je 100 ljudi koji rade sa obiteljima, to je dakle 300 do 400 ljudi što je lijepi broj za jedno proizvodno poduzeće 100% izvozno. Hvala. Hvala i vama. 12. zastupničko pitanje danas. Poštovani potpredsjednik Doma, Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem ministru Borisu Lalovcu. Znači prošle godine i tijekom ove godine imali smo set izmjena financijskih zakona što se, koje tangiraju financiranje jedinica lokalne samouprave. I citirati ću ministre vašu izjavu tijekom rasprava da ćemo tijekom srpnja napraviti analizu utjecaja izmjena poreza na dohodak na jedinice lokalne uprave i samouprave. E sada, apsolutno smo podržali i prihvatili smo sve izmjene zakona, izmjene Zakona o brdsko-planinskom, znači koji su zakoni također imali utjecaja i na financiranje jedinica lokalne samouprave. I tijekom izrade proračuna za 2015. godinu dobili smo i poštivali smo manje-više, ovisno kako tko, ali u većini slučajeva i naputke za izradu proračuna. Međutim, u periodu srpnja mjeseca i kolovoza desilo se da određene jedinice lokalne samouprave nisu dobile niti lipe ili skoro niti lipe sa osnova poreznih prihoda, poreza na dohodak u svoje proračune. I definitivno dovelo ih je u jednu neizdrživu situaciju. Da se ne bi to ponavljalo i kod izrade proračuna za 2016. godinu ovo je ujedno i apel i pitanje. Što se tiče ove analize svakako bi bila potrebna da je dostupna svima na lokalnoj razini da bi mogli što kvalitetnije raditi projekciju proračuna za narednu '16.-tu i naredne 3 godine. Isto tako je i pitanje da li postoji mogućnost da se obrati Vladi te jedinice da upravo premoste ovu sadašnju nelikvidnost u svojim proračunima. Hvala. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Boris Lalovac. napravili smo analizu na temelju prikupljenih podataka za prvih 6 mjeseci kako su se kretali prihodi, 6 mjeseci 2015. u odnosu na 6 mjeseci 2014. godine. Mi ćemo ako treba i javno objaviti i svaki zastupnik može dobiti znači usporedbu prihoda. Ono što prihodi pokazuju da kod 369 općina općina i gradova su prihodi veći nego što su bili u isto razdoblje prošle godine dok je kod 187 gradova i općina ti prihodi su bili manji. I moram priznati da nekakva povećanja i smanjivanja kada se ukupno gleda, znači svih 556 jedinica ispada da su na razini 4% da su niži prihodi prvenstveno zato što su najveći dio tereta u ovom dijelu snosio je grad Zagreb i veći gradovi. Ali svakako ovo pitanje vezano zašto nema isplate u 7. i 8. mjesecu to ćemo provjeriti vezano za porez na dohodak i prilikom donošenja bilo kojih drugih propisa da se kod ovakvih promjena probati zakonski utvrditi koje su mogućnosti da zakonski definiramo, ukoliko se dogode takav jedan dio ajmo reći financijskog na koji način to, kako to premostiti. Zahvaljujem. određenim jedinicama, imamo podatke upravo za one jedinice koje su izgubile status, da li PPDS-a, da li brdsko planinskoga, po njihovim projekcijama izradile su proračun za ovu godinu i zato bi upravo bilo potrebito da se vide te analize, da mogu projicirati. Inače želio bih kazati da se prema mojim podacima, mislim da je 10-ak jedinica, to su jedinice znači koje su vrlo racionalno imaju broj zaposlenih ispod 50%, prosjeka Republike Hrvatske, prihodi proračuna su im ispod 50% prosjeka per capita po glavi stanovnika poreznih prihoda. Znači izuzetno racionalna, funkcionalna jedinica. I velim, našle su se u trenutku tekuće nelakvidnosti i stoga je ovo moje pitanje ali velim, zadovoljan sam sa odgovorom i nadam se da ćemo to uspjeti riješiti. Hvala. Hvala i vama. 13. zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade, po tko zna koji put već a korespodencija je prilično debela, postavljam pitanje s istom temom. Radi se o sudbini šitenskog TLM-a i drami koja se ovih dana upravo kotrlja u Šibeniku, gospodarskoj i socijalnoj drami i završnom cilju jedne tragedije kojoj bi bio vrlo vjerojatno u kazalištu naslov kako je hrvatska politika uspjela uništiti šibensko gospodarstvo. Bilo bi jako dugo kada bi ulazili u detalje. Zašto takav naslov, nabrojati ću samo par stvari. Politička odluka da se peći iz TLM-a demontiraju, odvedu u Mostar, u Hercegovinu, u tvornicu. Politička odluka da se ne pruži pomoć slobodnoj plovidbi Šibenik kad joj je bilo najteže u doba pomorske gospodarske krize, kad smo likvidirali jednu kompaniju za 4 milijuna dolara koja je vrijedila bar 20 puta više. Politička odluka da se TEF uništi, razgradi i da se ne premjesti proizvodnja, jedno područje industrijske zone …. Političke odluke koje su gasile tisuće radnih mjesta sa vrlo jasnim akcentom na izvoz u zadnjih 20 godina i Šibenik bacile gospodarski na koljena. Relikvie relikviarum proizvodnje u Šibeniku je TLM. Ovih dana prolazi agoniju. Moj odgovor na pitanje šta ćete kao premijer poduzeti da se ta tvornica u kojoj evidentno nisu izvršene činidbe iz ugovora o privatizaciji ne gurne u stečaj i da se ne ugasi 600 radnih mjesta u gradu. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani zastupniče, ja znam da vi želite ostavit dojam na ljude u nevolji i oni jesu u nevolji, ali nemojte njima manipulirati. Recite im šta bi značilo i koliko bi koštalo kada bi država kao što predlažete ili predlažu vratila natrag metalnu industriju u svoje vlasništvo što ne radi više nijedna država na svijetu. Morali bi vratit potpore u iznosu od preko milijardu kuna. uniji smo. Ja znam da to zvuči hladno i grubo, ali to su činjenice i država nije vlasnik TLM-a, ali naravno da stalno gledamo šta se tamo događa. Nije nam svejedno, ne može mi bit svejedno. Ne vidimo opasnost da ta proizvodnja nestane, ne možemo odgovarati za propuste bivših Vlada tamo gdje ih ima, privatnih vlasnika, tijek predstečajnog postupka i onoga što će nakon toga slijediti. To su činjenice, recite to ljudima koje zastupate. To je vaš grad, želite se dopasti. Svaki političar se želi dopasti odnosno poslati određenu poruku, ali postoji odgovornost i postoji neodgovornost. Mi ćemo osigurat zakonitost u predstečajnoj nagodbi. Opasnost da to propadne i da se tamo sagrade apartmani naravno da ne postoji, to je nemoguće, dakle to je nemoguće naprosto općim aktima, prostornim planovima je nemoguće. Dakle tamo će se raditi to ili se neće radit ništa. Radit će se to. Hoće li u tom postupku biti smanjenja broja radnika to će ovisiti o dogovoru vjerovnika i svih onih koji u tom postupku sudjeluju, a na državi kao nevlasniku je da osigura provođenje zakona. Ukoliko ljudi ostanu bez posla neki bit će na skrbi Hrvatske države. Pokazali smo da o tome vodimo računa i da ćemo voditi računa. Drago mi je što mi postavljate pitanje u ovom trenutku kao budućoj Vladi, pitate me to zadnji dan Sabora, odnosno zadnji aktualni sat Sabora, dakle nema više. Nema više, ima samo ono za nekoliko mjeseci. Drago mi je da nas na taj način afirmirate i da nas vidite kao rješenje tog problema za nekoliko mjeseci, međutim naš utjecaj je ograničen. On se svodi na osiguravanje okvira, poštivanje pravila i red u tom postupku i na to da se ljudima kaže šta je istina, a istina nije drama, nije tragedija. Ono što je bilo je tragedija u vašem gradu i to znate i o tome smo razgovarali vi i ja osobno puno puta. Ovo nije tragedija, ovo je jedna neugodna situacija iz koje ćemo se izvući. A šta su radile ranije uprave, država, HEP, ja za to ne odgovaram, ali isto tako ne kažem nije me briga, briga me je, ne zabijam glavu u pijesak. Ne kažem da ste demagog ali morate bit odgovorniji kada ljudima šaljete poruke i reći im šta država može, a šta država ne može i ne smije. Možda se ja trudim ostavit dojam, ali se ne trudim blefirat ljude pa ću krenuti redom. Ovo nije prvi put da vas pitam ovu temu, ni vas ni vaše ministre. Dvije godine već ukazujem na ovaj problem. Kad govorite o odgovornosti, vi ste premijer ove zemlje i vi ste odgovorni za postupke institucija države, ključni politički titular u Hrvatskoj državi. … Ako je nešto bilo državno vlasništvo i ako se u postupku privatizacije prodalo, a nije se platilo do kraja onda ne možete kao Poncije Pilat prat ruke od tog problema. Nemate pravo na to. Drugo, bilo bi mi vrlo drago da se jasno očituje, ali nema poslovničke mogućnosti, da li smatrate da se mogu postupci privatizacije o kojoj se jako puno zna u ovoj zemlji i o posljedicama iste, provoditi na način da zastupnik ne može dobiti dvije godine na uvid ugovor o privatizaciji da se uvjeri do koje mjere su činidbe iz ugovora napravljene. Interesira me vaš stav. Da li smatrate da privatizacija može biti pokrivena velom tajne? Da li smatrate da CERP može u više navrata tražit ispunjenje činidbi iz ugovora i svaki put kad istekne rok on ga prolongira? I želite li tvrditi da nije sutra moguće izmjenom prostorno-planske dokumentacije na skupštini Grada Šibenika odnosno Gradskom vijeću promijeniti zonu iz zone jedne boje u zonu druge boje. Koliko su meni poznati zakoni i način na koji funkcionira prostorno uređenje apsolutno je moguće da se za godinu ili dvi dana tamo napravi aqua city ili novi Disneyland ili možda ništa. Hvala lijep. Poštovani zastupniče, niste početnik, mogli ste tražiti pisani odgovor. 14 zastupničko pitanje, poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje ide na gospodina Tihomira Jakovinu i u Ministarstvo poljoprivrede. Poštovani ministre, u ove 4 godine vašega ministarstva, vas osobno i ministarstvo pratile su brojne afere, od sukoba interesa vas osobno, zatim kvota za šećere, korištenje službenih kartica, problema sa izvozom mlijeka u BiH, kao i o tome da je poljoprivredna proizvodnja spala na najniže grane u Republici Hrvatskoj. gotovo čega ste se god dotakli pretvorili ste u štetu za hrvatskog poljoprivrednika i hrvatsko selo i tom politikom i nestručnošću uništili ste hrvatsko selo i unazadili ste poljoprivredu dodatno pospješujući odlazak posebice mladih ljudi iz Republike Hrvatske. Sela su vam pusta, a poljoprivredna zemljišta neiskorištena. E ovo zadnje ste pretvorili preko Agencije za poljoprivredno zemljište u jednu kaotičnu situaciju, zapravo eksperimentirajući sa poljoprivrednicima, pa se događalo i znate i sami kako su i na koji način dobivali ta poljoprivredna zemljišta. Jeste li vi svjesni činjenice da politika koju ste vi provodili, vaša Vlada i vaše ministarstvo prouzročila više štete hrvatskim poljoprivrednicima nego sve elementarne nepogode koje su se dogodile u ovih 4 godine vašega mandata. I nakon 4 godine vašega mandata upropaštavanja hrvatskog sela Hvala i vama. Odgovor na zastupničko pitanje poštovani ministar Tihomir Jakovina. štovani kolega Babiću. Razumljivo izborna je godina, predizborno vrijeme pa većina stvari koje ste naveli je u službi toga. Ali bi bilo zgodno da ste se bolje pripremili i brifirali sa ekipom koja vam je to pripremala, pa bi onda znali što je napravljeno u ove 4 godine. A krenulo se od toga da 20 godina nereda i lošeg funkcioniranja Ministarstva poljoprivrede i da su se zadovoljavale partikularni interesi pojedinaca, interesnih skupina ili da ne koristim grublje riječi se ulaskom i cijelim ciklusom priprema ovog velikog ministarstva, ulaskom u EU mora uvesti red – red, rad i odgovornost. Više stvari ste naveli koje uopće ne stoje, ali neću se osvrtati ni na sukob interesa potencijalni ni na ostalo što ste spominjali, nego govorit ću ili probat ću vam odgovoriti u brojkama što smo napravili i kako smo napravili. Dva najvažnija strateška dokumenta za hrvatsku poljoprivredu smo donijeli, a to je program ruralnog razvoja i sustav izravnih potpora petnaesta dvadeseta, gdje je zapravo i uređenje sustava potpora, ali i način razvoja, interesiranje europskog puta hrvatske poljoprivrede kompletno određeno. Prvi puta smo uveli i posebno naglasak stavili na male i mlade poljoprivrednike i kroz te strateške dokumente. Zakon o komasaciji koji 20 godina od '89. nije donesen, kojeg su vaše vlade davno mogle donijeti da bi imali okrupnjeno poljoprivredno zemljište, da bi imali provedenu zemljišnu politiku je donesen za ove Vlade. Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu na kojeg se obrušavate na tako ružan način pokazuje zapravo da u periodu 2013. do 2015. godina od kad smo donijeli novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu je u funkciju stavljeno 100 tisuća i 751 ha. Od 2001. do 2012. 263 tisuće hektara je napravljeno po vašim zakonima i sa vašim vladama. Uređenje tržišta, zaštita oznakama izvornosti, oznaka zemljopisnog porijekla velikog broja poljoprivrednih proizvoda i na državnoj razini, ali i na razini EU da bi imalo dodanu vrijednost, da bi omogućilo poljoprivrednicima da ostvare veći dohodak. Pitanje iseljavanja sa sela. Govorite mi brojkama. Imamo oko 180000 registriranih OPG-a i na početku mandata i sad, tako da je to postavka koja ne stoji. Ali ti poljoprivrednici sad znaju da u Ministarstvu poljoprivrede je red, da je Ministarstvo poljoprivrede partner zajedno sa svojim agencijama, sa savjetodavnom službom, tim istim poljoprivrednim proizvođačima znaju na koji način, po kojem modelu, u kojim vremenskim rokovima će i u kojim iznosima dobivati poticaje. Znaju da potičemo udruživanje poljoprivrednih proizvođača i proizvođačke grupe, organizacije i zadruge, klasteri ili samo udruženim poljoprivrednim proizvođačima je budućnost da uvodimo zajedno sa fakultetima, institutima i svim onima koji imaju znanje, nova znanja i nove tehnologije jer moramo na neki način promijeniti i obrazovnu strukturu i pristup vođenju gospodarstva. Radimo sve ono što vaše vlade nisu radile. Nisam preuzeo i nisam sjeo u ovo odgovorno ministarstvo da bi pobijedio na izboru za mis ili mistera, nego da radimo odgovorno red, rad i odgovornost. Neki su bili prije mene najpopularniji u vladama, a završili su na guljenju krumpira. Mi radimo odgovorno, radimo dobro i za nas su rezultati s kojima u svakom segmentu brojkama možemo reći da smo ono što smo zacrtali u najvećem dijelu i izvršili. Zahvaljujem. Očitovanje poštovanog zastupnika Branka Bačića. dodijeljeno 100 tisuća 751 hektar, ali na vrlo, vrlo kaotičan način. To znadete i sami. Zadnji vam je slučaj u općini Gorjani i sa ovom farmom Tomašanci i obitelji Zorić i onim nemilim scenama koje smo gledali u zadnjih nekoliko dana. S druge strane, na vrlo netransparentan način se dodjeljivalo zemljište i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji poljoprivrednicima ste iz Imotskoga dodjeljivali zemljište iz Sinskog polja, a iz Sinja ste poljoprivrednicima dodjeljivali na Imotskom području što morate priznati nije bilo ni malo ugodno. I sami poljoprivrednici shvaćaju tu kaotičnu situaciju. Zapravo misle da ih provocirate i da se sa njima rugate. Ono o čemu sam govorio i to sam posebno apostrofirao, jer to su opustjela sela. I sami hodate Republikom Hrvatskom, pa od Konavala, pa sve gore do Slavonije i Baranje i znate za ovu činjenicu opustjelih sela. 100 tisuća mladih, obrazovanih, kvalificiranih Hrvata i njihovih obitelji iselilo je iz Republike Hrvatske. Kako za vaše ministarstvo tako i za Vladu Zorana Milanovića to nije nikakav problem i o tome se niti jedna institucija nije ozbiljno pozabavila. U ovih zadnjih nekoliko dana svjedoci smo zapravo jednog izbjegličkog vala koji se događa prema Republici Hrvatskoj i toga ste jako svjesni, barem od sinoć. I znadete da su se sve institucije u ovome društvu, pa i određene udruge civilnog društva koje građani solidarizirali i suosjećaju sa izbjeglicama. dijelom vašim, a i dijelom potpredsjednika Vlade RH, one su oprečne i kaotične. Danas je premijer govorio o tome da se radi o izbjeglicama koje će prolaziti kroz Hrvatsku dok su drugi zapravo govorili o tome, o njihovoj integraciji u hrvatskom društvu, dok se za Hrvate takva

Poštovani gospodine ministre hrvatski građani strpljivo i dugo, ustrajno čekali su rješenje pitanja kredita u švicarskim francima. Vlada je nakon mukotrpnog rada, pregovaranja i konzultiranja donijela svoj prijedlog i rješenje koje je ponudila Saboru Saboru koji bi na ovoj sjednici to trebao i zakonski regulirati. Ali to, taj vaš prijedlog ima i svoje protivnike. Mene osobno ne čudi što su banke protivnici tom prijedlogu zbog toga što će oni izgubiti dio svog profita kojeg uredno dugo godina beru u Hrvatskoj, najčešće na teret građana. Ali me jako čudi i ne ide mi u glavu što opozicija ili bolje rečeno dio opozicije, najveća opoziciona stranka HDZ također je protiv tog prijedloga. To mi je nerazumljivo. Ja vas pitam o čemu se radi? Zbog čega HDZ kao najveća oporbena stranka toliko ustrajno ne želi stati iza ugroženih građana u Hrvatskoj pa se sad i smiju njima i ponašaju se kao da su zbilja obični agenti financijskog kapitala i banaka? Molim odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Boris Lalovac. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče, da, ovo je jedno vrlo kompleksno pitanje koje već od 2009., 2010. zaokuplja veliki dio javnosti. Prvi udar koji je bio 2011. godine moram priznati nažalost tadašnja Vlada nije reagirala. Ovo možemo pitanje gledati ne samo ekonomski nego i svjetonazorski. Da li u ovom momentu i na koji način pomoći građanima? Cijelo vrijeme idemo s argumentima švicaraca u Hrvatskoj nije bilo, u valuti u kojoj su odobravali davali su kune, nigdje švicarskih franaka nije bilo. Čak u biltenu HNB-a vrlo jasno piše da su banke 2010. godine zaradile na tečajnim razlikama 3,5 milijardi kuna, da su imali jedan dio gubitaka na derivativima 3,3 milijarde ali da su te dobitke zaradile njihove matice u inozemstvu. I da, ovih dana smo pod velikim pritiskom, ne samo banaka nego i austrijskog ministra financija i brojnih drugih koji kažu da bi ovaj teret trebali dijeliti kao svi po 30%. Mi cijelo vrijeme govorimo da se treba teret snositi sukladno snazi korisnika u ovom slučaju ugovorenih strana. Ja bih volio u sutrašnjoj raspravi da bez obzira što smo u zadnje vrijeme čuli proturječne izjave iz oporbe da će oni sutra ovaj zakon podržati, ja apeliram još jednom da podrže. Jer je vrlo bitno u ovome dijelu da budemo svi skupa zajedno i kada bude da se ovo radi o nacionalnom pitanju i da na taj način pokažemo sutra i kada budemo pred Europskom komisijom i pred svim međunarodnim institucijama da ovaj Parlament je bio jedinstven u donošenju zakona u rješavanju problema švicarskog franka. To je izuzetno, izuzetno važno. I zato još jednom molim i apeliram da sutra u toj konstruktivnoj raspravi svi budemo zajedno jer banke su ovo što cijelo vrijeme govorimo argumentirano zaradile na tečajnim razlikama, bankarski bonusi su se obračunavali upravo na ove tečajne razlike. I danas sam iznio jedan podatak koji je istinit, da jedan bankar koji je u Hrvatskoj godišnje zaradi kao 50 vrhunskih liječnika. I postavljamo pitanje je li to ono društvo koje želimo, neravnopravnosti i cjelokupne ove devijacije? I zato smo cijelo vrijeme govorili i zato još jednom apeliram molim vas sutra i u petak kad bude glasanje da donesemo ovaj zakon jedinstveni. Hvala lijepa. Očitovanje, poštovani zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Ja se pridružujem vašem apelu opoziciji i volio bih da moje kolege iz opozicije sutra podrže taj prijedlog. Ali moram kazati da ima određena doza sumnje i skepse zbog toga što je gotovo dirljivo gledati s koliko tuge oni doživljavaju da se Hrvatska oporavlja, da su rezultati ove Vlade pozitivni, da napokon izlazimo iz krize, da raste BDP, da raste izvoz, industrijska proizvodnja, da je ovo najuspješnija turistička sezona pa je gospodin Karamarko retorički se zapitao javno a što bi bilo da je kiša pala 15 dana ranije? Pa još će i klimu i vrijeme proglasiti tajnim saveznicima SDP-a, a neprijateljima HDZ-a. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Molim vas lijepo kocka i sreća su pravedne pa sada zastupničko pitanje postavlja poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje pitanje postavljam ministru gospodarstva gospodinu Ivanu Vrdoljaku. Gospodine ministre energetska stabilnost i neovisnost RH bila je jedna od temeljnih odrednica u programu rada ove Vlade. U programu kako bi se ta neovisnost uspostavila i sigurnost pobrojano je niz energetskih projekata koji će se u mandatu realizirati. Pa ću vas podsjetiti da u programu na str. 8 piše da će se napraviti 4 hidroelektrane na Savi, Savi, 2 hidroelektrane na Dravi, hidroelektrana "Senj", "Kosinj" i "OMBLA", termoelektrana "Plomin C", nove plinske termoelektrane u Slavoniji i Dalmaciji, novi blokovi plinskih termoelektrana u Zagrebu i Sisku, rekonstrukcija rafinerije nafte u Rijeci i Sisku, nastavak projekta Družba Adrija izgradnja južnog toka i LNG terminal na Krku. i vi to dobro znate kasnije je pompozno najavljen projekt istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Jadranu koji je Hrvatsku trebao uspostaviti u energetskom smislu kao mala Norveška. Da bi se ti projekti mogli realizirati, vi to dobro znate, da bi se pomoglo HEP-u da se financijski osili Vlada je u travnju 2012.godine povećala cijenu struje za 25%. S tih 25%, i to nezakonito je povećala cijenu struke i bez suglasnosti HERE, tih 25% na godišnjoj razini je hrvatske građane osiromašilo za ni manje ni više nego 2 milijarde što što predstavlja otprilike iznos potreban za izgradnju Pelješkog mosta. Dakle u 3 godine smo hrvatskim građanima s tim povećanjem uzeli 3 Pelješka mosta a nismo izgradili niti jedan, a niti ni ove projekte koje su u samom sustavu predloženi programi. Dakle kao što znate taj je projekt doživio potpuni debakl i niti jedan projekt nije realiziran. Ja vas pitam gospodine ministre jeste li vi kao najodgovornija osoba za realizaciju ovih projekata

Ljudi kad počnu pričati o energetici to je stvarno, Hrvatska u pravilu ima jedno 4 milijuna nogometnih izbornika i ima jedno 4 milijuna stručnjaka u energetici a vidim da to čak i geodeti si daju za pravo. Dakle jedan energetski projekt da bi se i malo realizirao treba godine i godine priprema. To i vi sami znate. Kako ste izdavali dozvolu za eksploataciju i istraživanje nafte u Hrvatskome jadranu pa čak i blizu obale, vaše potpise imam na to, niste prije toga napravili studiju utjecaja na okoliš. Mi smo se odlučili zaštiti Hrvatski jadran. Niste odmakli 10 kilometara, niste napravili studiju utjecaja na okoliš za Plomin, niste napravili ekološke izračune za bilo koje od hidroloških projekata koji su ovdje navedeni i naravno gdje smo sada? Studija utjecaja na okoliš čitavog Jadrana za eksploataciju i istraživanje gotova, zaštitili smo Hrvatski jadran od onih, vi ste bili moj prethodnik, koji ga nisu štitili. Plomin je na Bruxellesu ugovor, Osijek još mjesec dana pregovaranja, znate zašto? Zato što ne potpisujemo ugovor kao što ste vi potpisali ugovor za INA-u. I nećemo niti jedan projekt realizirati koji će biti na štetu moje države, i nećemo ni jedan energetskih projekt realizirati da bi tada kasnije za 5 ili 10 godina hrvatski građani plaćali cijenom nekom ko je žurio iz nekih svojih osobnih razloga. Rojaliti koji ste dali u imovini INA-e 5%, hrvatski građani su napravili te bušotine. Eksploatiramo 5%, vi ste im izdavali dozvole, mi smo digli sad na 10, mi tražimo da se 50 na novoj eksploataciji sada radi. Gdje se tu štiti interes? Da li mi trebamo realizirati projekte kako ste vi znali ne pripremiti pa onda ad hoc prodati na štetu hrvatskih građana? Nikad, ja neću taj ugovor potpisati, neću potpisati niti jedan ugovor, niti realizirati niti jedan projekt koji može biti štetan za RH. Potpisat će se ugovori koji će proći poštenu proceduru i zakonitu proceduru a ne koruptivnu proceduru i oni koji kasnije moramo ići na arbitražu da bi poništavali što je bila vaša praksa. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Očitovanje poštovanog zastupnika Branka Bačića. Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Gospodine ministre, ja sam svoje pitanje postavio i naveo sam niz argumenata i činjenica. Vi ste to spustili na osobnu razinu. Ja se na tu razinu nisam spustio, iako su mnogi rekli za vas da ste upali u resor gospodarstva u Vladi kao pilat u vjerovanje. Niste o tome znali i to ste na kraju i pokazali da niste znali. Ne možete potpisati, ne zato što nećete potpisati, nego što niste pripremili projekte da biste ih potpisali. Blamaža koju smo doživjeli sa istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika je priča za sebe. Od 29 polja koja ste raspisali ostala su još 3 koja su u igri a kad će biti potpisani ja o tome ne zna. I mi smo u HDZ-u uporno vas upozoravali da radite loše i sa interpelacijom koju smo imali u Hrvatskome saboru. Upozoravali smo vas kada ste donosili Zakon o strateškim i investicijskim projektima da se ništa neće riješiti s tim projektima. Zamislite kad taj zakon nije mogao pomoći HEP-u kako će pomoći privatnim ulagačima u Hrvatskoj kad ni HEP nije niti jednu investiciju realizirao? Doduše, osnovali ste jedan Centar za praćenje investicija u energetskom sektoru koji je trebao pomoći HEP-u i doista mu je pomogao na način da ga je osiromašio za preko 100 milijuna kuna koje je HEP koji ima 11 tisuća zaposlenika, gdje ima vrhunskih stručnjaka, doktora znanosti, magistara znanosti on je pustio da mu Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora provodi konzultacije i studije i za te studije ga je kažem osiromašio za preko 130 milijuna kuna. Toliko poštovani gospodine ministre o vašem radu i o radu energetskog sektora ove Vlade. Stoga sam vas s pravom pitao kao odgovorna osoba doista ste trebali na kraju mandata podnijeti ostavku. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Slijedeće pitanje uputit će kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Svoje pitanje upućujem ministru poljoprivrede gospodinu Tihomiru Jakovini. RH se od Domovinskog rata susreće sa velikim problem mina i miniranih područja. Osim što se radi o sigurnosnom problemu, postoji i vrlo negativan utjecaj na gospodarstvo a posebno na poljoprivredu. Naravno za rješavanje ovog problema nam je potreban novac. Moje pitanje glasi, postoje li mogućnosti za uklanjanje mina sa poljoprivrednih područja korištenjem sredstava iz fondova EU i ako postoje na kojim područjima će se ta sredstva koristiti. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Žagar, vaše pitanje ste uputili prošli tjedan, prije nego što se u ponedjeljak dogodio minski incident sa tragičnom posljedicom, u Jospidolu u Karlovačkoj županiji na razminiranju poljoprivrednog zemljišta stoga mi dozvolite zapravo da još jednom iskažem sućut obitelji Jurić, mladog pirotehničara koji je poginuo, odnosno gospodinu Skenderu koji je teško ranjen, ali koji se dobro oporavlja poželimo što brži oporavak i ozdravljenje. mi obični građani RH dok se ne desi takva tragedija zapravo nemamo osjećaj koliko je to opasan posao, to su momci, to su mladići koji samozatajno, požrtvovno rade izuzetno težak posao i oni su zapravo poslijetrani heroji RH. Na vaše pitanje vezano za razminiranje, da, nažalost 20-ak godina poslije Domovinskog rata još uvijek gotovo 1% kopnenog dijela površine RH je ili minirano ili minski sumnjivo, govorimo negdje oko 523km kvadratna koja se nalaze ili potencijalno nalaze pod minama, od toga negdje 13 do 14% poljoprivredno zemljište, znači gotovo 70km kvadratnih, a ostalo 86% su šume i šumska područja. Ono što smo napravili kroz program Ruralnog razvoja kroz Mjeru 5 smo programirali posebnu Mjeru 5.2 Razminiranje poljoprivrednog zemljišta osigurali smo 75 milijuna eura u narednom razdoblju s kojim ćemo de facto svo poljoprivredno zemljište moći razminirati do zadnjeg kvadratnog metra. U akcijskom planu koji obuhvaća 2015.-2018.predviđamo da u svim našim županijama gdje postoje odnosno minsko-eksplozivna sumnjiva područja će stručni akreditirane licencirane tvrtke koje se bave tom djelatnošću pod rukovodstvom ili kontrolom ili mentorstvom Hrvatskog centra za razminiranje odraditi posao do zadnjeg metra, iskoristiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju financiranje u 100%-om iznosu, još jednom ponavljam, 75 milijuna eura i siguran sam da iza 2018.godine nećemo više imati poljoprivrednog zemljišta koje je pod minama. S jedne strane omogućit ćemo i vratiti normalne uvjete života u ruralna područja RH gdje se te površine

Prvo se krenulo u Karlovačkoj županiji tu su još Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Ličko-senjska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija. U ovoj godini biti će odrađeno negdje 30km poljoprivrednih površina za šta je predviđeno i biti će utrošeno oko 220 milijuna kuna, govorimo o sredstvima iz proračuna EU u 100%-om iznosu. S obzirom da je ostalo još malo vremena, iskoristit ću priliku zbog kratkoće nisam možda u potpunosti kolegi Babiću odgovorio, da tu su i fondovi EU iskorištenje sredstava iz proračuna EU na šta možemo biti izuzetno ponosni ili zadovoljni u ove 4 godine rada ovog ministarstva. IPARD smo digli na ugovorenost 94%, 70% iskorištenje, program Ruralnog razvoja prvi natječaji pokazuju veliki interes i da ćemo imati povlačenje sredstava u velikom iznosu. A kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu vezano i za razminiranje, podatak od milijun 300, 400 tisuća hektara ne stoji. Nismo u ovoj državi ni znali do prije godinu dana koliko imamo državnog poljoprivrednog zemljišta. ponovit ću još jednom i zbog kolege, 738 tisuća 125 hektara je državnog poljoprivrednog zemljišta

Pitanje se odnosi na temu legalizacije. Zar legalizacija nije jedan od najvažnijih, najobuhvatnijih, najdalekosežnijih projekata ove Vlade? Nešto se u zadnje vrijeme ne čuje o tome. 800 tisuća zahtjeva je bilo podneseno. Tim se projektom rješava iznimno važno pitanje za nekoliko stotina tisuća građana koji su konačno u poziciji da budu stvarni vlasnici onoga što su i sagradili. Gospođo ministrice, u zadnje vrijeme niste o tome puno pričali. Ja vas pitam u kojoj je to fazi i zašto se više o tome ne govori? **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, izvolite ministrice. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi saborski zastupniče. Nekako čovjek ima osjećaj kada napravi nekakav dobar posao da se o tome zna i da o tome govore neki drugi, a nekako u situaciji da se sami hvalimo malo teže pada. Ali ja ću iskoristiti ovu priliku i zaista se pohvaliti s projektom legalizacije. Dakle ovaj uvaženi Dom je Zakon o legalizaciji donesao u srpnju 2012.godine, zahtjevi su se predavali do 30.lipnja 2013.godine. MI smo sada u rujnu 2015.i od tog srpnja 2013.do rujna 2015.je pravomoćno riješeno negdje 350 tisuća zahtjeva ili više od 40%, a stvarno riješenih zahtjeva za legalizaciju u Hrvatskoj ima negdje oko 500 Kada znamo da je inače bilo uobičajeno da naši uredi godišnje rješavaju 40 do 50 tisuća zahtjeva apsolutno je jasno o kojem velikom poslu je riječ. Dakle s jedne strane je riječ o velikom poslu koji su odradili uredi, ali s druge strane treba legalizaciju gledati puno, puno šire. Naši građani imaju legalne kuće, naši građani mogu te kuće katastarski i gruntovno srediti svoje stanje, naši građani mogu mirno spavati i prodavati nekretnine, aplicirati za fondove EU kada je riječ o poljoprivredi, aplicirati za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća kada je riječ o projektu Energetske učinkovitosti, iznajmljivati svoje nekretnine u smislu turističke ponude, ali ono što je jednako važno i sljedeće otprilike milijardu kuna je ovaj čas od legalizacije ušlo u proračun. Od toga je 500 milijuna kuna u državni proračun, 200 milijuna kuna u u proračun ureda koji su radili, a 300 milijuna kuna su dobile općine i gradovi na kojem području se … bespravni objekti. Od tih 300 milijuna kuna za očekivati je da općine i gradovi iz tih novaca se bavi komunalnim opremanjem, izgradnjom javnih zgrada. Dakle, mene osobno veseli veseli kada čujem da je netko od novaca legalizacije počeo raditi dječji vrtić ili radio sustav vodoopskrbe i odvodnje tamo gdje ga nije bilo. Dakle legalizaciju ne treba gledati jednoznačno samo u smislu da je pojedina kuća legalizirana nego treba gledati puno šire. Evo ja sam nedavno bila u jednom naselju koje je bilo sinonim bespravne gradnje a riječ je o jednom splitskom naselju koji sada, Sirobuja koji grade, tamo se gradi vodovod, gradi se kanalizacija i to postaje jedan dio koji je sastavni dio grada Splita i koji postaje ne samo sinonim bespravne gradnje, to više nije nego potaje potaje prostor koji je interesantan za daljnja ulaganja i ljudi tamo kupuju parcele za izgradnju i to postaje sastavni dio grada. Dakle smisao legalizacije nije samo pojedinačno legalizirajmo kuću, smisao legalizacije je pokazalo da kada se primimo određenog projekta da je on saglediv. Dakle mi imamo projekt legalizacije kojeg smo se primili i koji će biti saglediv. Do kraja ove godine će otprilike 70% zahtjeva biti riješeno onako kako smo i obećavali, ovih preostalih će biti za 2016. Dakle ne samo da smo riješili zahtjeve nego se već vide posljedice u prostoru, u smislu da je od novaca legalizacije se radi komunalno opremanje a ne smijemo zaboraviti da su i ti novci poslužili za obnovu poplavljenog područja Županjske Posavine. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala ministrice. Izvolite kolega Beus. Dakle ako je do sada država i lokalna samouprava od 350 tisuća pravomoćno riješenih predmeta uprihodovala milijardu kuna, vrijedno, koliko su te nekretnine zapravo vrijedne. To su desetine milijardi kuna vrijednosti hrvatskih građana koje su sada i stotine vjerojatno koje su sada u stvarnom vlasništvu, koje kao što smo čuli mogu poslužiti ne samo kao nekretnine na tržištu nego i kao zalog za novi posao, za novu budućnost. Da je neka druga Vlada napravila to da 350 tisuća ljudi ima u ruci pravomoćno rješenje o legalizaciji svoga objekta o tome bi se govorilo svakoga dana jako, jako, jako drugo. 500 tisuća riješenih predmeta. Znači ako su neki davali i više zahtjeva da je najmanje 300 tisuća hrvatskih obitelji konačno legaliziralo vlasništvo svoje kuće ili privrednog objekta. Pa zar to nije nešto što Hrvatska nije napravila desetljećima. Pa dajmo napravimo sve da pokažemo svoj ponos što smo uspjeli riješiti jedan veliki problem s kojim su bili suočeni građani. Ministrice puna podrška. Ja nisam među onima koji je predao zahtjev jer nisam imao takvu gradnju ali sam siguran da je velika većina zahvalna na tom naporu koje je napravljen. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Sljedeće pitanje uputiti će potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. Zadnjih dana se predizborno, neprestano hvalite, a i danas smo to čuli, porastom BDP-a od 1,2% i stvarate dojam da je to krunski dokaz da je Hrvatska izašla iz recesije, da je zavladalo opće blagostanje, da teče med i mlijeko. Kako se u to uklapa činjenica da je zemlja i dalje u dužničkoj krizi, da su poduzeće i građani u Hrvatskoj zaduženiji od onih i Grčkoj, dugovi privatnog sektora kod nas iznose 143,7%, u Grčkoj 135,6%, dakle za 8% smo veći? Kako se u to uklapa službeni podatak da je skoro svaki drugi samac stariji od 50 godina u Hrvatskoj na rubu glasi, da se svaki četvrti hrvatski građanin stariji od 60 godina smatra siromašnim a prema izvješću Ujedinjenih naroda i Svjetske banke na 61 mjestu smo 96 država po lošoj kvaliteti života starijih građana? Kako se u to uklapa činjenica da je dvije trećine hrvatskih poduzeća visoko zaduženo, da se pola hrvatskih poduzeća suočava sa stečajem, da je prema prognozi Europske komisije Hrvatska jedina zemlja u Europskoj uniji u kojoj će ove godine realne plaće pasti dok će u svim drugim zemljama rasti? (HNS)** Hvala. Na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade Zoran Milanović, izvolite. evo ga, šef HDZ-a stalno napada vladajuće netočnim podacima, ovo nije Direktno.hr, ovo su relativno ugledne novine. Dakle vi sada to nastavljate raditi i čitate cijeli niz netočnih podataka i nije vam neugodno. Hrvatska ima pozitivnu platnu bilancu. Ja se nadam da znate što to jest i što znači platna bilanca, odnosno tekući račun zemlje jer opet ste čitali jedan pledoaje u kojem je netko napisao, ja se nadam da se razumijete u to. Šta je strašno? Ovo nije osobno, ovo su činjenice. Dakle čovjek je napao Vladu sa salvom krivih, iskonstruiranih podataka. Govorite o dugu u Hrvatskoj. Koliki je hrvatski vanjski dug stvarno? Koliki je hrvatski javni dug? Uspoređujete Hrvatsku sa Grčkom, Grčkom koja stotine milijardi eura je morala odnekuda iskopati da bi se izvukla iz nemoguće situacije. gledajte meni bi stvarno bilo neugodno da hrvatskim građanima prodajem takve neistine. Svatko od nas se može boriti za naklonost, treba se moći dopasti. Nije krunski dokaz, gospodine Reiner, akademiče, to što je Hrvatska imala rast od 1,2%, to što je Hrvatska među 3 zemlje u Europskoj uniji sa najvećim kvartalnim rastom izvoza od 11, 12% to nisu moji podaci, to je Eurostat. Krunski dokaz je što je Hrvatska tri uzastopna kvartala u plusu, to je dokaz za izlazak iz recesije. I vi to znate vjerojatno i negirajte taj podatak. Krunski dokaz je što Hrvatska ima veću industrijsku proizvodnju, što raste izvoz robe, dakle robe gospodine Reiner. Hrvati nešto proizvode i to uspijevaju prodati na najkonkurentnije tržište u svijetu. U Hrvatsku dolaze stranci i ostavljaju milijarde eura. To nije robna razmjena, to utječe na platnu bilancu. Zato je Hrvatska u platnoj bilanci pozitivna a u robnoj razmjeni još uvijek u minusu ali sve bolja i bolja. Ta promjena, ta važna kulturološka, ne samo ekonomska promjena se dogodila za vrijeme mandata moje Vlade, naše Vlade, Hrvatske Vlade, narodne Vlade, domoljubne Vlade jer domoljublje nisu konzultacije u Klagenfurtu sa bankarima, domoljublje je nešto drugo, to se promijenilo i to se sad neće moći zaustaviti. Ja zaista ne vjerujem da je vama krivo zbog toga, ne vjerujem da vam je krivo zbog toga. Dakle vidim da se borite očajnički još za nekakav prostor da nekoga preplašite, da mu utjerate strah u kosti. Razbijanje ćiriličnih ploča više ne prolazi, odvrtanje ventila na plinskim bocama više ne prolazi, dakle sada smo došli na prostor činjenica, naravno i emocija. Vi pothranjujete najniže emocije, plašite ljude nekakvim grčkim scenarijem. Neki dan predsjednik vaše stranke kaže, citiram: ″dok se cijela Europa bavila Grčkom Hrvatska je bila u mišjoj rupi i nije je nitko spominjao″. Ja već 4 dana pokušavam sa timom suradnika, ne gase se svjetla, rekonstruirati logiku i racio te izjave. Šta to znači? Da je Hrvatska trebala imat svoju trojku, svoje financijske žandare ili možda ne znači ništa, kao i ovo što ste sada rekli jer to što ste rekli ne znači ništa. Dakle u Hrvatskoj su svi ekonomski i financijski pokazatelji u ovom trenutku pozitivni. Hrvatska raste gospodine Reiner i gospodine Karamarko, raste nezaustavljivo i raste raste održivo i to je bit priče. Dakle Hrvatska više ne raste na potrošnji tuđe akumulacije, na kupovini njemačkih i francuskih automobila, Hrvatska raste na izvozu svog znanja, svoje pameti, svojih brodova. … /Buka u

Hvala lijepo. Pa moram priznati da sam i očekivao i ne očekivao ovakav vaš odgovor. Očekivao sam da ćete bit smireniji, a ne tako uznemireni sa time i krenuti na jedan način da mi niste odgovorili niti na jedno pitanje. pitanje. Tvrdite da to nisu točni podaci, a niste osporili niti jedan jedini. Žalosno je što makar vam je vaš potpredsjednik gospodin Grčić dao šalabahter, niste shvatili da ja uopće nisam govorio o javnom dugu jer je to nešto drugo nego ono što sam vas pitao o dugovima privatnog sektora i podatak koji sam rekao u usporedbi s Grčkom je točan, a vi to ne znate i to je žalosno što ko premijer ne znat, kao što puno drugih stvari ne znate ali to pokušavate nadoknaditi agresivnošću i ovakvim pristupom kao što ste sad primijenili. ajmo vidjeti što ste vi to obećavali hrvatskim građanima, a što ste ostvarili. Vaše krilatice od prije 4 godine u izbornoj promidžbi, ovako jedna: ″Dug život a ne život na dug″. Vi ste povećali javni javni dug sa 63% na skoro 90%. To je brojka koju ne možete osporiti. 2011. godine 63%, danas gotovo 90%. Vaša krilatica ″Naš posao je osigurati vama posao″, najmanje radnih mjesta ikada je sad u Hrvatskoj. Nije istina da zaposlenost raste. To nije istina jer to pokazuju podaci. Nezaposlenost se smanjuje… … /Buka Treće, vaša krilatica ″U plusu tri plaće, a ne u minusu da ti se plače″. Imate blokiranih 320 000 građana, njihov broj raste, a njihov ukupni dug također raste. Vaša krilatica iz prošlih izbora ″Izvozimo ideje, a ne hrvatsku mladost″. Deseci tisuća mladih napušta Hrvatsku i više nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti. Prema tome nemojmo pričat neistine, a Svjetski ekonomski forum je jasno rekao, vašu Vladu je rangirao kao šestu najgoru od 144 svjetske države u društvu sa Libijom, a bolje su rangirani primjerice Angola, Čad i Mauritanija. To ste vi napravili. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje upućujem ministru pomorstva, prometa i infrastrukture, gospodinu Siniši Hajdaš Dončiću. prije nekoliko dana imali smo priliku vidjeti kako je predstavljen novi 10. po redu elektromotorni vlak koji je predan HŽ-Putničkom prijevozu. Ono što mene zanima je možete li nam reći koliko se još vlakova planira izgraditi i kojom dinamikom, a budući da se većina komponenti za spomenute vlakove proizvodi upravo u Hrvatskoj možete li nam reći što to točno znači za hrvatsko gospodarstvo odnosno hrvatske proizvođače i hrvatske radnike. Hvala. **Batinić, Milorad Hrvatska ili zapravo hrvatske tvrtke, točno je, proizvode vlakove kojima je kupac HŽ-PP ili Hrvatske željeznice-Putnički prijevoz i radi se o kontigentu od zapravo 44 vlaka koji je podijeljen u dvije tranše. Dakle u prvoj tranši je to 22 vlaka, nakon toga slijede dizel vlakovi, tako da je do sada do rujna isporučeno točno 10 vlakova i prosjek vam je negdje zapravo dva vlaka mjesečno. Točno je također da većinu komponenti proizvode hrvatske tvrtke i po izračunima što je zapravo i vrlo lako doći do tih podataka, negdje oko 3000 izravno ili neizravno radnih mjesta, neću neću reći kreirano, zadržano, možda čak i neko novootvoreno, koje rade upravo na tim vlakovima od Šibenika pa do Čakovca, dakle sa jednim velikim brojem podizvođača. Isto tako sama informatizacija sustava i reći ću troškovne reforme koju je ova Vlada u željezničkom sustavu morala napraviti su vjerojatno i najveći udar koji je bio bio u javnim poduzećima. Govorim o smanjenju nažalost broja zaposlenih, jer do prije 4 godine tamo je vladao jedan potpuni kaos, nered, kupus itd. HŽ Putnički se priprema za liberalizaciju tržišta, on je većinskom vlasništvu države. Njegov plan restrukturiranja je pred Europskom komisijom. Liberalizacija će doći vrlo brzo, doći će vjerojatno 2019. godine, a vjerojatno će i kako je stvar restrukturiranja i neki drugi prijevoznici morati ili moći voziti puno ranije. Stoga je upravo nabava novih vlakova koji većinom voze na linijama Sisak Karlovac – Koprivnica zapravo jedan jedini odgovor budućoj liberalizaciji i jačanju usluga što prati ulaganje u infrastrukturu, pa bar će za nekih zapravo točno za tjedan dana biti donijeti i nacionalni plan ulaganja u željezničku infrastrukturu koji je sukladan europskim željezničkim koridorima i nekoj da tako kažemo zdravoj logici. Dakle, generalno dobra hrvatska priča, hrvatska tvrtka, hrvatski vlak. Ja se nadam da će privatne kompanije koje ga izrađuju zapravo ga moći plasirati i na treće tržište onda bi i uspjeh bio u potpunosti reći ću ocijenjen sa ocjenom 5 plus. Hvala. Hvala. Zadovoljni ste odgovorom. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će kolega Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje postavljam predsjedniku Vlade. čini mi se da ipak, svaka čast na svim drugim pitanjima, ali ključno pitanje danas je ulazak prvih izbjeglica na teritorij Republike Hrvatske i ono što je do jučer bilo negdje drugdje postaje dio života hrvatskih građana. Situacija se dakle uslužnjava i osim humanitarnog karaktera ona poprima i vrlo ozbiljnu sigurnosnu dimenziju, ona će sasvim sigurno biti tretirana ne samo kao humanitarno nego kao i sigurnosno pitanje. Mađarska je potpuno zatvorila granicu, proglasila izvanredno stanje. Neke zemlje članice EU postavljaju vojsku na granice. Schengenski sustav ruši se pred našim očima, europske vrijednosti dolaze u pitanje. Pozorno sam slušao odgovor predsjednika Vlade kolegi Hodžiću. On je bio načelan. Nije bio po mojem mišljenju dovoljno konkretan. Ja ne sumnjam u dobre namjere i Vlade i predsjednika Vlade, međutim niste odgovorili na neka vrlo važna pitanja. Kazali ste da je cilj Hrvatske osigurati tranzit, prolaz tih očajnih ljudi kroz Hrvatsku. Međutim, da bi mogli osigurati tranzit moramo znati kakva je pozicija susjednih zemalja i zanima me jeste li dogovorili sa slovenskom stranom slobodan prolaz preko hrvatsko-slovenske granice. Drugo je pitanje što ćete učiniti ako Slovenija zatvori granicu, dakle po informacijama koje se tamo mogu čuti oni će primiti kvotu koju su prihvatili i nakon toga zatvoriti granicu. treće je pitanje što ćemo mi u tom trenutku učiniti? Što će biti sa onim ljudima koji će se zateći na teritoriju RH i koliko uopće ljudi Hrvatska može zbrinuti i ponuditi im koliko toliko kvalitetne uvjete života. Ja vas molim vrlo konkretan odgovor. Na pitanje će odgovoriti potpredsjednik Vlade Hrvatska može zbrinuti tisuće ljudi, ne može desetke tisuća. Mada je u ratu zbrinjavala pola milijuna. Ti ljudi, dakle bio sam vrlo konkretan ne žele ostati u Hrvatskoj. Oni će naći načina da odu iz Hrvatske. Ne da pobjegnu zato što je ovdje loše, nego imaju svoju viziju, želju, čežnju idu gore. To što je Slovenija zatvorila granicu ta granica je i tako zatvorena. To je Schengenska granica za sve one koji u nju ulaze i koji ju žele prijeći na obilježenim prijelazima pa i za hrvatske građane u ovom trenutku. Nije to neka drama, ali ne možete proći bez kontrole osobne iskaznice, putovnice. Dakle, to naravno ne znači da je Slovenija zatvorila svoju granicu u punom fizičkom, geografskom smislu. Nije i neće i ne može kao ni Mađarska na nekim dijelovima koji su prohodni. Dakle, ti ljudi će izaći iz Hrvatske sto to je činjenica. U međuvremenu učinit ćemo sve da im ovdje bude bolje nego u Srbiji. Nije teže učiniti da im bude bolje nego u Mađarskoj i to će proći. Proći će sada, jer dolazi na kraju krajeva zima. Dakle, to će se sada smiriti jer se više ne može ploviti, tako da se taj val smanjuje. Ali jedan broj ljudi će proći kroz Hrvatsku. Ja pozivam ovdje najiskrenije ako mi vjerujete da se od toga ne radi nikakav politički kapital jer vjerujte mi ili ne morate vjerovati tu ga nema. Dakle, tu moramo biti jedinstveni. Ja, za mene je politika kada maknemo u stranu temeljne nacionalne interese, prostor borbe i ideja, svjetonazora. Naravno da neću razgovarati o tome da li trebamo živjeti u demokraciji ili u klero fašizmu u demokraciji. Ali sve drugo je tema. Naravno da neke stvari nisu upitne jel' tako? I tu me možete pitati u svakom trenutku, možete me pitati što god hoćete ja sam spreman odgovoriti na svako pitanje. Na neka pitanja tehnička nemam odgovor, ali ona su samo tehnička. Sutra se, dakle ja sam stalno u kontaktu sa ili u kontaktu sa premijerima susjednih država, a tu mislim na Sloveniju i na Austriju i sutra najvjerojatnije ću se naći sa austrijskim kancelarom kako stvari sad stoje.

Vjerojatno će i ovaj ružni bedem koji nje napravila Mađarska djelovati na jedan broj ljudi destimulirajuće, ali i bez toga to kad je ova sezona u pitanju ide svom kraju. Međutim, to su ljudi. Oni žele doći, ne može ih se fizički zaustaviti osim vojskom. I kad kažete da nam Schengen umire pred očima ja se s tim ne slažem. Schengen ne umire pred očima zato što je Njemačka stavila kontrolu na granične prijelaze, dakle cestovne prijelaze. Ovi ljudi nisu ulazili u Mađarsku kroz semafor, nego su ulazili preko polja. E sad Mađarska je tu uvela i nekakve sankcije. Kazna ne znam za diranje tog prekrasnog zida, spomenika kulture srednjoeuropske baš me zanima kako će se nositi sa par tisuća ljudi, hoće ih sve pohapsiti i isprebijati? Dakle, ovdje će imati bolji tretman nego u Mađarskoj. Ali, oni će doći do Njemačke. Oni koji su prešli u EU, koji su došli u Grčku, Grčka je u Schengenu, koji žele iz Grčke u prvi razred Schengena a to je Njemačka, ja ne želim sad tu moralizirati i govoriti da je i Turska sigurna zemlja. Sirija ostaje bez najboljeg ljudskog kadra, profesionalaca. Nažalost, tamo ostaju ratni zločinci i sirotinja. Ono što ima energije, koju tisuću ili stotinu eura to bježi. To su ljudi, pozdravimo ih. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Izvolite kolega Jandroković. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa nisam zadovoljan odgovorom, i nemojte se ljutiti gospodine Milanoviću ali ponovno niste odgovorili ni na jedno od pitanja koje sam vam uputio i naravno da će ovakva vaša reakcija izazvati opravdanu zabrinutost kod hrvatskih građana. Vi ste kazali da je cilj Hrvatske osigurati tranzit tih ljudi kroz Hrvatsku. Preduvjet za to je da Slovenija dopusti njihov prolaz kroz svoj teritorij. Kazali ste da to dogovorili niste. Niste mi odgovorili na pitanje što ćemo učiniti ako Slovenija zatvori svoju granicu. Dakle, nemate odgovor ni na to pitanje. A niste mi rekli ni kako i na koji način i u kojem roku mislite zbrinuti ljude koji će se naći na teritoriju RH. Govorili ste mi o Mađarskoj, govorili ste mi o Siriji, govorili ste mi o Njemačkoj, imate odgovore za sve države jedino nažalost nemate odgovor za našu domovinu. I ovo jest humanitarno pitanje i vjerujem da ovdje u ovoj sabornici nema nikoga tko bi tu razmišljao drugačije i tko ne bi razmišljao na prvom mjestu o ljudskosti. I Hrvati su se kroz povijest pokazali kao narod koji brine o tome. Ali ova kriza ima svoj politički i sigurnosni aspekt. Vaš odgovor ponovno potvrđuje da vi strategije nemate. Mi vam o tome govorimo već nekoliko tjedana. Prva vaša reakcija bila je da ćemo se uklopiti u europski scenarij, u europski način rješavanja. Europskog načina rješavanja nema. Dakle, mi se sada moramo okrenuti isključivo sebi i voditi računa o vlastitim interesima, o stabilnosti i sigurnosti hrvatskih građana. A vi ne znate odgovore na temeljna pitanja. I to me brine. Ja ne sumnjam u vaše dobre namjere ali sumnjam u vašu sposobnost. Ja ne sumnjam u vaše govorničke vještine ali sumnjam u vaše radne kapacitete. To ste pokazali svih ovih godina i niste u stanju odgovoriti na ovo vrlo jednostavno pitanje. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega. Sljedeće će pitanje postaviti kolegica Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine Ranko Ostojiću, potpredsjedniče Vlade i ministre unutarnjih poslova, u Hrvatskoj su stigle jutros prve izbjeglice i premijer evo već jutros odgovara na pitanje velike humanitarne krize odgovarajući i postavljajući temeljna načela kao što uostalom i naši građani potvrđuju ističući i naše kršćanske vrijednosti koje bih ja svela na jedno, gladne nahraniti, žedne napojiti, stranca primiti. Evo gospodine ministre dok neki zastrašuju i izražavaju veliku zabrinutost a s obzirom na sada i veliku aktualnost same teme, s obzirom na aktualno stanje od jutros, molim vas odgovorite svima nama pa i onim nevjernim Tomama što Hrvatska vlada, konkretno Ministarstvo unutarnjih poslova, kani učiniti, što čini, a jednako tako što očekujemo svi skupa i kao članica EU u tom smislu? Hvala. Odgovorit će potpredsjednik Vlade Ostojić, izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovana zastupnice prije svega treba reći da Hrvatska i njeno Ministarstvo unutarnjih poslova i policija ima jasnu strategiju kako postupati sa iregularnim migrantima i to upravo zahvaljujući strategiji koju je usvojio Hrvatski sabor i to na dva načina. Jedan je kroz migracijsku politiku za razdoblje 2013-2015, a drugi je Zakon o zaštiti i nadzoru državne granice. To su temeljni dokumenti po kojima postupa Hrvatska policija. Iz sata u sat se mijenjaju ove brojke. Znači, od jutros u 6,34 kad su prvi ušli, odnosno pokušali prijeći hrvatsku granicu, njih 143, brojka je sada 277. istina je da postoji pokušaj prelaska državne granice, ali ono što smo i rekli humano postupanje sukladno upravo pravilima EU i nakon toga osiguranje u različitim skupinama za one koji traže međunarodnu zaštitu. Svi oni su već raspoređeni u centrima za ranjive skupine u Kutini, drugi dio se nalazi u Dugavama u kojima imamo slobodne kapacitete. Ukoliko odbijaju međunarodnu zaštitu ranjive skupine idu u osigurani prostor u Sisku. Također, u samome centru u Tovarniku su osigurani prihvatni centri jer smo morali aktivirati plan jer je osiguran upravo kao što je maloprije predsjednik Vlade rekao osiguran je koridor odnosno prolaz pod vodstvom UNHCR-a iz Makedonije do srpske granice. To podrazumijeva da u tom trenutku osim situacija, to znači redovnog postupanja kako policija i postupa i koristeći naravno i Centar u Ježevu moramo biti svjesni situacije da ukoliko dolazi do vala naravno u suradnji a maloprije sam se čuo upravo i sa slovenskom ministricom unutarnjih poslova dogovaramo i sve druge opcije odnosno mogućnosti koje nam se mogu dogoditi. Naravno da Hrvatska je sve ove godine dokazala da nije zemlja destinacije, da nije zemlja u kojoj ljudi koji su prognani, već godinama traju ti izbjeglički valovi, ne žele u njima ostati ali su spremni sada koristiti Hrvatsku da prođu kroz nju i dođu do željenih destinacija. Dijelimo europsku politiku kao što smo dogovorili brojke i kvote za 40 tisuća, na izvanrednom sastanku ministara koji će biti ponovno u utorak u Bruxellesu ćemo nastaviti daljnje dogovore oko onoga u čemu će Hrvatska pokazati svoj dio solidarnosti i osigurat upravo da se ne dogode crne slutnje o kojima se priča a to je navodni raspad šengena, jer to apsolutno nije istina. Također, moram reći hrvatska granična kontrola koja u ovom trenutku postoji i koja će dugo, dugo biti granična kontrola vanjske granice Europe funkcionira upravo po europskim pravilima, po međunarodnim konvencijama, po hrvatskim zakonima ali jednako tako u dogovoru sa svojim susjedima. Ako bude potrebno dogovarat ćemo i koridore. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeće pitanje postavit će kolegica Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje postavljam vama poštovani ministre financija. Prema podacima iz vašega ministarstva prihodi od PDV-a porasli su u prvih 8 mjeseci ove godine za više od 2 milijarde kuna u odnosu na njihovu razinu u istom razdoblju prošle godine. Taj je podatak izuzetno važan ne samo zato što potvrđuje da u Hrvatskoj raste porezna disciplina, nego još više i zbog toga što potvrđuje da raste gospodarstvo. Dakle da se hrvatsko gospodarstvo pokrenulo i da raste potrošnja hrvatskih građana. Proračunski prihodi su nadmašili razinu proračunskih rashoda i po prvi puta od 2008.godine eto Hrvatska ostvaruje proračunski suficit, odnosno po prvi puta više zarađuje nego što troši. Recite nam poštovani ministre koliko je smanjen deficit proračuna hrvatske države u odnosu na prošlogodišnje razdoblje obzirom upravo na taj rast proračunskih prihoda, ali i obzirom na uštede koje je Vlada postigla? Naime, to nam je vrlo važno i zbog činjenice što se Hrvatska nalazi u proceduri prekomjernog deficita. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovorit će ministar Lalovac. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, da svim mjerama vladine politike prije 2 godine pokazuju se sada pozitivni efekti u gospodarstvu. Znamo da smo više puta radili i promjene u poreznim razredima kada se povećao sami dohodak građana i gdje je to snažno utjecalo prvi puta da je potrošnja značajnija odnosno da je najviše rasla čak od 2007.godine. Također su i mjere za poduzetnike, znate da smo reinvestiranu dobit rekli da se plaća 0% poreza ukoliko ona ustane u kompanijama, u tvrtkama. Znači skoro preko 2 do 3 milijarde kuna je ostalo poduzetnicima da mogu reinvestirati njihovu dobit u zadnje 2 do 3 godine i sada se ti efekti vide. Porez na dobit osim PDV-a, ovo što ste rekli je snažno rastao i porez na dobit što znači da usprkos reinvestiranoj dobiti više se uplaćuje poreza na dobit nego što je to bilo Ono što se govori da prvi put Hrvatska nakon 2008.godine, znači od 2009.godine kada se mjeri na 31.8. sva ta razdoblja Hrvatska se nalazi po prvi puta u primarnom suficitu što znači kada se isključe kamate, kamate su iznosile na 31.8. 8 milijardi kuna, a ukupni deficit je iznosio 7 milijardi kuna. Samo da vam kažem primjer 2009.godine tada je deficit bio 7,3 milijarde a kamate su bile 3,9 milijardi. Po tome se vidi da se smanjila u tom djelu proračunska potrošnja od preko 4 milijarde kuna, znači racionalizacijom i kroz sustav plaća i kroz sustav materijalnih troškova. Znači pokazalo se da se usprkos velikim udjelima kamata u proračunskim rashodima da su se svi drugi troškovi smanjili i da se uspjelo i potaknuti gospodarstvo, da građani nisu izgubili svoja prava koja su ostvarivali kroz razna socijalna prava i mirovine, kroz sustav proračunskih korisnika a da se uspjelo uštediti i prvi puta se nalazimo u primarnom suficitu. Ja se nadam da će tako biti i narednih godina. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeće pitanje postavit će Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje upućeno je predsjedniku Hrvatske vlade. Gospodine predsjedniče Vlade, ovo je zadnji puta da se na ovakav način u ovom sazivu Sabora razgovaramo, pa bih vam uputio jedno pitanje bez ljutnje i očekujem i odgovor takve vrste. Vi i vaša Vlada u ovom ili malo drugačijem sastavu proveli ste uspješne 3,5 godine u pripremama na ono što u ovom mandatu treba uraditi. Dobro za posao se treba pripremiti, premda se ljudi obično pripremaju prije posla a ne u toku posla, ali u redu. Pripremili ste se i u zadnjih ponešto mjeseci počeli pomagati siromašnima i obespravljenima u ovoj zemlji. I to traje tih par mjeseci, i to je dobro. Siromašnima i obespravljenima treba pomoći, treba gasiti požar pa makar i onom kanticom za zalijevanje pljeska kako djeca to rade ako već ne radimo vatrogasnim mjerama. Ako vam je trebalo praktično čitav, ili tri četvrtine mandata da počnete pomagati siromašnima i obespravljenima koliko mandata će vam zapravo trebate da kao uvjereni socijaldemokrat počnete uklanjati siromaštvo u zemlji u kojoj siromaštva ne bi trebalo biti? Mislite li da je to važna tema i mislite li ako dobijete slijedeći mandat tome posvetiti svoj mandat? Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Izvolite predsjedniče Vlade odgovor. Poštovani kolega, mi smo od početka štitili slabe, baš štitili a sada i radimo njima u korist, ali opet u korist opću. Dakle, naša teza je da ova mjera sa švicarcem to i nije pomoć najslabijima, to su ljudi koji su se našli u jednoj situaciji koja nadilazi dakle proporcije, razmjere privatno-pravnog odnosa običnog civilnog ugovora. To je društveni problem, nije najveći ali ozbiljan. To su ljudi koji su zagušeni dugovima, to nije dužničko ropstvo, to je dužnička tlaka. To je tlaka. Ti ljudi ne mogu trošiti, ne znaju što će biti ili nisu sigurni kakvo će im stanje biti za godinu dana, neće propasti, neće vjerojatno završiti na ulici. To su aranžmani u koji su oni ulazili koji traju 2, 3 desetljeća u nekim slučajevima, dakle nije to kratkoročna pozajmica. Bankama to može pomoći na način da je razvoj situacije, situacije u kojoj nakon nekog vremena veliki broj ljudi naprosto više ne može vraćati kredite, to ruši i banke, ne uništava ih ali ih ruši, slabi ih. Dakle ovo je dobro i za banke i ovo nije cinično ovo je iskreno i oni to dobro znaju. Ja sam socijaldemokrat, u nekim stvarima sam i socijalist, evo vidite sada u Americi da u demokratskoj stranci gore u Vermontu ili u New Hampshiru imate kandidata koji se naziva socijalistom i čovjek vodi u New Hampshiru, nevjerojatno ne. U Britaniji je pobijedio kandidat u laburističkoj stranci koji je ljevičar, možda i veći od mene. Vi ste gospodine Vuljaniću bili prominentni član jedne prominentno liberalne stranke koliko se ja sjećam ne u vrijeme adolescencije nego do prije par godina, dakle bili ste u stranci koja nije socijaldemokratska i ta stranka vas je uvela u Hrvatski sabor i teško da ste mogli propovijedati socijaldemokraciju u HNS-u Ratka Čačića i Vesne Pusić jer oni to nisu, što ne znači da su lošiji od nas. Oni su liberali. Pa imate narodnjake na sjeveru Hrvatske, ali nigdje, nigdje ostrašćene ljevičare … novi predsjednik laburista. Dakle samo da znamo koje su kocke i koje su figure na stolu, bez ikakve ljutnje. O svima nama govori naša vjerodostojnost, šta smo radili kao političari i javne osobe, šta smo govorili jer naše riječi su jedno od naših najvećih oružja i tragove koje ostavljamo, ostavljamo riječima, gestama, obećanjima, dosljednost je jako važna, nažalost ne i presudna u politici jer vidimo da raznorazni prevaranti uspijevaju ostvariti, uopće ne ide loše. Mislim ljudi se u 10 godina promijene tri puta u vitalnim stvarima. Vi i ja se nismo mijenjali puno, ja nimalo, a vi malo, jeste malo kolebali jel da, niste baš bili laburist prije 10 godina,to nema veze s onim što ste tada govorili, bili ste liberal jer je to tada prolazilo ne, pa ste onda otišli u laburiste koji ono mislim su sada u koaliciji sa SDP-om kao stranka ljevice jer laburisti, socijaldemokrati, socijalisti u manje slučajeva to je jedna europska obitelj vrijednosti "Gens una sumus" to je jedan rod politički. Pučani, to je sve što ostane. I Mađarska i Rumunjska i Bugarska i ovi prosvijećeni ljudi kao što je Angela Merkel to naprosto resto, totalon. Mi smo ista politička obitelj i danas i vi i ja smo ista politička obitelj, ne znam hoćete li se opet natjecati za Sabor, hoćete li ući u Sabor. Ja vjerujem da će moja Vlada, moja stranka i moja koalicija u kojoj je i vaša bivša stranka dobiti, dobiti vjeru ljudi da još 4 godine vode zemlju koju je izvukla iz krize, riješila problem švicarca i nitko nije iznad zakona, ali ni ispod. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Izvolite kolega Vuljanić. Hvala. Ja sam se nadao da odgovor neće biti ad hominem, nažalost je. NO dobro. Očito se vi drugačije ne znate razgovarati. Ja svoju priču pričam istu zadnjih 20-ak godina i ta pričajte socijalistička, ta priča je lijeva i ta priča misli da treba društvene odnose i raspodjelu društvenog bogatstva postaviti drugačije nego što to danas jeste. To sam vas pitao. Nažalost niste mi odgovorili. Želim vam uspješnu karijeru i ubuduće, ali pokušajte odgovarati na argumenat, a ne na čovjeka, bit će vam lakše. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Sljedeće pitanje postavit će kolega Damir Tomić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Moje pitanje ide gospodinu Arsenu Bauku ministru uprave. Poštovani gospodine ministre, jedna od glavnih zamjerki građana prema državnim institucijama je pretjerana papirologija i birokratiziranost sustava. Upravo u zbog toga u mandatu ove Vlade pokrenut je projekt E-građani. E-građani je građanima omogućio i olakšao pristup raznim uslugama koje nudi država. Moje pitanje je sljedeće, što možemo očekivati od tog projekta u nastavku, koji su sljedeći koraci i da li vidite potrebu objasniti još jednom građanima posebno onima koji žive u prošlosti, a tu prije svega mislim na HDZ koji još očito živi u 2009.godini, koji ne mogu prepoznati pozitivne pokazatelje zato što dok su oni vladali tih pokazatelja nije bilo pa si ih nisu mogli vidjeti, naravno da su im smiješni, da li mislite da bi naši kolege s lijeve strane mogli ab … konačno softver na 2015.i da li će im usluga e-građani u tom pomoći? Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na pitanje će odgovoriti ministar Arsen Bauk. Izvolite. pokazatelja i interpretacija tih pokazatelja, moj dojam je da ovi koje ste spomenuli tzv. drugi domovinski rat najviše vode protiv činjenica. Ja ne znam kakvo je stanje elektroničkih usluga u Libiji, Čadu i u Mauritaniji ako sam dobro zapamtio s kime nas je gospodin Reiner usporedio govoreći da su bolji od nas, ali ja ću vam reći ono što imamo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je 175 tisuća građana koristilo usluge sustava e-građani, a preko 800 tisuća korisnika može koristiti već sada usluge e-građani i to oni koji imaju m-token i ovaj korisnički pretinac koji su uzeli od FINA-e, zatim elektroničku osobnu iskaznicu, pametnu karticu HZZO-a, korisničko ime i lozinku iz sustava sveučilišnog računskog centra, HPB-token, e-poštu i na kraju ovaj FINA-in certifikat. Što građani mogu dobiti kao uslugu u ovom trenutku? mogu zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana. Do 2012. godine vi niste mogli u Zagrebu dobiti rodni list ukoliko ste rođeni u Splitu i obratno. Mogu provjeriti svoje podatke u registru birača i podnijeti elektronički zahtjev za privremenim upisom u popis birača drugog grada ili općine. Mogu zatražiti elektroničke ispise uvjerenja o prebivalištu, boravištu i vlasništvu cestovnih vozila, informirati se o ocjenama djeteta u školi, pregledati recepte koji su realizirani u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci, provjeriti izabranog liječnika, naručiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja, zatražiti svoju elektroničku radnu knjižicu, informirati se o očekivanom iznosu mirovine, registrirati se kao potencijalni posloprimac, provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja, pribaviti potvrde od Regosa, provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, pregledati ukupne primitke obračuna te doprinosa i poreze po pojedinim isplatiteljima, provjeriti svoje podatke u OIB sustavu, sudjelovati u procesima savjetovanja za zainteresiranom javnošću, koristiti elektroničke usluge sustava e-pomorac, pretraživati osnovne katastarske podatke i podnositi zahtjeve za izdavanje javnih isprava i rješavanje katastarskim uredima i administrirati svoj elektronički identitet. Što se tiče dostupnih poruka mogu dobiti jedinstvenu uplatnicu Zagrebačkog holdinga, e-upitnik o zadovoljstvu elektroničkim uslugama, obavijest o nakladi plaće i potpore, istek dopunskog osiguranja, obavijest o saldu dopunskog osiguranja, promjenu izabranog liječnika, status obveznog zdravstvenog osiguranja, obavijest o plaćanju poreza na cestovno motorno vozilo, obavijest o obračunatom porezu na dohodak, obavijest o deblokadi računa, obavijest o nagradnoj igri, obavijest dakle o obaveznom cijepljenju kućnih ljubimaca, obavijest o isteku registracijskih vozila, obavijest o izostanku djeteta iz škole, raspored u obveznom mirovinskom fondu, potvrda članu obveznog mirovinskog fonda. I čini mi se da ću u ovome vremenu koje mi je prema Poslovniku na raspolaganju doći samo do polovice usluga koje se mogu dobiti u sustavu e-građani. Međutim vjerujem da, evo da u parlamentima Libije, Mauritanije i Čada ovakav odgovor ipak ne bi mogli dobiti. Zahvaljujem. Sljedeće pitanje uputiti će kolegica Sunčana Glavak. Izvolite. Gospodine predsjedniče Vlade, volite prostor činjenica pa ćemo se vratiti na taj prostor. Podsjetiti ću vas nažalost na veliku tragediju koja se dogodila u Posavini a vi ste pokazali svoju osobnu empatiju kada ste rekli da je i vama pukla cijev. Dakle gospodine predsjedniče Vlade, mene zanima nešto drugo. Je li moguće da primjerice septička jama u Gunji košta 65 tisuća kuna a u mom Međimurju 30 tisuća kuna? Je li moguće da netko besramno zarađuje na tuđoj nesreći? I je li moguće da vi doista ništa ne znate o tome na koji način se trošio novac iz proračuna za ovu namjenu? Je li moguće da ste vi u uratku zvanom Plan 21 govorili, citiram: "Učinkovito upravljanje državnom imovinom za nas je važno."? Ako je tome tako, ta učinkovitost posebno je pokazana kod jednog vašeg ministra za kojeg ste prošle godine rekli citiram to su sve medijske špekulacije. Gospodine predsjedniče Vlade revizija je utvrdila da ministar Zmajlović za svoje dvore mjesečno plaća 72 tisuće eura. Za vašu informaciju 10 radnika u Hrvatskoj godišnje zaradi taj iznos. Moje pitanje glasi, kada će ministar Zmajlović vratiti taj novac u državni proračun i je li moguće da niste bili u stanju kontrolirati sredstva iz državnog proračuna koja se na netransparentan način troše u Gunji? Hvala. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Pao mi je kamen sa srca, već sam mislio da će se dogoditi nešto nemoguće a to je da objektivno i činjenično utvrdite neku stvarnu nezakonitost ili skandal moje Vlade, a toga naravno nema u ove 3,5 godine. I nema i neće biti, neće se otkriti. A to što vi pokušavate uporno i grčevito prikazati kao nekakvu nezakonitost na kraju ste sami prikazali kao netransparentnost ali nije ni netransparentno, Vlada je donijela odluku o tome, odnosno podržala je to automatski. Vlada. Je li Vlada treba donositi, barem formalno, odluke o najmu prostora za ministarstva? Po meni ne. To smo promijenili. Dakle Vlada se time više uopće neće baviti, ni ministri. To će raditi posebna agencija. Šta je on unajmio i kako je unajmio, je li to povoljno ili nepovoljno, o tome se uvijek može i treba razgovarati. Ali jedno je ključno, tu nitko nije ništa ukrao. To je činjenica. Druga činjenica. Kažete da u Međimurju crna jama košta 30 tisuća, … …/Upadica se dakle da košta 30 tisuća kuna a u Gunji 60. Pa ja ću vam vjerovati da u Međimurju košta 30, to je zato što je tamo HDZ davno, davno izbačen iz prostora upravljanja javnim novcem. Nema ga nigdje pa zato i može biti jeftinije. A koliko je u Gunji, to ćemo provjeriti. Dakle ja se ne bavim javnim nabavama ali ako je nešto u Međimurju jeftino, to je zato što nema HDZ-a blizu da provoditi javni natječaj. Nema ga, ni u Čakovcu ni u županiji, nigdje. Kaj nije to točno ve? Sam vu pravu. Mislim ja volim tu kulturu i volim svaku hrvatsku kulturu a li ta mi je naročito draga jer je skromna, radna, rade za male plaće, svi rade, raste izvoz, raste industrijska proizvodnja, nema HDZ-a, čovječe. Dakle sada raste i cijela Hrvatska. Hrvatska raste, Hrvatska je uređenija država nego ikad. Ovdje vas je Arsen Bauk davio kao boa sa podacima šta je sve napravljeno. Ali boa nije otrovna zmija. Nije otrovna zmija, … …/Upadica se ne čuje./… Da, ali boa nije. Nije on arsen, on je boa. I to mora biti i to jest. Centralni obračun plaća, zašto to nije napravljeno prije 8 godina za vrijeme vaših bivših šefova, gazda kojima ste vjerno i pokorno služili, većina vas, a sad služite drugome na isti takav način … slutim. Zašto je to tako, zašto imamo fiskalizaciju? Uredna država. Nema više muljanja, nema varanja. Zašto imamo e-građanina koji je napredniji nego u Estoniji? Bio, vidio, gledao, promatrao. Bolji smo od njih, samo još da to iskomuniciramo ako je to uopće bitno. Ako je to uopće bitno. Recimo zastupnik Beus zdvaja nad tim zašto se više ne govori da je izdano 300 000 rješenja za legalizaciju nekretnina. Pa ne znam jel se govori, ali ljudi koji su to dobili znaju, građani znaju, osjećaju da Hrvatska raste, da je Hrvatska prije nego što je počela rast ostala uređenija, sređenija država u kojoj nitko i ništa nije iznad zakona, u kojoj vlada pravo, u kojoj Porezna uprava nadzire sve transakcije, u kojoj znamo točno na koji dan u godini je izdano koliko računa i koliki je prihod od PDV-a. A ja ću vam nešto reći, to je sve bilo tehnološki moguće 2005. godine, međutim tadašnja vlast se bavila razdiobom plijena i opet to planira. Neće proći, Hrvatska raste, nema povratka na staro. /Buka u dvorani./… Molim vas kolegice i kolege. Kolegice Glavak izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, ono što raste najviše u Hrvatskoj jest vaš ego. Ono zbog čega su reći sram vas bilo to je što ste rekli da je u Međimurju sve nisko i nasmijali ste se svim građanima Međimurja koji imaju vrlo niske plaće i koji vrlo skromno žive. Sram vas bilo. u dvorani./… Osim toga, ja vama ništa ne vjerujem a nije problem u meni, problem je u tome što vam ne vjeruju hrvatski građani. Osim ovog rasta kojeg sam spomenula na početku raste zaduženje u našoj zemlji, raste sramota naše zemlje unutar Europske unije jer je izgubila kredibilitet vanjske politike i svoju poziciju, a zato ste izravno odgovorni vi. Raste izvoz naše pameti, to se ne može kompenzirati time što ćete vi nama držati lekcije niti je to vaša dužnost ovdje. Ako nemate odgovor na pitanje osim reći mi da je iznad zakona izravno vaš ministar i da on neće morat vratit novac u državni proračun, prestanite peglati kartice, prestanite davati darove na račun drugih. Može vas biti sram. Pozvao bih na tolerantniju raspravu i na odgovore i sve dionike aktualnog prijepodneva. Sljedeće pitanje postavit će kolega Draženko Pandek. Izvolite. regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Poštovani potpredsjedniče Vlade, iz opozicije a posebno od strane jedne europarlamentarke učestale su kritike, priopćenja, presice, širenje straha i panike s glavnom tezom da je Hrvatska u minusu u pogledu neto iznosa koji plaća odnosno dobiva unije. S obzirom da je Europska komisija dala brojke kojim ta priopćenja i strahove demantiraju evo molim vas odgovor kojim dakle podatkom ministarstvo raspolaže, koliko je dakle sa današnjim danom neto prihod Hrvatske u pogledu privlačenja sredstava iz EU fondova, dakle koliko smo uplatili a koliko smo dobili novca iz EU fondova i koje su vaše projekcije za ubuduće. I samo još dodatno, ako smo u plusu molim vas onda i vaš komentar za širenje straha i dezinformacija iz opozicije. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na pitanje će odgovoriti potpredsjednik Vlade Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče da, bilo je jako puno govora o tome da li će evo na početku samog članstva Hrvatska biti u plusu, minusu itd. pa se jako puno govorilo o tome, evo 2014. smo završili u minusu, više smo uplatili u EU proračun nego što smo povukli. Nisu to samo strukturni fondovi, tu su ukupne transakcije Hrvatske sa europskim proračunom. Tu je i Schengen, tu su nekakva sredstva tzv. cash flow, dakle gotovina, tu su razni projekti i programi koji su izvan strukturnih fondova i sami strukturni fondovi koji obuhvaćaju najviše novca, dakle ogromne su cifre u pitanju. I kad smo sve to zbrojili tvrdili smo da Hrvatska je ipak u plusu iako smo tek počeli raditi sa svim tim programima. Kao što je to bilo i u drugim zemljama, prve godine su uvijek opterećene s puno problema i nije moguće u prvim godinama članstva ostvariti velike rezultate, ali smo tvrdili ipak smo u Iz oporbe su dolazile kritike, sazivale su se konferencije za novinare, mjesecima se tvrdilo minus, minus, minus, ne radite, nesposobni ste i onda je došao šok iz komisije, izvješće koje kaže Hrvatska je 2014. ipak završila s plusom i to nešto većim nego što smo i mi sami ovdje projicirali negdje 173 milijuna eura ukupno ili blizu milijardu i pol kuna u plusu 2014. godine. No to nije toliko bitno u ovom trenutku koliko je bitno da će svaka iduća godina 2015., pa 2016. i svaka dalje onako kako je to bilo u drugim zemljama članicama biti sve bolja i bolja i taj efekt Europske unije će biti sve veći i veći. I ne samo u EU fondovima nego i u izvozu jer je integracija u europsko tržište već pokazala da hrvatsko gospodarstvo se oporavlja upravo na jednom tako jakom valu, da izvoz raste dvoznamenkastim stopama, kao što je i treća komponenta, a to je investicije u Hrvatsku, dakle rast … o čemu je maloprije bilo ovdje govora. Ono što mogu reći za tu budućnost koja nas čeka, u prvih 6 mjeseci ove godine, o čemu ćete moći vidjet ovih dana u izvješću ministra financija i Ministarstva financija o izvršenju proračuna EU komponenta iskorištena, teška je 2,8 milijardi kuna. To nikad nije bilo. Znači u istom razdoblju prošle godine to je iznosilo samo milijardu kuna. milijardu i 800 više je isplaćeno iz proračuna našega za provedbu projekata u šest mjeseci ove godine negoli u istom razdoblju prošle godine. I još jedna vrlo zanimljiva činjenica. To je 700 milijuna više nego sve što je isplaćeno za EU projekte u prošloj cijeloj godini. Dakle, mi u pola godine imamo efekt 700 milijuna kuna veći nego što je bilo u cijeloj 2014. što je logično, što je očekivano i što smo uvrstili u projekcije našeg proračuna, dakle gotovo 7 milijardi smo planirali. Rekli smo tada dosta ambiciozno, a sad se to čini jako dohvatljivim i tu idemo dosta čvrsto. Tome će pomoći i ove najnovije mjere Europske komisije koje su Ministarstvu poljoprivrede omogućili isplatu potpora za naše poljoprivrednike već u ovoj godini ono što je planirano za iduću godinu što će dodatno pojačati tu ukupnu omotnicu isplaćenu u ovoj godini ne Hrvatskoj, nego svim onim korisnicima, finalnim korisnicima znači poduzetnicima, poljoprivrednicima, NGO-ima, jedinicama lokalne samouprave i svima ostalima. I samo da spomenem na kraju ovih dana smo otvorili poziv za lokalne samouprave, za korištenje onih 150 milijuna za sufinanciranje, pa ne zaboravite pokrenut te svoje ljude da se jave na taj natječaj da što prije koristimo ta sredstva. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će kolega Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Ja ću svoje pitanje postaviti Zoranu Milanoviću predsjedniku hrvatske Vlade. Poštovani gospodine Milanović, kaže jedan naš kolega, a bivši član SDP-a i vaš bivši ministar kojeg ste nekad dizali u nebesa da se srami vas i kolega iz SDP-a jer da ste lagali javnost o neovlaštenim istragama policije protiv njega i članova njegove obitelji i prijatelja. Znači da na ljevici imamo jedan dio ljudi koji vas se srame. Na drugoj strani imamo i rekordan broj građana i građanki Republike Hrvatske koji ne podržavaju politiku i poteze koji provlačite kroz čitav mandat. Ne podržavaju jer ste ih razočarali, obećali, niste ništa ostvarili. Plan 21 ostao je neraspakiran. Matematika kućnih budžeta kod mnogih obitelji u odnosu na 2011. godinu pokazuje minus. Dok ovih dana vodite najskuplju kampanju kako je nazivaju mediji, građani na istu odgovaraju to je populizam, čista tj. lažna briga vlasti na naš račun. Populizam je inače riječ koju ste vi često koristili u ovom Domu. Čelnike vaše nove koalicijske stranke – Laburiste često ste nazivali populistima. Sjećamo se što ste im govorili ovdje u ovom Domu. Dosta je tog prizemnog populizma, znali ste reći kolegi Lesaru. Šovinisti i populisti ideja za gospodarstvo nemaju, isto ste mu znali reći. Laburisti su sada vaš koalicijski partner. Nisu oni stajali mirno, oni su vama uzvraćali kaznenim prijavama, ali i žestokim izjavama. Ja bilježim jednu iz prošle godine upravo kolege Lesara koji kaže: Ako je itko u ovoj zemlji varalica onda je to Milanović. Moje pitanje gospodine Milanović vama. Jeste li kao predsjednik šeste najnesposobnije Vlade svijeta postali ono što niste htjeli postati kao političar? Zašto vas vaši koalicijski partneri imaju potrebu nazivati varalicom? Trebamo li se sramiti takve vlasti kao što kaže vaš bivši ministar? Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će predsjednik Vlade. Izvolite. u biti uopće ne znam što bih vam odgovorio na to, jer to nije. Mislim niste rekli ništa kao i obično. Ako vam ne odgovorim reći ćete da sam bahat. Ako vam odgovorim reći ćete da sam osoban nakon što ste ovdje na pasja kola izvrijeđali mene i moje kolege, ali to je moja sudbina, to je moj križ i to radite cijelo vrijeme. Dakle, mene to ne smeta jer moja savjest je čista i to savršeno čista, a naročito kada su u pitanju pravosudni postupci i sve vezano uz njih kristalno čisto, kristalno. Niti znam policajce, niti se s njima družim, niti znam tko su ljudi zbog kojih me se proziva da sam s njima u sprezi. U životu ih vidio i čuo nisam, niti znam kako policija provodi svoje postupke. Ono što znam i vidim da je Hrvatska slobodna zemlja u kojoj se slobodno priča pa i gluposti, u kojoj pada kriminalitet svake vrste, u kojoj raste sigurnost pa i u prometu, koja raste općenito u svim pozitivnim stvarima i to usprkos svemu onome što je ovdje ostavljeno i što je zatečeno, a to je bilo loše. To je bilo zaista loše i Hrvatska se toga stidjela i trebala se stidjeti, bez obzira što je u tome sudjelovao jedan mali broj ljudi uz podršku prešutnu ili izravnu jednog malo većeg, ali i malog, malo većeg ali i dalje malog broja ljudi a to je HDZ. I vas za to savršeno boli briga, ne osjećate nikakvu grižnju savjesti zbog toga. Da li da ja kažem da biste se vi zbog toga trebali stidjeti. A mene se netko stidi zbog toga što policija navodno, dakle ne znam o čemu se radi, navodno rutinski radi svoj posao. Kao što je i vjerojatno, odnosno skoro sigurno provjeravala i članove moje obitelji, sto posto. Jer ih je netko prijavio. Evo tu čujemo odlikaše da govore po Saboru, svašta oni čitaju po novinama. Nije ih stid, primali su novac od Hypo banke za tzv. konzultacije i nije ih stid, dakle prozivati u Saboru članove obitelji moje. Ali ja s time nemam problema. Dakle, članove moje obitelji neka provjere, neka ih ispitaju i ako su krivi neka ih kazne. Ja neću prstom mrdnuti, dapače ako su zaista krivi. Ja ću ih se odreći, osim u onom ljudskom smislu ih se neću odreći, ali u javnom smislu ću ih se odreći jer to znači da parazitiraju na mojoj osobi, na mom povjerenju i na onome što sam politički stekao ne da bih se obogatio jer ja i dalje vraćam svoj kredit. Moja supruga ne podiže kredite od 5 milijuna eura za kupovinu zemljišta oko Zagreba dok sam ja šef policije u prošlom mandatu. Znate vi dobro o čemu ja govorim, a ta banka kasnije propadne. Dakle, mi smo čista Vlada, mi smo Vlada reda i zakona. Mi smo Vlada i tu govorim u ime svih ljudi, koja može pogriješiti ako je uopće pogriješila u najmu nekog prostora, ako je pogriješila. Ali mi smo Vlada koja je uvela red u javnu nabavu, Vlada kojoj niste u stanju iskopati skandale ne zato što niste u stanju nego ih nema pa se onda hvatate ne znam najma prostora u Zagreb toweru, evo vratiti će se oni u barake. Jeste zadovoljni? Jel' ministar uzeo nešto, jel' se obogatio? Dakle, ovo je najčistija Vlada. Ovo je Vlada koja u usporedbi sa svojim prethodnicima, zato što je konkurencija grozna, naprosto strši kao najbolja Vlada. S kim da se uspoređujemo? Sa prethodnom Vladom HDZ-a? Sa Vladom u kojoj su bili Mlakar, Karamarko, Jandroković, Šuker? Pa to je bilo grozno. Pa mi smo se crvenili radi toga. To je bilo jako loše. Ta Vlada Ta Vlada i ta policija je po političkom naputku ministra u tjedan dana podnijela 3 kaznene prijave protiv 3 SDP-ova gradonačelnika,

Molim vas, molim vas kolegice i kolege. Sljedeće pitanje postavit će kolegica Ada Damjanac. A pardon, izvolite. Uvaženi predsjedniče Hrvatske vlade ja sam vas pitao jeste li vi zadovoljni sa sobom i s time što ste postali kao predsjednik šeste najnesposobnije Vlade na svijetu? I pitao sam vas nešto u vezi tih vaših odnosa u toj koaliciji koju nudite kao nešto što trebaju građani podržati u sljedećem vremenu. Ako se vi u toj koaliciji međusobno častite, vi ste populisti, ti si varalica, pa to je nešto što građani sutra trebaju izabrati. A na nama u oporbi je da na to upozorimo. I sami ste maloprije rekli riječi ostaju tragovi. Spominjali ste nekakve prevarante, neki se mijenjaju nekoliko puta. Pa upravo vi ste složili jednu takvu koaliciju i s njom idete na izbore. Na nama je da upozorimo građane. A što smo svjedočili u ove protekle 4 4 godine pa valjda ćemo jasno pokazati u ovom vremenu koje dolazi. Ovo što vi sada vodite kao politiku pa ovo je smiješno! Posuđujete bankama milijardu kuna, a 320 tisuća ljudi nema s čime platiti kruh, kupiti mlijeko taj dan. Pa kakav je to odnos politike ili društva ili države prema tim ljudima? Pričali ste nam priče o maloj Norveškoj. Pa mi smo postali jedna mala Hrvatska na rubu rang lista svih istraživanja o sposobnosti, uspješnosti, transparentnosti proračuna i bilo čega. Ovdje nam prodajete priču o BDP-u. Pa on se može izraziti i u novčanim jedinicama. On je 2011. iznosio 332 milijarde kuna. On je prošle godine iznosio 328 milijardi kuna. S ovim vašim rastom kojeg vi stalno spominjete možda će u ovoj godini dosegnuti nekakvih 330. Znači, bit ćemo slabiji 2 milijarde nego 2011. godine. Pa u čemu mi to rastemo? Mi rastemo jedino u dugovima i u problemima, ničemu drugome. Zašto sam imao potrebu navesti ovo kažem svoje pitanje. Zato da izađemo čisto na izbore jer kaže jedna izreka dok istina obuje cipele laž je već proputovala svijet. Hrvatski građani ne smiju u laži izaći na ove izbore. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeće pitanje, Ada Damjanac. Izvolite kolegice. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ovo pitanje upućujem Mirandu Mrsiću, ministru rada i mirovinskog sustava. Poštovani gospodine ministre Vlada je u proceduru uputila zakonski prijedlog kojim bi se omogućilo da se umirovljenicima koji predstavljaju možda i socijalno najugroženiju kategoriju u Hrvatskoj isplati božićnica kako su je mediji nazvali kojom će se pomoći onima sa najnižim mirovinama. Opoziciju je to normalno razbjesnilo jer oni očito ne misle da umirovljenicima treba pomoći i oni tu socijalnu mjeru kao i sve što ova Vlada poduzme i uspjehe koje postigne vide kao predizborni trik. Koliko je meni poznato sredstva se već nalaze u fondu ali vas molim radi javnosti, radi naših umirovljenika da kažete o čemu se zapravo radi i da nam pojasnite kada će početi te isplate. Zahvaljujem. Hvala. Na pitanje će odgovoriti ministar Mirando Mrsić, izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Kao što znate Zakon o umirovljeničkom fondu donesen je i primjenjuje se radi izvršenja obaveza RH proizašle iz odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998.

mirovine. Učinjeno je to po modelu A i po modelu B. Po modelu A dakle jednokratna isplata, po modelu B je obeštećenje isplaćivano u roku 6 godina. Umirovljenički fond je formiran kao investicijski fond. A zašto kao investicijski fond? Jer jednostavno se željelo izbjeći da na te isplate koje dobivaju umirovljenici se još mora plaćati porez jer ako bi išlo na drugi način onda bi se plaćao porez. Prema tome to ne bi bilo povoljno niti za državu niti za umirovljenike. Taj investicijski fond, dakle umirovljenički fond, je trebao imati i dionice, država je trebala u njega dati dionice da bi onda te dionice prodala na tržištu kapitala i iz toga isplaćivala mirovine. Međutim, sve vlade su radile drugačije. To znači da bi prije prodale dionice, a onda sredstva uplatili na taj račun koji se vodi kod HPB-a tzv. prolazni račun. I sa tog računa su se isplaćivala sredstva. Prema odredbi članka 24. zakona Društvo za upravljanje fondom dužno je u registru fonda voditi RH kao člana fonda i sve umirovljenike koji su imali pravo na obeštećenje. Također, u onom trenutku kada završimo isplate, a završili smo ih 2013. godine, do 18. prosinca ove godine teče rok na koji mogu oni koji nisu dobili obeštećenje ili su dakle to obeštećenje je negdje u ostavinskoj raspravi s obzirom da se to nasljeđuje imali su pravo potraživati ta sredstva od strane RH. S druge strane temeljem Zakona o umirovljeničkom fondu sredstva koja se nalaze na tom računu, od onih naših sugrađana koji su umrli, a nisu povukli obeštećenje također prelaze u vlasništvo RH. 18.12.ove godine sva ta sredstva bi bila dakle prihod državnog proračuna.

18.12.bi ta sva sredstva se automatski transferirala u državni proračun RH. Odluka Vlade i prijedlog je tog zakona, pred ovim Saborom da se izvrši izmjena Zakona o umirovljeničkom fondu gdje se omogućava Vladi RH da donese odluku kojom se ta sredstva umjesto da idu u državni proračun uplaćuju umirovljenicima kao jednokratna isplata. Mi smo se odlučili da to ne bude svim umirovljenicima isto. Svi će umirovljenici dobiti tu jednokratnu isplatu ali po socijalnom kriteriju, a to znači da oni koji imaju najniže mirovine ispod 1000 kuna će dobiti negdje otprilike oko 300 kuna ili nešto više, dok oni koji imaju više mirovine oni će dobiti nešto manje, ali svi umirovljenici u Hrvatskoj će dobiti tu jednokratnu isplatu. Zašto nismo mogli prije, zato što je rok 18.12. Zašto moramo sada, zato što je potrebna odluka Sabora, Sabor će se vjerojatno raspustiti i nećemo imati mogućnost da donesemo tu izmjenu zakona da bi omogućili Vladi da napravi tu odluku i da svim umirovljenicima za Božić da tu jednokratnu isplatu i mislim da smo na tom putu svi zajedno i očekujem da će u Saboru biti jednoglasna podrška ovim izmjenama zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Izvolite kolegice Damjanac. Evo zahvaljujem se ministre na iscrpnom odgovoru u ime hrvatske javnosti i u ime naših umirovljenika. Hvala. Slijedeće pitanje postavit će kolega Ante Kulušić. Izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, svoje pitanje upućujem Hrvatska nogometna reprezentacija bila je dugi niz godina jedna od svijetlih točaka u našoj otužnoj svakodnevici. Utakmice reprezentacije pratile su pjesme, ulice su bile prepune nacionalnih obilježja, a sve je pratio nacionalni zanos koji je stvorio državu. Sve te pojave očito su nekome strašno smetale. Stoga se u tim krugovima prvo rodila ideja o operaciji šivanja močvare, a kad ista nije dala rezultata pristupili se radikalnim mjerama koje su imale za cilj stati na kraj tom po nekim nacionalističkom divljanju. I tako je nastala svastika. Gospodine Ostojiću prošlo je 95 dana i još uvijek nije poznat crtač svastike na Poljudu, 95 dana. U nedavnom intervjuu jednom portalu najavili ste mogućnost raspisivanja novčane nagrade za pomoć u otkrivanju počinitelja. Sramotno je da biste trošili novce građana da netko radi vaš posao. 88 kamera koliko ih je na stadionu i oko stadiona na Poljudu rezultiralo je samo onom mutnom slikom koju ste pustili u javnost nakon mjesec dana mukotrpnog rada. Doveli ste čak i inozemne stručnjake, forenzičare da vam pomognu. Imate li gospodine Ostojiću obraza priznati da ni uz pomoć stranaca do današnjeg dana niste pronašli počinitelje ovog gnusnog čina koji je osramotio Hrvatsku? Kako to da ste baš kod toga slučaja bili tako neuspješni a primjerice kod toga, tih dana kad su procurile vijesti o pitanjima za maturu osumnjičeni su bili uhićeni u roku od nekoliko sati. Hvala. Hvala. Na pitanje će odgovoriti potpredsjednik Ostojić. Izvolite potpredsjedniče. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovani kolega zastupniče naime ja uporno ponavljam da kao ministar unutarnjih poslova ne mogu se baviti policijskim poslovima, ali naravno da je ovaj slučaj zahtijevao i unutarnji nadzor. Pa mogu dobiti informaciju o tome šta se događa. Ali ovo je vrlo dobra prilika da je po meni za svaku pohvalu s vaše strane da ste se nakon 25.godina nacionalističkih, šovinističkih, nacističkih i drugih divljanja probudili pa sada osuđujete svastiku. To jako To jako dobro da ste napokon nakon tisuće iscrtanih svastika napokon odlučili reći da je to nešto što nije u redu. Kad vičete, kad čujete Za dom spremni i slično kažete to je fenomenalno, to je divna sportska atmosfera, ali mislim da je to najbolja stvar koja se dogodila nakon ovog slučaja gdje vi kao organizatori, a vi jeste dio toga kao jedan od političkih komesara u Hrvatskom nogometnom savezu ispred HDZ-a, jer ste član izvršnog odbora, vi ste prvi krivci za sramotu koja se dogodila RH. Naime, u pokušaju da prikrijete to, a sami ste vidjeli da ste ono što ste vidjeli i prije utakmice, i za vrijeme utakmice mogli riješiti i sanirat. Vi inzistirate na pitanju tko je to napravio? E sad ponovno dolazimo do HNS-a, dobro je da ste spomenuli 88 kamera, to je nogometni klub kojem ćete vi izdati licencu a zamislite čak ni najbolja policija vjerojatno u tom segmentu Izraelci nisu sposobni izvući snimku sa te vaše famozne kamere za koju kažete da bi vi radili video nadzor i da bi se time mogli utvrđivati osobe koje su tamo. Na tome kao što ste i sami rekli, a to je vaš nogometni klub vi ćete mu dati licencu, funkcionira video nadzor nabavljen samo reda radi radi toga da se na njemu ne bi vidjelo ništa. I to je ono što je situacija u kojoj naravno da ja kao ministar posežem za svim mogućim situacijama, to je da pokušam čak i na taj način raspisivanjem nagrade doći do počinitelja nečega šta smatram da je sramota, ali mi je drago da su prvi počinitelji a to ste vi organizatori koji niste sposobni bili sa zaštitarskom službom i preuzimanjem stadiona niste uspjeli sačuvati prazan stadion. Onda se nemojte čuditi kako reagira Međunarodna nogometna federacija i radi vaše nesposobnosti kažnjava cijelu Hrvatsku. Hvala. Molim vas, molim vas kolege nemojte dobacivati. Kolega Kulušić izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Nažalost, od vas nisam očekivao izravan i uljuđen odgovor. Ovo vaše prebacivanje krivnje i odgovornosti za ova sramotan čin ustvari je nevješto prikrivanje neznanja, nesposobnosti i nerada ili sam možda u krivu i vi jako dobro znate tko su počinitelji, ali ih iz samo vama poznatog razloga štitite. Prisilna liječenja zdravih ljudi, zatvaranja pa puštanja političkih neistomišljenika, neovlaštena praćenja i prisluškivanja, obmanjivanje saborskog Odbora za unutarnju politiku samo su neke od afera koje se vežu uz vaše ministarstvo, a bude opravdanu sumnju i zabrinutost naših građana i moguće zloporabe pojedinih institucija represivnog aparata i selektivnog pristupa kaznenim kaznenim progonima u predizborne svrhe. Sramotno i žalosno je da za vrijeme za koje vas hrvatski građani plaćaju da radite svoj posao vi trošite tako što se između ostalih prije koji dan obračunavate sa mladim i obrazovnim ljudima u Tisnom i to na najprimitivniji mogući način. Kakvu poruku ste poslali tim mladim ljudima? A kao kolega upozorio bih vas da zbog opasnosti smanjite broj banana koji konzumirate. I stvarno Hrvatska raste,ali ste trebali u slogan staviti SDP raste, evo drago mi je da je stigao predsjednik Vlade, SDP raste u porazima za sada je 4:0 i nakon ovih parlamentarnih izbora bit će fala Bogu 5:0. Hvala lijepo. Hvala. Imamo najavu povrede Poslovnika, kolega Šuker. Ne,ne neću reagirati vi ste najavili Poslovnik. Koji članak Poslovnika je povrijeđen? **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, povrijedili ste Poslovnik jer u Poslovniku kaže da u trenutku aktualnog prijepodneva Kolega Šuker koji članak Poslovnika da budemo precizniji.

(HNS)** Molim vas kolege i kolege zastupnici i gospođe i gospodo ministri molim vas nemojte komentirati. Konstatiram da povrede Poslovnika nije bilo kolega povrede Poslovnika nije bilo kolega Šuker, a vi ako smatrate da sam ja povrijedio Poslovnik možete se javiti odboru. Hvala lijepa. Sljedeći postavlja pitanje kolega Ivo Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Pitanje postavljam ministru financija gospodinu Borisu Lalovcu. Poštovani gospodine ministre, tzv. parafiskalni nameti odnosno različite naknade, pristojbe i različita davanja su se godinama gomilali i postali su ozbiljni tereti građanima i hrvatskim poduzećima. Često puta naši privrednici kada nisu imali priliku se žaliti na rad ove Vlade u smislu da je povećavala poreze što nije onda su se uvijek žalili na parafiskalne namete i dijelom su bili u pravu. Ova Vlada je odlučila smanjiti odnosno neke ukinuti i obračunati se s tim. Da bi to napravila prvo je morala napraviti korektan popis svih tih poreznih, neporeznih davanja, registar. I mene interesira pa u tom smislu postavljam i pitanje, koliko će smanjenje odnosno ukidanje tih parafiskalnih nameta ostaviti više novaca u džepovima hrvatskih građana odnosno na računima hrvatskih poduzeća? Hvala. Odgovorit će ministar Lalovac. Izvolite. Da, da vidio sam kolega Šuker, ali da završimo sa pitanjima i odgovorima zastupnika. Dobit ćete riječ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče. Da, parafiskalni nameti ili tzv. neporezna davanja dugo vremena su ušli ne samo u hrvatsko gospodarstvo nego i hrvatske građane. Od 2013.godine je ažuriran registar neporeznih davanja i tamo su napravljeni značajni učinci, preko 450 milijuna kuna, znači 2012., 2013., 2014.godina je umanjeno neporeznih davanja ili tzv. parafiskalnih nameta od njih negdje 150 milijuna ih je potpuno, ukinuto je 300 milijuna zapravo je smanjeno. Preko 58 ukupnih davanja je potpuno ukinuto. Ono što je Vlada i u svom nacionalnom programu reformi najavila i prema Europskoj komisiji je da ćemo nastaviti smanjivati neporezna davanja i cjelokupni efekt koji bi trebao pokrivati i 2015.i 2016.godinu bi trebalo biti preko milijardu kuna. Znači ovdje govorimo preko milijardu kuna će se vratiti gospodarstvu i građanima kroz smanjivanje ili potpuno ukidanje neporeznih davanja. Zahvaljujem. Hvala. Kolega Šuker izvolite, povreda Poslovnika.

dakle vi ste mene kao zastupnika malo prije uvjeravali u nešto što vam stoji sada ću vam točno citirati članak 136.stavak 1. "predsjednik Vlade dužan je osigurati nazočno najmanje polovina članova Vlade na sjednicu Sabora u vrijeme određeno za postavljanje zastupničkih pitanja". U ovom trenutku je došao potpredsjednik Vlade Grčić. U trenutku kada je potpredsjednik Vlade Ostojić napustio sabornicu, predsjednik Vlade gospodin Milanović nije bio u sabornici, dakle u tom trenutku je bilo prisutno samo 8 članova Vlade i vi kao predsjedatelj ste bili dužni napraviti ovo što je, a ne igrati se birokracije i meni govoriti da sam dužan zatražiti mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik. To vam piše u članku 136.stavak 2.u tom trenutku je bilo prisutno samo 8 članova Vlade, nakon toga je došao gospodin Milanović kao 9., a sada je na kraju došao gospodin Grčić kao 10. Prema tome još uvijek nema 50% Što se tiče članka 236 kolega Šuker, uvijek je praksa znači da se kada se daje pitanje i odgovor da završimo taj dio rasprave i tada dobijete pravo na povredu Poslovnika. Što se tiče članka 136 stavak 2. stavak 2. dužan je osigurati nazočnost polovine Vlade. Ne piše kada u kojem trenutku, ja ne mogu niti je dužan … …/Upadica se ne Kolega Šuker, molim vas kolege, molim vas kolege, dozvolite da obrazložim. Znači članak kaže u vrijeme određeno za postavljanje zastupničkih pitanja. Tako je. Međutim ne mogu ja procjenjivati da li je netko od ministara imao potrebu izaći van u trenutku. …/Upadica: Pa ja sam vas upozorio./… I predsjednik Vlade je također upoznat sa ovim člankom Poslovnika. Mislim da pucamo u krivo i ne trebamo dizati tenzije oko toga jer mislim da je sve u najboljem redu. Nastavljamo sa pitanjima. Molim vas kolegice i kolege. Sljedeće pitanje će postaviti kolega Jasen Mesić. Izvolite. nedavno poduzeo važno turističko putovanje u Sjedinjene Američke Države. Tom prilikom je prema vlastitom priznanju potrošio gotovo 100 tisuća što je bilo predočeno i u hrvatskim medijima. Međutim, ostvario je neke vrlo važne rezultate koji se mogu vidjeti iz priopćenja njegovog ministarstva. Tako je recimo dogovorio snimanje, nastavke snimanja u Dubrovniku dvije nove sezone serije Inače strane koprodukcije se snimaju u Hrvatskoj na temelju zakona iz 2010. godine i 2011. godine. I prema tome zna se tko je postavio u okvir da se to radi. Moje pitanje s obzirom da je ministar Maras tako bio uspješan u Los Angelesu, poznato je da je posjetio i Las Vegas, kakve je tek tamo uspjehe uvaženi ministar Maras uspio ostvariti s obzirom da postoje informacije da je ministar Maras zakasnio na sajam u Las Vegasu pa da su morali posebno štand zbog njega montirati kako bi se on ispred njega morao slikati. Kako bi obmanjivao javnost da je i u Las Vegasu polučio odlične rezultate kako što je to polučio i u Los Angelesu. Dakle čim je ministar Maras počeo dogovarati snimanje stranih koprodukcija u Hrvatskoj odmah su otkazane za naredne dvije godine. Da je stvar interesantnija ministar Maras tamo nije mogao biti niti u skladu sa zakonom, niti je to njegov resor, niti je to njegov posao i nema tamo šta raditi vezano uz poslove stranih koprodukcija. Ukoliko je bilo što radio, onda je to moralo biti iskazano u njegovom proračunu a ne na ovaj način trošiti novce poreznih obveznika. Moje pitanje ministru Marasu je hoće li vratiti sredstva u proračun i podnijeti ostavku zbog obmanjivanja hrvatske javnosti jer ako, da podsjetim gospodina predsjednika Vlade, i trošenje sredstava na turizam i korištenje putnog naloga u lažne svrhe je također krađa bez obzira što predsjednik Vlade govori da toga u ovoj Vladi nema a to je upravo ovo. **Batinić, Milorad (HNS)** Na pitanje će odgovoriti ministar Maras. Izvolite ministre. lijepo. Pretpostavio sam gospodine Mesić da ćete me to pitati jer zadnjih mjeseci pokušavate naći malo sebi prostora i to vam je jedna od glavnih tema, vjerojatno se plasirate mjesto, dva više na HDZ-ovoj listi, ali to je legitimno. Samo tako radite kada već nemate šta za predložiti. Htio bih vam reći da je politički turizam nešto drugo. Politički turizam je kada je Sanader odvezao se do Londona na putu prema Malti i ukrcao svoju kćer pa su otišli do Venecije s Vladinim avionom i ukrcali Miomira Žužula i njegovu ženu, pa su onda otišli na Maltu i tamo su tražili hotel da ih ne vide hrvatski novinari. To je politički turizam. Politički turizam je kada su u Veroni dogovarali prodaju Sanader, Jozo Petrović, Miomir Žužul. To je također politički turizam. I sada radite kino oko jednog službenog posjeta hrvatskog ministra Sjedinjenim Američkim Državama i radite predstave ovdje a tada ste šutjeli. Tada ste isto radili film ali je bio nijemi. Znači vi niste rekli niti jednu jedinu riječ, to vas nije smetalo. Možda zato što da nije bilo gospođe Mirjane Sanader i gospodina Sanadera vi bi još uvijek negdje vjerojatno vadili amfore. Šta je lijep, krasan posao i vjerojatno bi bili puno korisniji hrvatskoj javnosti nego što ste sada kada ovakva pitanja provokacijska postavljate. Znači gospodine Mesić, da vas podsjetim, vi ste donijeli zakon 2011. godine ali ti ljudi iz HBO-a kada su došli u Republiku Hrvatsku nisu niti znali tko ste vi, niti ste jednom sa njima razgovarali, niti ste bilo šta napravili da dođu u Hrvatsku. Oni su se javili meni jer su imali problem. Ne znam zbog čega, vjerojatno zato što ste vi bili jako vidljivi i napravili ste veliki posao. Nakon toga, što smo riješili problem tim ljudima oni su ostali ovdje i radili 4.-tu godinu. Znači HBO je do sada oko stotinu milijuna kuna uložio u Hrvatsku. U trenutku kada ste vi bili ministar koprodukcija je bila nula kuna a sada ove godine i prošle godine preko dvije stotine milijuna kuna. To je činjenica gospodine Mesić i tu također Hrvatska raste. Tu također Hrvatska raste jer je 200 milijuna kuna ušlo direktnih ulaganja izvan hrvatske i pomoglo našim mali tvrtkama koje rade koprodukcije. Tako da preporučio bih vam, kao odgovor, naravno da neću podnijeti ostavku. Naravno da sam u Sjedinjenim Američkim Državama napravio još poslova a jedan od tih je već donesen u Hrvatskom saboru. Bili ste ovdje, ne znam jeste glasali za to ali na temelju tog posjeta u Sjedinjenim Američkim Državama Svjetska banka je dala Hrvatskoj zajam ispod 1% 20 milijuna eura.

Ne, nije u Sjedinjenim Američkim Državama nego je u Washingtonu gospodine Šuker, u pravu ste. Gospodin Šuker je u pravu. Znači 20 milijuna eura će hrvatske inovativne tvrtke dobiti na temelju tog mog posjeta SAD-u tako da su… Pa da vau. Možda ste vi nekako drugačije radili, možda ste konzultantskim uslugama naplaćivali od stranih banaka određene stvari, ali ova Hrvatska Vlada i ovi dužnosnici rade na interes onih koji ih plaćaju, a to su hrvatski građani. Nas ne plaćaju strane banke, nas ne plaćaju konzultanti, nas plaćaju hrvatski građani za njih radimo. I ako gospodine Mesić želite, možete dobiti svaku informaciju sa bilo kojeg mog putovanja i vjerujte mi, puno više sam napravio za hrvatsku koprodukciju ja kao ministar poduzetništva nego što ste vi napravili kao ministar kulture. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Kolega Mesić odgovor, izvolite. Gospodine Maras, prekršili ste zakon i putni nalog na koji ste išli je krađa iz državnog proračuna. To je protuzakonito… … /Upadica se ne razumije./ … Ako ne vjerujete tužite me sudu i vi i predsjednik Vlade pa ćemo dokazivat na sudu tko govori.

i kolege, ima jedna pozitivna stvar putovanja gospodina Marasa u SAD-u, glumi redovno na programu HTV-a, to je onaj spot sa kotačićima gdi se vrti i govori di je sve pokrenuto, dobro i podmazano. To najbolje znaju hrvatski građani, prema tome što se toga tiče stvarno ne mogu reći. I imao je putovanje nekakve koristi, među ministar Maras osim što je puno napravio za koprodukcije stigao u Kinu i to dva puta molim vas lijepo kolegice i kolege u jednom mandatu. Pogledajte priopćenje iz 2012. godine šta je sve uspio isposlovat u Kini i sad je imao novo putovanje di dogovara turističke posjete. Ja upozoravam turističke radnike da će im se desit ono isto što i filmskim radnicima u Hrvatskoj i očekujte velike probleme s turistima s turistima iz Kine. Prema tome gospodine Maras, ono što ste trebali napraviti ja ću vam reći, trebali ste osmislit poticaj za audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj jer je 270 novih poduzeća zbog tog osnovano. Trebali ste pokrenuti program osmišljavanja investicija u filmske studije, trebali ste pokrenuti i pojačati program koji se zove poduzetništvo u kulturi kako bi pojačali upravo taj segment poduzetništva a to je vaš posao, to niste učinili a to ste trebali gospodine Maras. … Ministre, ministre! Ponašajte se i vi u skladu s Poslovnikom. Kolega Josip Salapić, izvolite.

Hvala potpredsjednice. S obzirom da je ova točka pitanja i prijedlozi ja ću dati prije prijedlog ne samo predsjedniku Vlade, premijeru, nego svim kolegicama i kolegama. Postavlja se pitanje i smisao čekanja 3-4 sata na ovakvu situaciju u Saboru. Današnje aktualno prijepodne koje je po mom osobnom mišljenju zastupnika 6 godina u Saboru treba ukinuti i treba dozvoliti hrvatskoj javnosti da možemo normalno donositi zakone koji ih tište i muče, a to su ozbiljni problemi u Hrvatskoj. Ovo je danas sliči na lošu epizodu serije ″Laku noć Hrvatska″ dok mi rješavamo pitanje izbjeglica, pitanje kredita u francima, pitanje odlazaka mladih iz Hrvatske, pitanje sve lošijeg života građana, mi se ovdje smijemo jedni drugima. Ja se nikom nisam smijao jer sam čekao dostojanstveno na svoj red da postavim pitanje predsjedniku Vlade. Pa predsjedniče Vlade, s obzirom da ste rekli da Hrvatska raste i da se više nećemo vraćati na staro daj Bože da se više nikad ne vratimo na staro. Moje pitanje se odnosi na kraj iz kojega dolazimo mi zastupnici kluba HDSSB-a, a to je Slavonija i Baranja, na situaciju što je zaista tamo poraslo u mandatu vaše Vlade. Pa je moje konkretno pitanje vama što biste vi izdvojili kao najveću mjeru da je Slavonija i Baranja, svih pet županija poraslo nekom mjerom vaše Vlade u pravom realnom smislu, bez imalo pesimizma u mom pitanju i bez očekivanja velikog optimizma u vašem odgovoru. Hvala lijepa. Odgovara predsjednik Vlade Zoran Milanović. složio bih se s vama katkad je ispod svake razine, ali ima svog smisla. Prema tome odradimo tome, a ministri kojih ovdje trenutno nema sigurno nisu otišli u Las Vegas nego rade pa se ispričavam ako neki puta, sad vidim da je tu većina, nekoga nema. Ali ako je to bitno, ako je to bit priče onda neka to bude bit priče koliko je u svakom trenutku ovdje ministara. Očito onaj tko nema ništa ozbiljnije za prigovoriti prigovara to. Slavonija je u najtežem stanju u Hrvatskoj zbog rata, ne zbog toga što ljudi ne znaju raditi, znaju i hoće. U Slavoniji više nego u možda bilo kojem dijelu Hrvatske u ove 3,5 skoro 4 godine obilazaka čak ne velikih gradova nego malih mjesta, vidim niz radionica koje izvoze, gdje se skupljaju nekakvi inženjeri, ne bilo kakvi inženjeri, sve ono što recimo Dalmacija možda propušta u ovom trenutku. Vidim rast obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivredu kojom se bave oni koji hoće. Neki dan sam bio na dodjeli nagrade najboljem OPG-u, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iz svih županija Hrvatske. Mislim da su svi Slavonci koji su ušli u konkurenciju, dakle nije to Vlada birala, ljudi koji su školovani, mlađi, koji rade i natječu se sa Nijemcima i Austrijancima koliko mogu. Vidim da u 3,5 godine nije to neka apsolutna mjera ali da u 3,5 godine mandata moje Vlade, rada moje Vlade, zalaganja moje Vlade pa rada ministra Jakovine, da poljoprivrednici koji izlaze na ulicu i u Francuskoj oni imaju svoja očekivanja, bugarski imaju svoja očekivanja. Nisu očekivanja ista da u tri i pol godine mandata moje Vlade pamtim jedan prosvjed poljoprivrednika i to u veljači prve godine mandata kada su mljekari traktorima izašli na Slavonsku aveniju u Zagrebu simbolički zbog svojih sukoba i nesuglasica sa privatnim otkupljivačima mlijeka. Koliko Vlada tu išta može napraviti na pragu ulaska u EU? I to je sve, osvrćem se iza sebe. Dakle, iz toga čitam nezadovoljstvo i klimu u društvu. Mi ih nismo niti zadržali doma, niti im zabranili da prosvjeduju niti provodili represiju. Dakle, ipak se tu nešto događa kad govorimo o poljoprivredi. Ali znate kad god odete u neku županiju, pa slušate župana i iz koje god on stranke bio, a s obzirom na konfiguraciju ima ih puno iz HDZ-a svi govore u svakom trenutku da su oni uspješni, da je gospodarstvo u njihovoj županiji ko bog. Sve super. Međutim, kad treba kritizirati stanje u ekonomiji, onda je sve grozno u Hrvatskoj. Ali kad te pitam kako je u tvojoj Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj e mi smo baš super. Nama super ide, zaslužna je županija. Ali na žalost mislim cjelina je još uvijek zbroj dijelova tako da ta priča nema nikakvu logiku. Hrvatskoj cijeloj ide bolje. I neki dan sam u Zagorju, u Krapini na gospodarskom zboru govorio o tome da prve naznake rasta prije više od godinu dana su upravo bile u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. I tada i sada sam govorio o potrebi solidarnosti sa Slavonijom. To sam govorio pred par stotina ljudi, jer tamo treba još više zamaha. Europski fondovi su ogromna šansa. Sve one kritike koje ste nam upućivali prije četiri godine da će zbog regija u Hrvatskoj Slavonija bit hendikepirana nisu točne. Nije i neće biti. Prema tome, radimo za Slavoniju koliko možemo, radimo puno i radit ćemo i dalje. Hvala Komentar kolega Salapić. Istina je da je bilo manje prosvjeda, a istina je tako da ljudi nisu imali gorivo da izađu na ulice. I to se događalo. Istina je predsjedniče Vlade da smo neke vaše mjere koje su realne i životne podržali, jer svaki odgovorni zastupnik bez obzira iz koje stranke dolazi, mjere koje pomažu izravno građanima treba podržati. A birači su ti koji će reći da ili ne nekoj političkoj opciji. Ono što je za našu stranku bitno predsjedniče Vlade, a to je da jedina tvornica koja funkcionira u Slavoniji je Osječka bolnica koja zapošljava 3 i pol tisuće ljudi, a to nije dobro za nas. Ako će biti bolnica ta koja će biti tvornica gdje se zapošljavaju ljudi, a ne poljoprivreda, ne gospodarstvo, onda imamo veliki realni problem. To nije namjera vama spoticanja nogu pred izbore pa da kažemo da niste napravili u mandatu neki potez koji je pomogao našim građanima, ali istina je predsjedniče Vlade da je BDP porastao 1,2% ali je pad industrijske proizvodnje u poljoprivredi konstantan već četvrti kvartal. Mi što moramo promijeniti hitno nakon izbora sad ćemo to pustiti možda populizmu, možda nekvim promocijama ovakvima ili onakvima. A ono što se treba promijeniti je da Hrvatska može rasti predsjedniče Vlade samo ako jednako raste i Slavonija i Dalmacija i Istra i Međimurje, ali i Zagreb. Ne može rasti Zagreb i središnja Hrvatska na uštrb Slavonije i Baranje. To je ono što je realno i to je ono što svaki odgovorni zastupnik iz zavičaja kojeg dolazi voleći svoju zemlju jednako treba razmišljati. I mi se bojimo za budućnost Slavonije i Baranje, za budućnost naše poljoprivrede. Ako ne iskoristimo sva sredstva iz europskih fondova, a po tome kaskamo jedno 15 godina. Tako da je ovo jedna poruka realna svakoj Vladi pa i vašoj, pa onoj budućoj Hrvatskoj ako zapostavimo bilo koji kraj Hrvatske imat ćemo problema bez tenzija da netko nekoga voli manje ili više. To uopće nije bitno. Hrvatska je jedna i jedina zemlja koju moramo svi zajedno jednako voljeti. Sljedeće pitanje kolega Ivan Drmić. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Poštovana gospođo potpredsjednice, ja imam jedno pitanje za našeg premijera, a vezano je uz migracije koje se u zemlji događaju i teško pogađaju našu zemlju. Vi gospodine premijeru baratate sa određenim statistikama o useljenju i iseljenju građana Republike Hrvatske u inozemstvo i useljenju u zemlju. bih vas zamolio vaš komentar da li vi stvarno vjerujete tim statistikama, jer ja osobno ne vjerujem. Vjerojatno ste čuli za jedan izraz za statistiku, da je statistika jedan zbir, točan zbir netočnih podataka. Tako da ja mislim da se taj taj naziv za statistiku može u ovom slučaju nazvati. Ja ću vam reći samo da se ponavlja u Hrvatskoj ono što se događalo šezdesetih, sedamdesetih godina kada je došlo do velikog egzodusa Hrvata koji su u to vrijeme u inozemstvo išli trbuhom za kruhom. S tim da postoji jedna velika razlika, tada se u Jugoslaviji radilo za stotinjak njemačkih maraka mjesečno, a plaće u Austriji, u Njemačkoj su iznosile od 2 do 4000 maraka što znači da je jedan hrvatski radnik koji je vrlo vrijedan mogao mjesečno zaraditi desetak, dvadeset pa i više prosječnih plaća koje je imao u Jugoslaviji. Međutim, danas to nije tako. Danas se u Njemačkoj radi za 1500, 2000 eura su već dobre plaće. Taj čovjek mora tamo platiti stan koji iznosi od 500 eura pa na više, treba nekoliko stotina eura platiti hranu i ostane mu jednostavno da pošalje kući svojoj obitelji sredstva za nekakav goli život, za režije i za nekakve minimalne troškove za hranu. I to je dokaz da taj čovjek nije otišao u inozemstvo u potrazi za boljim životom, nego u borbi za golu egzistenciju. Ako povede suprugu tamo i djecu, pa oba dvoje rade nešto može i uštedjeti ali to je za zemlju još veća tragedija, jer vrlo teško da će se ta obitelj kada djeca krenu u školu vratiti nazad. Po vašim statistikama za koje ja mislim da su netočne govore da iz Slavonije oko 60% … …/Upadica Zgrebec:

Poštovani kolega, vi ste vjerojatno htjeli reći obrnuto, da je statistika netočan zbir točnih podataka, a ne točan zbir netočnih podataka. To stoji u pučkom predanju, ne u pučkoj predaji jer se statistikom manipulira. Pa danas smo slušali koliko manipulacija s jedne strane sabornice sa statistikom i to ne službenom statistikom, a nje se treba držati jer druge nemamo. Što je alternativa? Bajanje, izmišljanje? Ta statistika pokazuje da nakon ulaska Hrvatske u EU ljudi u prostoru slobode i kretanja znaju otići u inozemstvo i vratiti se. Veliki broj tih ljudi je iz BiH. Oni imaju hrvatsko državljanstvo i hrvatske putovnice, iz Tomislavgrada, Rame, Livna najviše. Odu i vrate se. Da, plaće u Njemačkoj nisu toliko velike kao nekada. Mada nekada isto nije bila razlika puta 30 jer je u toj državi nekad davno, naročito '70-ih godina su te plaće bile i nerealno visoke pa je onda i emigracija iz dobrog dijela zemlje bila manja. Ali razlike su tada bile veće u korist Njemačke i Austrije, Francuske nego što su danas. Slavonaca ima po cijeloj obali, rade preko ljeta, pola godine. Dakle, rade u Hrvatskoj, rade u turizmu, najbolji radnici. Rade poslove koje neću reći Dalmatinci jer sam i sam napola porijeklom Dalmatinac za koje ćete u Dalmaciji, Primorju i Istri naročito teško naći radnike. Koliko puta i na koliko mjesta sam čuo ovo ljeto, prošlo ljeto kako ne možeš na nekom otoku u srednjoj Dalmaciji naći nikoga tko će raditi za 600 eura ekvivalent u kunama 600 eura neto. Dolaze ljudi iz Slavonije, dolaze ljudi iz Međimurja u kojoj je nezaposlenost relativno mala. Dolazit će, odlazit će, na nama je da ih motiviramo da ostanu, da im damo šansu, da uložimo u mlade i izdajemo garancije za mlade. Broj mladih nezaposlenih je pao za 20%. petinu. Dajemo poticaj za zapošljavanje mladih ljudi. To su sve mjere naše Vlade, moje Vlade i oni daju nekakve rezultate. Granice zatvoriti ne možemo. Uvoz hrane zabraniti ne možemo jer kada govorimo o EU to tehnički i nije uvoz, to je sve jedinstveno tržište. Slušam neki dan da će jedna stranka domoljubna prvo pitanje veliko kojem će se posvetiti je uvoz hrane. Tome se ne možemo posvetiti dame i gospodo. Uvoz hrane u EU je slobodno tržište. Ono čemu se možemo posvetiti je izvoz hrane. Pa recimo kada govorimo o Slavoniji i uz Vladine potpore i politike i HBOR trenutno u Osijeku ide investicija od 100 milijuna eura. Tvrtka se zove znate kako da je sad ne reklamiram jer radi na tržištu. 100 milijuna eura investicija, bio sam na otvaranju. To je financijska konstrukcija kao kuća. To je trenutno najveća investicija. Ona je u rangu investicija u turizmu. Otvaraju se hoteli, diže se kategorija. Gdje god smo bili investitori su nam rekli da da je riječ zahvalni prava riječ i trebaju li biti zahvalni na nečemu što je naš posao da su procedure odradili brzo. Šibenik, Kupari sutra odnosno već u Kuparima, uskoro Istra. Dakle, cijeli niz hotelskih kapaciteta koje sa višom kategorijom zapošljavaju ljude koji zarađuju malo više i goste koji plaćaju tri puta više. To je Hrvatska danas. Ali Hrvatska danas je i Slavonija koja je natjerana na teži put i ja vam tvrdim da će za 15 godina, vidjet ćemo tko živ, tko ne, za 15 godina biti upravo zbog te energije koju ulaže u teži put u prednosti pred nekim drugim dijelovima Hrvatske. Jer to gledam svojim očima i to čak i nije toliko politika Vlade, to je samo djelomično politika Vlade, ali to je karakter tog kraja i borba tog kraja. Komentar kolega Goran Marić. u Dalmaciju za 600 eura 12 sati dnevno. I mi želimo otići 2 tjedna na godišnji na hrvatsko more. Želimo da dobijemo Vladu koja će omogućiti da naši roditelji, braća, sestre, djeca stječu svoju egzistenciju u blizini svoje kuće i da idu normalno na godišnji. Problem je da nema radnika jer malo plaćaju. Volimo mi Dalmaciju ali volimo otići tamo na godišnji odmor. Druga stvar, što se tiče statistike nisam stigao maloprije reći, ja u svakoj obitelji kod mene u Đakovu pa i u Osijeku znam bar da je netko otišao van u borbi za golu egzistenciju a tijekom zadnjih 10-ak godina nisam upoznao nikoga da je doselio kod nas, pa čak ni iz BiH jer i oni preskaču Hrvatsku i odlaze normalno raditi u Austriju, Njemačku gdje su barem malo bolje plaće. Ja ću vam reći još jednu definiciju za statistiku, isto bih usporedio sa ovom Vladinom, kad jednom nogom stojite u vatri a drugom nogom na ledu statistika će pokazati da vam se tijelo nalazi na idealnoj temperaturi. Tako i ovo. Ja ne znam koga bilježite, da li su to možda srpski povratnici koji dobivaju od Hrvatske države stanove i vraća im se stanarsko pravo pa to nabijate u statistiku? Evo vidimo da je već došlo preko 200, 300 izbjeglica iz arapskih zemalja, i to možete uvrstiti u svoju statistiku. Još malo ćemo biti useljenička zemlja. Jedino nažalost i oni ne žele ostati u Hrvatskoj jer nije to ona zemlja o kojoj su maštali, žele dalje na zapad i oni da se bore za svoju egzistenciju. Evo, ja ne znam tko će biti premijer u sljedećem mandatu, što se tiče Slavonije i Baranje mislim da niste baš dobili prolaznu ocjenu ocjenu za ovaj mandat ali evo ljudi će pokazati na ovim izborima. Ja se nadam ako i dođete u tu poziciju, u što ne vjerujem, da ćete povesti više računa o Slavoniji i Baranji.

prije 5 mjeseci na aktualcu sam vam postavila vrlo jednostavno pitanje na koje niste znali odgovoriti. Nadam se da vam je ovih par mjeseci bilo dovoljno da razmislite o odgovoru, tim više što odgovor može biti jednostavno da ili ne. Stoga vam postavljam pitanje i molim vas da mi ovaj put odgovorite. Predstavljate se kao političar kojem je moral u politici iznimno važan. Moral u politici je djelovanje u javnom interesu, o tome ste i jučer govorili na promociji izložbe o suzbijanju korupcije. Molim vas da mi odgovorite je li u javnom interesu sklapanje ugovora o povlaštenom otkupu električne energije po cijeni dvostruko većoj od sadašnje cijene na tržištu i to s tvrtkom koja ima nekoliko međunarodnih presuda za plaćanje mita? Je li u javnom interesu ustupiti besplatno energetske podatke države privatnoj kompaniji koja je dobila posao 2D seizmičkog istraživanja Jadrana bez provedenog javnog natječaja. Ministarstvo gospodarstva je s tom tvrtkom sklopilo ugovor kojeg sam tražila presliku, do današnjeg dana nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje postavljeno u studenom 2014.godine. Je li u javnom interesu sklopiti ugovor prema kojem je maksimalna korist za Hrvatsku od 14 do maksimalno 35% u odnosu na proizvedene ugljikovodike i prema kojem se Hrvatskoj smanjuje korist u koliko su veća nalazišta ugljikovodika? Ponavljam, dostojat će vaš jednostavan odgovor da ili ne.

Ovo se zove insinuiranje. Dakle, jedino što ovdje nedostaje je subjekt, odnosno objekt o kome se to radi. Ja sam vam još probao dobaciti, mislim ne baš kao kolega Šuker, on je prvak u dobacivanja u Saboru, ali ja sam treća liga, ali sam probao dobaciti, dakle koja je to firma, o kome govorite? I sad ćete mi u odgovoru, sad ćete poentirati pa ćete mi reći koja je to firma. Tako da vam ja ne mogu odgovoriti na to pitanje. Postavite ga pisano. S obzirom da i vjerujete da će ova Vlada manje-više nastaviti radit svoj posao nakon izbora, dobit ćete ga na vrijeme ili možete me kasnije pitati u hodniku. Dakle ovo je insinuiranje. Ja vam na mogu odgovoriti na pitanje koje niste postavili. Je li u interesu sklopiti s nekim posao ko ima prijave za kazneno djelo? Je li to u javnom interesu? Pa ne znam, ako nije osuđivan ne bitno je, ako je samo prijavljen, pa vidimo da se ljudi sami prijavljuju anonimno. Svašta se, mislim kaznene prijave su svakakve. Dakle moramo biti konkretni. Dakle ljudi se prijave sami pa ih onda policija istražuje, pa mašu s tim okolo. To je vrlo jednostavno. Dakle, dajte mi nešto konkretno pa onda mogu to ispitati. Jer vidjeli da sam u zadnjih godinu i pol dana neke stvari ispitivao koje su mi došle na stol. Ne mogu gledati koliko košta septička jama po Međimurju i po ne znam, ali ako mi netko dođe ne znam sa nekom mutnom kombinacijom sa nekim zemljištem koje je uzeto pod račun, dakle u državni portfelj na ime predstečajne nagodbe ja ne smijem reći to me se ne tiče, ali 99% toga ja ne vidim. I zato nisam organ progona i tu me tretirate kao nekakvog prikrivenog državnog odvjetnika, ja to nisam. Ali morate biti konkretni, dakle recite mi koja je to tvrtka. Ja otprilike mogu naslutit na koga ciljate, ali neodgodno je bilo da vam išta odgovorim. Dakle, poštivali smo kriterije. Ako je netko osuđivan za neko kazneno djelo, pa ne može se javiti na natječaj. Ali mislim da tu niste u pravu, mislim da se ne radi o tome. Dakle budite, sad ćete sigurno biti jako konkretni, sad ćete ispucati ono topovskom paljbom sve podatke ali ja vam ne mogu na to više odgovoriti. Mislim ja nemam više pravo govoriti. Holy. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovani premijeru, vi ste pisanim putem odgovorili na ovo pitanje. Međutim, niste odgovorili na pitanje zato što je pitanje vrlo jednostavno. Dakle, da li je nešto u javnom interesu po vašem mišljenju ili nije? Dakle radi se o vrlo konkretnim stvarima. Ne morate znate koja je firma, ja ću vam reći o kojim se firmama radi, nije nikakav problem, dakle vaš politički stav koji se odnosi na političko poštenje, da li smatrate da si ovakve stvari u javnom interesu ili nisu? Dakle, govorimo o prvoj stvari, radi se o ugovoru između HEP-a i japanskog konzorcija Marubeni. Pregovaralo se, možete se lako informirati kod vašeg ministra gospodarstva o cijeni od 70 do 120 eura po megavatu u vrijeme kada je tržišna cijena bila 35 eura po megavatu. Druga stvar, ovdje se radi o tvrtci Spectrum kojoj je vaša Vlada besplatno ustupila sve energetske podatke države. Ja pretpostavljam da ste imali prilike dobiti informaciju o tome, na kraju krajeva o tome smo govorili na interpelacijama. Dakle ne možete reći da niste imali informaciju o ovome. A kad govorimo o prijedlogu ugovora, to je prijedlog ugovora koji je sačinila vaša Vlada, odnosno Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike. I ukoliko date specijalistima da vam analiziraju taj ugovor, lako ćete dobiti podatak da je maksimalna korist koju Hrvatska može imati temeljem tog ugovora između 14 i 35% od proizvedenih ugljikovodika. To je sramotno nisi udio, niži nego u bilo kojoj državi na svijetu. Dakle, po mojem mišljenju jedini odgovor koji bilo koji pošteni političar može odgovoriti na ovo pitanje, ne, nije u javnom interesu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Sljedeće pitanje postavlja kolega Goran Marić. Hvala lijepa. Pitanje bih postavio potpredsjedniku Vlade gospodinu Branku Grčiću. Poštovani potpredsjedniče i ministre kad ste preuzimali odgovornost za ekonomsko stanje Hrvatske, da li ste i određena obećanja u svezi ekonomske aktivnosti i financijske konsolidacije. Molim vas recite nam sjećate li se što ste tada obećali, s kakvim rezultatima ćete dočekati kraj mandata? Preciznije, što ste obećali koliki će deficit državnog proračuna biti u 2015.godini? Koliko ste obećali smanjenje udjela proračunskih rashoda u BDP-u do 2015.? Koliko Koliko udio javnog duga u BDP-u ste obećali smanjenje do 2015.? I koliki gospodarski rast ste bili obećali za 2015.godinu? Hvala lijepa. Odgovora potpredsjednik Branko Grčić. ušli smo na početku mandata u jedan prostor koji je bio posebno u neredu. U gospodarstvu se dogodilo to da nakon jednog blagog vala oporavka u Europi koji ste i vi iskoristili na kraju mandata pa ste imali one male stope rasta u 2011., dogodilo se nešto što se može nazvati jednim novim valom krize u Europi. Međutim ta razlika koja je bila u odnosu na Europu Hrvatske je negdje za 2 do 2,5 postotna poena u stopi rasta manja nego što ste je imali vi u svom mandatu, znate. To znači da smo mi poprilično uspostavili dobre temelje da se ta razlika smanjuje i ona se smanjivala sve do kraja 2014.kada je i ta krivulja BDP-a krenula u pozitivu. To je bio težak proces. Sjetite se svega onoga restrukturiranja od brodogradnje do naših industrija, posebno velikih poduzeća koji dan danas i još uvijek neke radimo na tom da ih restrukturiramo i dovedemo na razinu održivosti poslovanja, da im nađemo privatne partnere, da smo u turizmu uspjeli negdje 12, 13 tvrtki naći privatne partnere kroz proces predstečajne nagodbe koji su 20 godina tražili te partnere. Znači jedna mukotrpna, teška priča koja svoj kraj ipak ima u happy end-u kakvom takvom ali happy end-u. Dakle zatvaramo naš ciklus, naš mandat od jednog posla velikog na restrukturiranju gospodarstva do faze u kojoj ulazimo u gospodarski rast jedan vrlo sada vidan trend koji se pojačava i koji će u trećem kvartalu biti bolji nego što je bio u drugom kvartalu i da će ova godina kako smo je sada i kod rebalansa projicirali u jesenskim prognozama, da će ova godina završiti negdje između 1, 1,1% rasta dakle duplo više od onoga početnoga i duplo više što nam je iko davao od analitičara, Europske komisije itd., Znači uspjeli smo ipak dinamizirati gospodarstvo, smanjiti broj nezaposlenih, povećati na kraju taj ključni parametar zaposlenost za sada 1, 16 tisuća, ali važno je bilo preokrenuti trend. Prema anketama radne snage to je i puno veći broj, ali ja ih neću sada ovdje iznositi, to ćete vidjeti idući tjedan jer je najnovija anketa gotova za drugi kvartal pa ćete vidjeti koje su to sjajne brojke, dobre brojke, neću reći sjajne, ali dobre brojke koje jasno pokazuju dobre trendove i u tom segmentu zaposlenosti odnosno nezaposlenosti. sve govori da smo odradili jedan veliki posao koji se u konačnici vidi ovo što ste pitali i u fiskalnom aspektu, ali ja sada ne trebam ponavljati ono što je kolega Lalovac malo prije rekao kako se deficit kretao,kako je danas i što se događa u ovoj godini u prvih 8 mjeseci sve do tog primarnog suficita. Znači stvari idu dobro. I ono što možemo reći na kraju ili pri kraju mandata da smo ostvarili odlične pretpostavke da se taj trend nastavi i u narednom razdoblju i da ćemo mi uz povjerenje građana nastaviti raditi upravo na ovom planu da ubrzamo u idućem razdoblju taj rast. nama zaista trebaju te stope barem do 3% da bi bili sigurni da možemo uredno servisirati sve dugove, da možemo plaćati te visoke kamate koje su nastale ipak najviše u razdoblju prethodnog mandata dakle prethodne vlade rekao sam sa pet milijardi negdje na 10, 10,5 milijardi su izdaci za kamate nastali, na bazi 93 milijarde više duga koji je stvoren u tom razdoblju. I još nešto, ne zaboravite parametre koji su vezani i za nove metodologije obračuna i deficita i javnog duga. Tu se dug povećao i za HAC i za HBOR i za Hrvatske željeznice i za mnogo javnih firmi koje do sada nisu bile u deficitu. O tome moramo voditi računa kao i o 10 milijardi više uključenih dugova hrvatske brodogradnje. Sve smo mi to odradili. **Zgrebec, Dragica

niste niti na jedno odgovorili, pa ću vas morati podsjetiti što ste kazali i što ste obećavali. Ali ja znam da vi dočim date neko obećanje odmah zaboravite što ste izgovorili, a pazite što ste rekli. Obećali ste deficit na smanjenje do 3%. Samo u 2014.je bio planiran deficit 7,4 milijarde kuna odnosno 1,9% BDP-a, a ostvarili ste ga dvostruko više 13 milijarda kuna. Jamčili ste smanjenje udjela proračunskih rashoda za 4,5% točnije sa 36% na 31%, a zapravo ste ga povećali sa 36 na 38%. Jamčili ste i da će udjel javnog duga uključujući državna jamstva biti na razini manjoj od 60% BDP-a, danas je 50% veći odnosno na 90% BDP-a. Jamčili ste i gospodarski rast u 2015.godini da ćete završiti mandat točno sa 5% gospodarskog rasta. Najoptimističnije procjene kažu da se može ostvariti 0,4%, 0,5% maksimalno. Podbacili ste za točno u procjeni 12 i pol puta. Od zajamčenog ste promašili 1250%, a vračare bi bolje pogodile. A onda kada se ostvare 2 kvartala uzastopce minimalne stope gospodarskog rasta, vi trijumfalno i svečano objavljujete izlazak iz krize kao da se radi o dočeku nove godine, samo vam je još vatromet nedostajao. A čemu to karikiranje pred vlastitom nacijom, pred vlastitim narodom pred strukom, kada Ekonomski institut kaže da te skromne stope gospodarskog rasta zapravo predstavljaju ekonomsku stagnaciju. A kakva je vlada koja ne može jamčiti i ne može ostvarivati nijedno ostvareno jamstvo? … /Upadica: Vrijeme./ … Jedan moj prijatelj bi rekao da takvima nezgodno je dati i ključ od vlastite kuće, a kamoli od države. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pitanje postavlja kolega Saša Đujić. Hvala gospođo potpredsjednice. Ja svoje pitanje upućujem ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Mirandu Mrsiću. Poštovani gospodine ministre, u zadnje vrijeme iz redova opozicija pogotovo iz redova HDZ-a stalno se ponavlja mantra o tome da je 100 tisuća mladih ljudi napustilo Hrvatsku i otišlo raditi u zemlje EU, to smo mogli čuti i nekoliko puta danas u toku današnjega dana. Da bi ta stvar zvučala dramatičnije iz redova HDZ-a konstantno govore i to nazivaju egzodusom Hrvata. S druge pak strane ovdje, tu u Hrvatskoj prema službenim pokazateljima samo u ovoj godini imamo 70 tisuća novozaposlenih mladih ljudi od čega je 36 tisuća njih dobilo ugovore za stalno. Stoga moje pitanje vama ministre glasi šta je istina, koliko je mladih ljudi uistinu napustilo Hrvatsku i kako ti podaci zvuče u usporedbi sa drugim zemljama? A koliko je mladih ljudi u Hrvatskoj zaposleno uz pomoć mjera i kojih mjera ove Vlade? Hvala vam lijepo. Odgovara ministar Mirando Mrsić. podatke za koje je mislio da su točni. Naime, temperatura vatre nije 100 stupnjeva, to je temperatura ključale vode, temperatura vatre je između 700 i 1200 stupnjeva a temperatura leda je 0, prema tome 350 stupnjeva teško da bi čovjek mogao izdržati i to nije temperatura tijela ako mogu reći. Prema tome i ovim drugim podacima kojima se barata, posebno u ovom podatku oko 100 tisuća mladih ljudi kojih je izašlo iz Hrvatske to nije nigdje utemeljeno, niti u nekim podacima koji su relevantni i na kojima se oslanjamo. Činjenica je i te činjenicu su potkrepljenje brojkama i uvaženi akademik Reiner nadam se da će pogledati te brojke i da ćemo te brojke zajedno promotriti i vidjeti gdje se Hrvatska nalazi u ovom trenutku. Činjenica je da ulaskom u Europsku uniju sve tranzicijske zemlje su imale taj dio svog radnog stanovništva koji je odlazio u zemlje starije članice i to je trajalo u periodu od 10 godina. U prve dvije godine je bilo intenzivnije, u ostalim godinama nešto sporije. Međutim, činjenica je da je zapošljavanje u Hrvatskoj a posebno zapošljavanje mladih nikad nije bilo snažnije nego u ove protekle dvije godine. U prvih 8 mjeseci 2015. godine kao i prvih 8 mjeseci 2014. godine, jer baziramo se na podacima koje imamo 76 tisuća 258 mladih osoba je dobilo posao u Republici Hrvatskoj, 258, ove godine 76 tisuća, 74 tisuće 2014. Prema tome to su činjenice o kojima trebamo govoriti. Također mjera ona koju je Vlada donijela da mladim ljudima damo ugovor na neodređeno vrijeme i da im poslodavce oslobodimo bruto 2, dakle da je jeftinije dati ugovor na neodređeno vrijeme nego na određeno vrijeme u ovom trenutku procjenjujemo da do kraja godine 36 tisuća mladih ljudi će dobiti ugovore na neodređeno vrijeme, 24 tisuće u ovom trenutku ima taj ugovor u prvih 8 mjeseci. Većina ljudi koji su otišli izvan Hrvatske su ljudi koji su otišli tamo u '90.-tima i pogledajmo statistike naših zemalja, dakle koje su nam susjedne a posebno ove 2 zemlje Njemačke i Austrije. Imamo podatke i njihovih statističkih zavoda gdje je definitivno jasno da u 2014. godini a i u prvih 6 mjeseci ove godine iz Hrvatske je otišlo puno manje nego 100 tisuća ljudi. 2014. u Njemačkoj je bilo registrirano 10 tisuća naših sugrađana a u Republici Austriji 2000. Dakle to su oni koji su dobili stalne radne dozvole. …/Govornik se ne razumije./… da se ih Hrvatske odlazi, da se iz Hrvatske odlazi sezonski raditi, odlazilo se i godinama i prije. Pa pogledajte za vrijeme vaše HDZ-ove Vlade, tisuća ljudi je godišnje odlazilo iz Hrvatske na rad u ove zemlje. Prema tome, ništa dramatično se u ovom trenutku nije promijenilo. Ono što je sigurno, iz Hrvatske će se odlaziti ali u Hrvatsku će se i dolaziti. I s druge strane ta fama da odlaze mladi ljudi. Od svih ljudi koji, dakle prema evidencijama koje imamo Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 10 tisuća ljudi koji su otišli iz Hrvatske 1700 su mladi ljudi. Prema tome daleko od onih apokaliptičkih izjava da se Hrvatska iseljava. A to vam ne bilježi ni Eurostat jer da je to tako mi bi to već vidjeli u Eurostatu. I pogledajte statistiku Eurostata koji hrvatski državljani su u zemljama Europske unije. 347 tisuća je državljana Republike Hrvatske. Ali kada pogledate dob njihovu, većina njih je naši sugrađani koji su otišli tamo '70.-tih i tamo, ostali dio njih se vraća na poučku vatre i leda molim da se ubuduće koriste točni podaci i da se iz tih točnih podataka izvedu točne konkluzije. Evo ovo je bila jedna potpuno kriva konkluzija. konkluzija. I ja se nadam da se to neće dešavati ni kada govorimo o iseljavanju iz Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Ivan (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice, predsjedniče Vlade, neodlučnost vaše Vlade i vas osobno u proteklih 4 godine su nadaleko poznate, nažalost izvan granica Hrvatske. Donosili ste odluke, zakone, odustajali ste od njih, mijenjali ste poreze, gore pa dolje, pa ste čak i unaprijed uspijevali odustajati od projekata i nekih odluka pa ste ih vraćali nazad, to sve znamo. Ali danas ste uspjeli napraviti pravi salto mortale. Prije nešto više od godinu dana rekli ste u kamere da ste vi po svom političkom uvjerenju liberalni konzervativac, danas smo slušali ovdje čini mi se da ste socijaldemokrat i socijalist. Pa ja sam stvarno zabrinut za temelje vaše vlastite političke vjerodostojnosti ali neću vas to pitati, to je ipak pitanje za vaše birače i članove vaše stranke. Međutim pitati ću nešto sasvim drugo i mislim značajnije ovako nakraju mandata. Dakle u protekle četiri godine ogledaju se u brojkama koje mislim da se pojavljuju samo kada su u pitanju velike nacionalne katastrofe, ja ih neću sada ovdje iznositi i natezati se sa svima vama je li 10 tisuća više ljudi iselilo ili je manje zaposleno. Dakle velike nacionalne katastrofe i svi znamo što se dogodilo u protekle 4 godine. Usprkos tome protekle 4 godine uglavnom nismo dobivali odgovore, ni od vas precizne odgovore na naša pitanja, šalili ste se, dobacivali. Vaši ministri i vi osobno ste nas 4 godine uvjeravali da je sve odlično, sve je dobro, sve će biti bolje, a sada kako su tu blizu izbori sada je sve valjda savršeno. E pa onda, iako ja mislim da ne bi trebalo biti problem vam odgovoriti na moje pitanje ako možete nam na kraju mandata reći samo 2, 3 vaše najveće pogreške unazad 4 godine.

Dakle na vaše vrlo osobne, onak cinične komentare ja sad opet mogu odgovorit i odmah ćete reći da idem ad hominem što naravno uopće nije istina, ali to je tako, u tome ste se izvještili ali to nije neka vještina za razliku od salta moratale, ako znate šta to znači, to je vrhunska vještina i nije vezana uz etiku nego uz sposobnost. Prema tome hvala vam na komplimentu da izvodim salto mortale ali ne etički salto mortale, ne znam na koji ste vi doduše mislili ali drago mi je da me tako vidite, da imam i tu sposobnost da izvedem salto mortale. U vrijednosnom smislu ga ne izvodim, dakle ono što nisam mada se volim definirati onim što jesam, nisam zatucani desničar, ne konzervativac jer konzervativizam u Velikoj Britaniji je vrlo civilizirana i prosvijećena politička disciplina, prostor pa i liberalni konzervativci. Ono što nisam, nisam razbijač ploča u državnom vlasništvu, ne izlazim s plinskim bocama na ulicu. Sve je to ova Vlada u 3,5 godine morala držat na uzdama, braniti i širiti prostor osobne slobode i slobode zajednice, izjednačavat sve pred zakonom, borit se protiv razbojnika, huškača, uvodit red u državi, u financijama, velik posao. Vas kao ministra ne pamte po ničemu, to nije loše dakle, apsolutno vas ne pamte po ničemu, ušli ste u Vladu preko veze ali sad vidim evo to su sve ista lica kazališta, sve iste persone dramatis, sve isti dečki, ništa se nije promijenilo. Vi nazivate ono što se događa u Hrvatskoj nacionalnom katastrofom, e pa neće biti. Šta je bilo ranije to će opet ocijeniti građani. Dakle odlazimo za sada nakon što se raspusti Hrvatski sabor i krenemo po vjeru građana, po onaj mali bokum vjere a opet tako velik. Vidjet ćemo na kraju kad se svi punti zbroje na čije dođe. Iza sebe ostavljamo red, sređenu državu, stali smo na stranu građana, ne idemo figurativno na konzultacije u Klagenfurt kod bankara, ovih mutnih bankara, u čiju zaštitu tako srčano ustajete gospodine Miloševiću. Volite ih više od Boga, govorite o nekim svojim kreditima za koje nije fer da ih netko drugi vraća. Pa i ja vraćam svoje, ali bit političar znači bit par malo empatičan. E pa kad vam ja o tome moram dijelit lekcije onda znate gdje ste otišli, kad vam ja o tome moram dijelit lekcije, o empatiji i o tome da postoje ljudi koji pate. Mislim naprosto kad vam dođe pilot helikoptera, dakle čovjek koji radi težak i opasan posao za koji treba i dosta škole i kad shvatite u kakvoj je situaciji a leti u Hrvatskoj vojsci, teško je. Supruga nije u HDZ-u pa nema posao u javnoj firmi, razumijete dakle teško je, a on nije ni u jednoj stranci jer je hrvatski vojnik i tako. Dakle, mi smo promijenili paradigmu u hrvatskom društvu. Zakon vrijedi za sve, rekli bi u primorju i Dalmaciji za svih, vrijedit će i dalje, bit će jasan, bit će pravedan. Mi ćemo se boriti za red i ono s čime smo počeli je zvučalo tako jednostavno, katkad možda i preuzetno, red i rad, red u zemlji vlada ali sloboda je veća nego ikad. To je teško uskladiti. Rada ima više, ljudi još uvijek dakle moraju teško zaradit svoj kruh i bit će im bolje, Hrvatska raste. Znate dalje. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Pa da, vi ste zaista zadnji koji bi mogli razgovarat o empatiji sa jednom bitnom razlikom između vas i mene, a to je vi ste 4 godine premijer, ja sam bio 11 mjeseci u Vladi koja čak i da nije ostavila ništa, a nije tako, dakle tih 11 mjeseci, vi ste 4 godine odgovorni za ovu zemlju. A tu 2011. za koju ste mene prozvali je Hrvatska završila pregovore za ulazak u Europsku uniju, dva kvartala smo imali gospodarski rast, borilo se protiv korupcije, sve ono što vi proteklih 4 godine zapravo radite zanemarivo i potpuno ste pokazali koliko Hrvatska je nesposobna za iskoristit ulazak u Europsku uniju. Ako hoćete osobno mogli ste bar pročitat životopis moj pa bi pročitali da sam završio klasičnu gimnaziju pa znam što znači salto mortale, dakle nećemo se nas dvojica sad ovdje nadpamećivati i osobno to hrvatske građane apsolutno ne zanima. Hrvatske građane zanima što ste učinili 4 godine. A ja ću vam reći što ste učinili, igrali ste se porezima 4 godine i uništili tisuće i tisuće tvrtki malih poduzeća, obrta, poljoprivrednika. Niste iskoristili apsolutno ništa od mogućnosti ulaska Hrvatske u Europsku uniju, jednu investiciju i kad ste rekli već za 2011., pa jedina investicija vaše cijele Vlade je zagrebačka zračna luka ostvarena, pripremljena te 2011. godine. O čem vi možete pričat zaista nakon ove 4 godine, osim što niste odgovorili niti na jedno pitanje kao ni inače. Niste proveli niti jednu jedinu reformu, fiskalizacija se ne može zvat reformom. Ja sam vas pažljivo slušao pa vas lijepo molim da slušate i vi mene. Ne treba od vas pisani odgovor jer vaš pisani odgovor bi bio isti kao i usmeni, veliko ništa. Veliko ništa, kao i rezultat 4 godine vaše Vlade. Dakle jednu jedinu reformu niste bili u stanju provest. Rezultat toga je da, bit će na kraju 100 milijardi kuna, to vam je 10-ak tisuća eura po glavi zaposlenog Hrvata. Da, meni ne trebaju vraćat kredite kao što vama vraćaju hrvatski građani. Ja ću ih vratit sam, a vi ćete zadužit sve nas milijarde, milijarde i milijarde. A na kraju uveli ste red, stotine tisuća blokiranih, uništenih, osiromašenih

zadnje pitanje u ovom mandatu i danas kolegica Tanja Vrbat Grgić. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Moje pitanje upućeno je potpredsjednici Vlade i ministrici socijalne politike i mladih gospođi Milanki Opačić. Poštovana ministrice, Vlada je odlučila u sklopu mjera za suzbijanje siromaštva i pomoći najpotrebitijim građanima, onim upravo najugroženijim i to po točnim i jasnim kriterijima pomoći tako što će izdati mjesečnu pomoć od 200 kuna za pokrića troškova električne energije. Molim vas da jasno odgovorite obzirom da, ponajprije od kolega iz HDZ-a ovih dana čujemo kako se obmanjuje i zastrašuje javnim poskupljenjima. Da li će se uvođenje solidarne naknade s kojim će se financirati ta pomoć odraziti na račune svih građana. Drugim riječima da li će poskupiti struja? Odgovara potpredsjednica Milanka Opačić. poskupljenjem struje. Dakle, evo prije nekoliko dana premijer Milanović je potpisao sporazum sa tri isporučitelja električne energije. Oni su rekli da poskupljenja struje nema, dakle poskupljenja struje nema za građane, ne ide ništa na teret građana, ne ide ništa na teret proračuna. Ide na teret dobiti samih elektrodistributera. Ono što je meni najvažnije i svima nama u ovoj Vladi to je da smo mi po drugi puta u mandatu Vlade Zorana Milanovića podigli socijalne naknade, da ni jedno socijalno pravo nismo niti umanjili, niti ukinuli, da smo uveli novu naknadu, naknadu za suzbijanje energetskog siromaštva od 200 kuna koje će ljudi početi dobivati, dakle od 1.10. oni koji su korisnici zajamčene minimalne naknade ili osobnih invalidnina. I u principu jedino je važno to da ćemo mi na taj način pomoći jednom dijelu ljudi oni koji su najugroženiji da koliko toliko ublažimo energetsko siromaštvo koje je kod njih najprisutnije. Hvala lijepo. Ovime je aktualno prijepodne završeno. Nastavit ćemo u 15,00 sati raspravom o Obiteljskom zakonu.